Kolegice i kolege nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju,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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona. Zakon je usmjeren ka potrebi za ostvarivanjem daljnjih ušteda uključujući tu i područje mirovinskog osiguranja na strani dijela mirovina koje se financiraju djelomično ili u cijelosti iz državnog proračuna. Predloženim zakonom proširuje se krug mirovina čije se mirovine smanjuju njegovom primjenom od 1. siječnja 2014. jer se također radi o mirovinama ostvarenim prema posebnim propisima što nije bio slučaj u prethodnom zakonu. I s druge strane smanjujemo opseg u pojedinim kategorijama. Predlažemo da se od 1. siječnja 2014. godine smanje za 10% mirovine određene, odnosno ostvarene prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju u mjesečnoj svoti od 5000 kuna uz izuzeće sljedećih kategorija: mirovine u mjesečnoj svoti manje od 5000 kuna, mirovine HRVI-ja iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida s oštećenjem organizma od 100%, obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja osim sukorisničkih dijelova ovih mirovina koje pripadaju djeci koja su rođena u braku ili izvan braka s drugim roditeljem odnosno udovici, obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, obiteljske mirovine udovica koje su sukorisnice tih mirovina sa djecom smrtno stradalih hrvatskih branitelja, mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u istarskim ugljenokopima TUPLJAK i mirovine prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. predloženog zakona postići će se ušteda od približno 303 milijuna kuna u 2014. godini i 326 milijuna kuna u 2015. godini. Što se tiče samog smanjenja mirovina, dakle mirovine se smanjuju 10%, ali neće niti jedna mirovina pasti ispod 5000 kuna. Primjerice, netko tko ima mirovinu, bruto mirovinu 5001 kunu, nakon smanjenja od 10% njegova mirovina će biti 5000kn. Tko ima mirovinu 5500 kuna, nakon smanjenja od 10% njegova mirovina će biti 5000 kuna. neće biti ispod 5000 kuna. Kad govorimo o obuhvatu ovog zakona od ukupno 184 814 korisnika po zakonima, za umirovljenje, ovim zakonom obuhvaća se 43 488 mirovina, dakle umirovljenika. Prosječna bruto mirovina korisnika, dakle korisnika kojima se umanjuje mirovina je 7100 kuna, prosječno se smanjuje mirovina za 640 kuna mjesečno. Smatramo da smo s ovim pravedno teret smanjenja prenijeli na one koji u ovom trenutku imaju nešto veće mirovine. Naravno da bi nam bilo u interesu da ovo ovo ne trebamo raditi, ali situacija u državnom proračunu i državnim financijama je takva da su potrebne uštede da bi osigurali da mirovinski sustav je održiv, da bi osigurali da se mirovine isplaćuju. I ja se nadam da će doći vrijeme da ćemo moći i ovaj zakon staviti izvan snage, odnosno umanjenje staviti izvan snage jer smo to i predvidjeli da ćemo to i napraviti u onom trenutku kada dođe do oporavka naše ekonomije. Pa u članku 6a jasno stoji smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodataka mirovini iz ovog zakona prestaje se primjenjivati kad će realni rast bruto domaćeg proizvoda u svakom od tri prethodna uzastopna tromjesečja prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznositi najmanje 2% u odnosu na isto tromjesečje prethodne kalendarske godine i ako je deficit Državnog proračuna RH u istom razdoblju manji od 3%. Nadam se da ćemo ovaj zakon prihvatiti, on ide sa ciljem da se osigura isplata mirovina, da se osigura i usklađenje mirovina tamo gdje možemo, a da s druge strane mirovine se isplaćuju na vrijeme. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li u ime odbora netko želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista, Zlatko Tušak. Izvolite kolega.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Kada smo ovaj zakon dobili, onda smo se prvo zapitali zašto je 5000 uzeto kao nekakav okvir za smanjivanje mirovina. Da li je 5000 nekakav financijski iznos koji ispod njega ne omogućava pristojni život na ovim svim poskupljenjima koji jesu i nismo si mogli naći odgovor. Drugo pitanje koje smo si postavili, ima jako puno onih koji jesu u sustavu da su ostvarili mirovinu po posebnim propisima, a koji su uplaćivali i u prvi i u drugi mirovinski stup, ali njihove mirovine su obračunate po posebnim propisima. Po nekima koji su nam se javljali čak i da je njihov obračun mirovine bio kao uplata u generacijsku solidarnost da bi bilo znatno i veće mirovine. Ali ti ljudi jednostavno nisu mogli birati, njima je određena mirovina i sada nekima od njih po sili zakona se smanjuje mirovina. To je nepravedno prema tima koji jednostavno nisu mogli birati, nego su se našli u takvoj situaciji. S druge strane kad gledamo da negdje u Hrvatskoj oko 2 670 000 građana koji prima nekakav prihod, što iz plaće, što iz mirovine, samo 540 000 je iznad 5000 kuna. 2 130 000 je ispod 5000 kuna, a 1 100 000 je 2500 kuna. Ministar je ovdje rekao da će se odnositi ovo smanjenje na 43 488 primatelja mirovina i da će to iznositi financijski 303 milijuna u 2014. godini i 326 milijuna u 2015. godini. Ako ovu 2014.godinu podijelimo na 12 mjeseci dobijemo iznos od 25 milijuna mjesečno. Da li tih 25 milijuna mjesečno će spasiti proračun, to ćemo moći tek poslije vidjeti. Ja mislim da neće. Ako se ponovo i dalje ostanemo ovako ponašati kao što smo se i do sada ponašali, na novce iz proračuna smo itekako znali trošiti za kupnju skupljih automobila, za pametne telefone, za određena skupa putovanja. Tu u tom dijelu nismo htjeli napraviti uštedu. Hrvatski laburisti su pokrenuli da inicijativu za izmjenu Zakona za državne dužnosnike da se smanje plaće, računajući sa smanjivanjem plaća da mi prvi trebamo u ovoj državi biti na udaru, ako treba dijeliti i ostali dio naroda sudbinu sa nama. Ne, prvo idemo svima drugima uzeti ali valjda smo mi negdje zadnji koji bi trebali biti na tom redu. To je nepravedno prema narodu koji itekako veliki teret na svojim leđima ponesao, to je vrlo nepravedno prema 360 tisuća nezaposlenih koji jednostavno ne mogu doći do posla, to je nepravedno i prema onima koji teško preživljavaju. Ovdje kada se uzelo 5 tisuća kuna kao nekakav limit ispod kojeg se neće umanjivati mirovine nije se pitalo da li neki imaju kreditna zaduženja, da li neki imaju obaveze, kakve imaju obitelji, da li je to 2,3,4,5 a možda i 6 članova obitelji i kako će oni kada im se dio mirovine umanji preživjeti? Ne, mi smo odredili presjekli smo 5 tisuća kuna i rekli smo to je to. Rezultat toga sam rekao 25 milijuna mjesečno će biti u proračunu. E sada drugo, zašto nama nedostaje novaca u proračunu? Da li je dvije godine ove Vlade otišlo u vjetar? Da li mi nismo stvorili određene uvjete da se popravi gospodarska situacija u Hrvatskoj? Premijer kaže i sljedeće dvije godine neće nam biti bolje. Onda se postavlja pitanje, da li mi uopće imamo izlaza iz ove situacije i da li ovih 5 tisuća samo početak? Najprije smo svima kresali, ukinuli smo kolektivne ugovore, smanjili smo sva prava, umanjili smo plaće, sada su došle na red i mirovine. Šta će biti poslije ove mirovine? Sve drugo prije, ali plaće državnih dužnosnika one ne. Prijedlog Hrvatskih laburista od 4.mjeseca stoji na čekanju i neće se uputiti ovdje u Sabor da ovdje raspravimo. Vidjeli smo očitovanje Vlade koja je rekla da ne mogu se umanjiti određene plaće jel onda bi došlo u koliziju da određeni stručni suradnici ili neki drugi bi imali veće plaće nego pojedini ministri itd. To je razlog da Hrvatski laburisti neće podržati ovaj zakon ne zbog toga da to u nekoj određenoj situaciji i ne bi bila mjera kojoj bi trebalo posegnuti da se određene stvari i riješe kada je u pitanju deficit u proračunu, nego nećemo podržati prvenstveno zbog toga jel nismo prvo krenuli od sebe pa onda dalje drugima oduzimati određena prava. To je naš stav i toga ćemo se držati i takvih principa i nadalje. Ali bojim se da na ovakav način krenuli smo jednim putem koji će biti nezaustavljiv i da ćemo kresati kudikamo druga prava, a na onom planu na kojem bi trebali posebno raditi, a to je pitanje gospodarskog oporavka, razvoja gospodarstva, novog zapošljavanja i povećanja plaće jel samim povećanjem plaće potaknuli bi određenu potrošnju. Sa potrošnjom bi bilo osigurano više novaca kroz PDV i druga izdvajanja u doprinose, mi o tome tako ne razmišljamo. Mi sami sebi krešemo na neki način prihode i dolazimo u sve goru i goru situaciju. Nitko nam neće riješiti ova pitanja. Ja znam da će iz vladajuće reći je, ali mi smo naslijedili tešku situaciju i tu ne amnestiram HDZ. HDZ je itekako kriv za situaciju u kojoj smo se našli i tu krivicu građani su itekako honorirali na izborima. Ali ne razumijem vladajuće da nisu u tom dijelu ozbiljnije pristupili rješavanju ovih problema nego malte ne na građanima se vodi određena presija i građani sve teže i teže žive i sve teže podmiruju svoje obaveze i rješavaju svoje obiteljske probleme, da ne kažem da se dešavaju i puno veći problemi zbog neimaštine i rastave u obiteljima i sukobe. I imamo jednu vrlo, vrlo nezgodnu situaciju kada uzmemo i podatke da 1/3 hrvatskih građana je na rubu siromaštva onda ne znam da li ove ostale 2/3 građana u Hrvatskoj može potaknuti da ova Hrvatska izađe iz ove krize. Mislim da ovako kresanjem jednim za drugim pravo Hvala. Prva replika Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Tušak pa evo i ovaj zakon se danas, o ovom zakonu se raspravlja jer je kriza, treba štedjeti, treba kresati prava, treba se solidarizirati, treba se prilagoditi i treba podnijeti teret krize. Čija prava, čija kriza, ponavljam kao što sam i i prije u prethodnoj raspravi govorio o tome i ponoviti ću ono što sam i prije rekao o, što je i spomenuo kolega Marić neki dan isto u Saboru, neto dobit se povećava u odnosu na najpotentniju 2008. godinu za 10 milijardi kuna. Mi smo zemlja u kojoj se isplatila najveća neto dobit u odnosu na BDP. I sada prevaljujemo teret krize umjesto na bogate, mi prevaljujemo na umirovljenike. Jer 5 tisuća je ona granica, mogli bi se obogatiti ljudi pa onda bi imali previše bogatih. Mislim, ovo dovoljno govori koliko je ova Vlada socijal-demokratska i kako jednoj šačici bogatih daje daje sve a onima koji imaju 5 tisuća kuna reže ne gledajući na to što se sa 5 tisuća kuna može kupiti. A što se može sa onim milijardama učiniti s 34 milijarde ili 34 milijarde dobiti koja je isplaćena u 2012. godini, znači neto dobiti, što se može na koji način se to može preraspodijeliti, kako se to može oporezivati, to Vladu ne zanima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala. Kolega Vukšić, da, one koji imaju te se ne želi oporezivati, uzima se od onih koji manje imaju tamo gdje se još može uzimat. Idemo praktično putem da sve manje će se moći uzimati a vjerojatno će ostati jedna skupina građana mali broj eto kojima nećemo uzeti, koja će i dalje jako dobro i lijepo živjeti. najgore u svemu tome što se uzima i onima drugima, ne da imaju po posebnim propisima isplaćene mirovine nego prema uplatama doprinosa da su njima obračunate mirovine oni ne bi uopće spadali u ovu kategoriju. I ako ima, i njihove mirovine su preko 5 tisuća kuna ne bi im se po ovom zakonu oduzela mirovina. Ali ljudi jednostavno nisu mogli birati, dobili su takvo rješenje o mirovini jer su tamo radili i najbolje sada ćemo i njima uzeti jer njima još evo možemo malo uzeti. Hvala. Sljedeća replika potpredsjednik Nenad Stazić. Izvolite kolega. mirovine po posebnim propisima, popularno nazvane u javnosti povlaštene mirovine. Ja ne znam jeste li vi upoznati s time ali ova parlamentarna većina je ukinula povlaštene mirovine za sebe, za saborske zastupnike. Time je kukuriku koalicija i ova parlamentarna većina ispunila predizborno obećanje. Kažete da ste vi, da da si smanjimo plaće. Javno bilježnički uredi ja mislim još rade, otiđite, dajte izjavu da se odričete svoje plaće, neka ostane u proračunu, Vlada će se obavezati da ju pametno koristi za one kojima je najpotrebnija i tako ćete pokazati da niste populist inače ovo je mlaćenje prazne slame. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa kolega Stazić ako je išta od populizma to ste vi danas rekli. Jer to što smo rekli povlaštene mirovine, to je bilo i predizborni program Hrvatskih laburista. I zdušno smo se od prvog dana zalagali da se ukine to i glasovali smo za to i u diskusijama bili smo jedinstveni. Ako ste zaboravili žao mi je ali probajte se sjetiti. to je razlog da uopće ni oko toga niste imali pravo replicirati i govoriti da sam ja populista. Ako sam ja populista vi ste onda demagog, itekako veliki. A kada je u pitanju dijeljenje sudbine sa građanima, ja sam govorio o plaćama i prijedlog zakona koji su Hrvatski laburisti uputili u Sabor i on od 4. mjeseca još nije došao na dnevni red ovdje na raspravu u Sabor. To je razlog. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega slažem se, ovo se ne može ovakav zakon i ovakav prijedlog prihvatiti. Zašto se ne može? Jer zaista zadire u najranjivije skupine našeg društva. Između ostalog to su i branitelji. Pa vidite bilo bi jako zgodno da je ova Vlada reagirala na to što ministar Jovanović recimo nije isplatio putne troškove profesorima, učiteljima koji putuju izvan mjesta stanovanja. To bi bilo odlično. Pa da je rekao, dobro ministre Jakovina kakav Bali i 6 vaših suradnika tamo za lovu koja je znate šta, nedostižna i ja ne znam tko ti to može platiti još. Ali država plaća to iz proračuna. Doduše Jakovini je to svejedno jer on ne brine se za poljoprivrednike. Ma Jovanović se ne brine za prosvjetu. Ma gospodin Ostojić se ne brine za zdravstvo. Mladi liječnici evo ga dali su, apliciraju za Norvešku, odlaze. Pa tko će nas liječiti ovdje u Hrvatskoj? Pa to je katastrofa. I to vaša rasprava je zaista pogodila i odlična vam je. Ja kada sam govorio nisam govori ni o jednoj skupini, ni o braniteljima, tu su i policajci, tu su i svi drugi. Mislim da o svima moramo govoriti jednako nikoga ne izdvajati kada su u pitanju određena prava. I potpuno se kolegice sa vama slažem. Na puno drugih stvari se moglo napraviti uštede, a te uštede su mogle rezultirati da smo mi danas mogli imati tih 25 milijuna mjesečno u proračunu i ne bi trebalo dolaziti do ovog smanjivanja. Ali ne, potrošeno je na skuplje automobile, potrošeno je na mobitele, potrošeno je na masu stvari možda koje mi i ne znamo, ali ćemo ih tek možda poslije saznati, ja ih samo nagađam jer vjerojatno ako ovakve iscure u javnost onda postoje i neke druge stvari, ne želimo se odgovorno ponašati. Jasno, ako se ne želimo tu odgovorno ponašati i krenuti od sebe onda imamo rezultat ovakav da moramo nekima drugima koji su to najmanje zaslužili skidati prava. Hvala. Sljedeća replika, Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Tušak, govorili ste o novim zapošljavanjima i zapravo problemu zapošljavanja i zbog toga, zbog nedostatka dovoljnog broja zaposlenih trpi mirovinski sustav. Ma inače političarima toliko su slatkorječivi da im bomboni ispadaju iz usta kad je u pitanju novo zapošljavanje, kad je u pitanju gospodarski rast, kad je u pitanju potencijal, kad je u pitanju ekonomski zalet, a sve više nezaposlenih iz dana u dan i sve više pada ekonomskog. Pa imamo 46 000 nezaposlenih visoko obrazovanih ljudi, imamo 360 000 ukupno nezaposlenih, a svakim danom čujemo da se otvaraju nova radna mjesta, samo je problem što jedno otvoreno radno mjesto donosi do tri zatvorena radna mjesta. Mijenja nam se struktura gospodarstva, udio plaća u ukupnom BDP-u pada iz godine u godinu, a udio dobiti u BDP-u i udio poreza u BDP-u sustavno raste. Ne može se tako izići iz gospodarske krize. I ovaj sada prijedlog zakona ne može biti dobar jer nije sustavna analiza učinjena. Pitam se temeljem čega može netko i procijeniti da je sada 360 000 nezaposlenih, a za 20 godina će bit potreba za 350 000 novo zaposlenih koje Hrvatska neće imati. Ne znam na temelju kakvih premisa se došlo do takve sulude konfuzije.

pogotovo je problem kada to svedemo na 360 000 nezaposlenih i tu nema novog zapošljavanja. i jasno da ni određeni pokazatelji, manja je potrošnja, ljudi manje troše, a i oni malo koji imaju boje se zbog situacije i nesigurnosti što će se desiti i to sve ima rezultat refleksije na gospodarsko stanje. Drugo, spomenuli ste 46 000 visoko obrazovnih. Ne, njih neće biti, oni će prvom prilikom kada uhvate otići negdje u inozemstvo, neće se zadržavati ovdje u Hrvatskoj, a sve manje je šanse da oni ostanu ovdje u Hrvatskoj. To je i onaj dio problema kad govorimo o razvoju gospodarstva. Da li ova Vlada ima strategije što je bitno u ovom našem gospodarstvu, da li je to poljoprivreda, da li je to trgovina, da li su to financijske institucije? Da li mi imamo put kojim će ova Hrvatska krenuti? Sve manje je onaj dio realnog sektora koji radi, koji stvara nekakav dohodak ili nekakvu dobit i oni sve teže iz mjeseca u mjesec opstanu jer u ovoj teškoj situaciji vrlo im je teško i raditi. Jasno, boje se i zapošljavati, ne zbog toga da je cijena rada u Hrvatskoj velika nego isključivo zbog toga što nemaju sigurnost, a sigurnost se ne postiže ovako nego ako nema strategije i nemamo cilja. Hvala. I posljednja replika, Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Tušak, vi ste u raspravi rekli da se ovom potezu pribjegava jer da nema novaca. Kad pogledamo proračun iz 2011. on je na prihodovnoj strani bio manji od projiciranog za 2014. za gotovo 7 milijardi kuna. Ostvarenje za 2012. kaže da ćemo imat više milijardu i pol kuna nego 2011., ostvarenje za 2013. projicira milijardu i pol kuna više nego za 2012. Sad se javlja jedna nelogičnost. Mi smo 2011. isplatili sve, bile su veće plaće, bila su veća davanja, svi kolektivni ugovori, svi dodaci sa puno manjim proračunom. A sad se cijelo vrijeme govori da je proračun da mi štedimo, ubiremo više novaca i ne možemo isplatiti sve što moramo iz državnog proračuna. To nitko ovdje ne želi priznati da li se stvorio sustav koji ne stvara mogućnosti da podmiruje sve obveze koje su se moglo sa puno manje novaca podmirivati u 2011. godini. To je osnovno pitanje i zbog toga i ovaj zakon izgleda kao prevencija neuspjeha, zadanih ekonomskih ciljeva u 2014. godini. Hvala. Kolega Borić, je, vaši podaci su jednim dijelom točni, ali kad govorimo što nas je snašlo, pa snašla nas je kriva procjena ove Vlade. Prvi potezi koji su bili ove Vlade to je bila porezna presija. Porezna presija je dala kratke efekte, poslije tih kratkih pozitivnih efekata mi smo sad došli u jednu situaciju da je to opterećenje za gospodarstvo, da su cijene se podigle, da je standard građana manji i sad smo u jednoj situaciji da ne znamo kako izaći iz ove situacije. A kada je u pitanju proračun, onda jasno, evo čuli ste danas, 3 milijarde novih koje moramo riješiti u našem proračunu. Od kuda ćemo te 3 milijarde riješiti nego da opet nekome uzmemo jer nismo stvorili uvjete da stvaramo. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa zamjenikom. Gledajte, dizati ruku za ovaj zakon je svakom problem tko malo realno sagledava stvari i doista ovaj zakon ima uporište jedino sa pozicije financijskog očuvanja sustava, mirovinskog sustava, odnosno na neki način ovo je žrtva da bi se imalo indeksaciju mirovina u sljedećoj godini. Dakle, sustav se mora braniti u svojim okvirima iako je predviđeno povećanje financija za sljedeću godinu, ali pretpostavlja se da je to za priljev novih umirovljenika. Ono što meni osobno dodaje gorčinu na ovaj zakon je da smo cijelo vrijeme baratali sa razinom prosječne plaće i da se od te razine neće dirati mirovine, međutim sada imamo iznos od 5000 kuna. Ja se toplo nadam samo da je ovo zadnji puta da na ovaj način diramo u tzv. povlaštene mirovine, odnosno mirovine po posebnim propisima iz jednog jedinog razloga jer možemo ili već sada radimo ili sutra bi radili još veću štetu jer se radi o individualnim pravima. Doista neki od korisnika ovih mirovina mogu imati 95% zarađene mirovine, a svega 5% na neki način povlaštenog udjela i mi njih isto tako diramo. Naravno da temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju svi oni imaju pravo preračuna ove mirovine u mirovinu po općim propisima, ali ne po automatizmu nego po svom zahtjevu Zavodu za mirovinsko osiguranje RH. Dakle, ne postoji bojazan da netko tko je doista po općim propisima dobio mirovinu koja se uskraćuje da će ona biti uskraćena jer definitivno korisnik mirovine ima pravo otići u područnu službu zavoda za mirovinsko osiguranje i tražiti preračun, odnosno tražiti izračun svoje mirovine po općim propisima i ima pravo birati za sebe povoljnije pravo, odnosno ono pravo koje mu je na neki način nedodirljivo, a to je mirovina po posebnim propisima. Naravno, moram priznati da smo, da mi je drago da je predlagateljica Vlada RH, odnosno nadležno ministarstvo reklo da se izuzimaju mirovine prema prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima poslovne nezaposlenosti zaposlenika u istarskim Ugljenokopima Tupljak i isto tako zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. prihvaća cijenu rješavanja jednog socio-zdravstvenog problema i jednog gospodarskog problema gdje je dokazano apsolutno da se nije više isplatilo rudariti s obzirom na osmerostruko veću cijenu rudarenja i da je ovo bilo za državu Hrvatsku jedno rješenje i tu cijenu treba plaćati. Mislim, ne treba se ovdje misliti da je Bog zna kakvu ustupak napravilo ministarstvo. Radi se o ukupno 15 osoba koje imaju primanje u ove dvije kategorije, koje imaju primanje veće od 5000 kuna, dakle to nije neki veliki popust. Ono što bih htio reći i podcrtati jako da kad ovako idemo na smanjenje, uvijek, uvijek diramo individualna prava. I uvijek griješimo i uvijek imamo repove. I opet podcrtavam, nadam se da nakon razdvajanja će ova priča prestati da znamo koliko tko ima zarađeno, a koliko tko pridodatog prava. Znate, nisu ni prethodne Vlade radile bezgrešno ni u ovom, ni u ovakvim slučajevima ni u drugim slučajevima. Ja ću podijeliti s nama jedno pismo jednog našeg pilota civilnog zrakoplovstva koji nam se obratio kojemu je zbog toga što nema po ovim zakonima povlaštene uvjete za odlazak u mirovinu nego po beneficiranom radnom stažu, država nacionalizirala njegove uplate u drugi mirovinski stup. To ona nikako nije trebala napraviti. Zbog čega? Zato što on ima enormne visoke uplate na osnovi 15% i po toj osnovi je ostvario pravo na najvišu mirovinu. Takvih ljudi ima troje, četvero u Hrvatskoj. Država doista nije imala potrebe nacionalizirati tih njihovih 300 000 kuna koje su u roku od 10 godina skupili u drugom stupu nego ih je trebala pustiti da čekaju 65. godinu, uvjet za starosnu mirovinu i da počnu koristiti recimo dodatnih 1000 kuna mirovine. Jer to njihovo, njihova imovina, dakle, to nema veze s ovim zakonom. Ja samo pokušavam reći kako griješimo kada zapostavimo individualna prava. Nisu svi osiguranici u istim uvjetima. Mislim da smo u Hrvatskoj stranci umirovljenika imali jedan korektni prijedlog, on nije zadovoljio očito resornom ministarstvu po iznosu jer naš forum branitelja u Hrvatskoj stranci umirovljenika je rekao da je ovo nešto što bi trebalo doći zadnje, a da bi trebali preispitati koliko imamo nesuvisle potrošnje u besperspektivnim jedinicama lokalne samouprave. Da li nam baš sve ove agencije koje imamo trebaju ili smo ih stvorili i pojačali i da bi ovo trebalo raditi na način da se iznad određene svote apliciraju postotci tri, šest, devet, dvanaest posto. Mi smo bili otvoreni i druge kombinacije. Međutim, ministarstvo je mislilo da ovo treba biti ovako i nemam ništa protiv. Dakle, ima pravo predlaganja. Naravno da bi ono ono što smo mi predlagali bilo puno više posla, jer bi tada bila napravljena ljestvica i oni koji imaju niže bi im se uzelo manji postotak. Oni koji imaju više veći postotak. Naravno i ono što treba ovdje prokomentirati, odnosno volio bih da se ministar osvrne naravno u svom osvrtu na raspravu kako se ovdje umanjuje dodatak na mirovinu za akademike. Dakle, taj postupak jer je on bitno različit od drugih, jer oni imaju praktički svoju mirovinu po općim propisima na temelju dugogodišnjeg staža a imaju onda akademski dodatak, pa me zanima da li se taj dodatak skida deset posto ili ukupno, pa se deset posto skida na dodatku. Dakle, to je jedna dilema da ne bi imali i u okviru ovoga ono bolje ili manje bolje kategorije. I članak 6a. isto tako zaslužuje komentar jer čini mi se da ovo smanjenje za koje bih ja želio da što je moguće kraće traje i da što moguće brže imamo razdvajanja tako da znamo što po pojedincu imamo uplaćeno doprinosima, što je dodatno pravo. Ali ovaj članak 6a. doista ne daje puno nade jer ne vidim to svjetlo na kraju tunela da ćemo 3 uzastopna perioda imati rast bruto društvenog proizvoda veći od 2% i da ćemo uskoro, mada ćemo to vjerojatno u sljedećoj godini morati staviti deficit na razinu ispod 3%. Ali meni je veći problem ovaj rast, rast bruto društvenog proizvoda. I na kraju da ne duljim, opet ponavljam bit će jako teško dizati ruku za ovaj zakon jer se radi i o našim kolegama i članovima stranke i svega tu ima. Međutim, znamo i to da nemamo baš previše izbora u očuvanju drugog instituta to je usklađivanje. Želim samo reći da ćemo imati ispred kluba jedan amandman u članku 4. gdje je formulacija koja se ne koristi u našem pravnom sustavu, gdje je formulacija u podstavku dva sa oštećenjem organizma od sto posto. Koristi se s tjelesnim oštećenjem od sto Znamo da razumijemo o čemu se govori, ali uobičajena ova formulacija koju sam izrekao. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Josip Đakić, replika. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hrelja, u vašoj raspravi vidjelo se je kako vam je drago što su izuzeti iz ovog zakona rudari ugljenokopa Topljak i Labin Kada izražavate da vam je žao i da teškom ćete voljom prihvatiti ovaj zakon trebali ste reći da je vidljivo i lijepo što su izuzeti i stopostotni invalidi Domovinskog rata, da je lijepo i pohvalno što nisu oporezovane djeca bez oba roditelja. Ali da je žalosno što su ostali invalidi predmet ovoga zakona koji sigurno neće s ovim novcima pokrpati proračun, da vam je žao to što su poginuli i njihove obitelji predmet oporezivanja ovakvim načinom, da vam je žao što su obitelji poginulih predmet ovog zakona i što su zatočeni i nestali i roditelji također ti koji zbog svoje djece sada imaju deset posto manje. Bilo bi mi drago da ste i to spomenuli. Zaboravili ste, ali žalite zato što ovaj zakon mora biti u primjeni. Trebali ste reći da vaš koalicijski partner nije izvršio očekivanja u ove dvije godine i da je doveo Hrvatsku na rub kolapsa. Hrelja izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Moram priznati da ni moj bivši koalicijski partner nije baš riješio sve svoje probleme i da je isto iznevjerio i ove kategorije koje ovdje spominje. Ja se ispričavam što nisam spomenuo, drago mi je da su izuzeti. Evo priznajem to je moja greška. Za sve ove koji su izuzeti drago mi je i tu ste u pravu. Ali znate greške su učinjene mnogo prije. Ovo nikad nije smjelo uči kao uljez u ukupan mirovinski sustav. Ne kažem da ti ljudi nisu zaslužili ono što imaju, ali je to trebao biti posebni fond i onda se ne bi ovo događalo, da se na ime svega skraćuje i jednoj kategoriji koja je označena i stigmatizirana više vremena. Ja se ograđujem za svakog onoga ako se doživio uvrijeđen za svakog onoga koji sve što ima zaslužio. Međutim, vi dobro znate kao i ja da tu ima svašta. kolega. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala kolega Hrelja. Rekli ste da je teško glasati za ovaj zakon, iako ste na početku u stvari i objasnili zbog čega se ovaj zakon donosi. Kao što vi dobro znate malo je onih koji rade, a da bi umirovljenici mogli mirno dobivati svoje mirovine i da bi one bile veće. Zašto je došlo do toga? Nešto ste sada rekli, ali znate postoji jedna izreka na našim otocima koja kaže bravura je živit bez lavura. Dakle, vještina je živjeti bez rada. Puno je onih koji misle da se može živjeti bez rada i u jednom trenutku ova je država nakrcala područje umirovljenika umirovljenicima koji su imali 40, 45 godina do 50 godina. I što se desilo? Da jedan koji radi, onaj koji lavura, nosi na leđima tri ona kojima je ponekad to samo bravura. Dakle, vještina da sjede na leđima onoga koji radi. Tu je problem, to je temeljni problem. A bogami nije ova Vlada dovela do toga, ona samo pokušava izaći iz situacije koja je gotovo nemoguća, koja je teška i umjesto da se svi upregnemo u ista kola e sad slušamo kako ova Vlada ne valja, kako ne zna, kako je ona najgore moguće rješenje jer ne može riješiti ono što su joj drugi natrpali na leđa.

Ovako, uvaženi kolega Jurjević znate kad bi u ovom Visokom hrvatskom domu citirali narodne poslovice onda bi najmanje pogriješili ja sam siguran. Međutim, znate ja sam izrazio svoj između ostalog i osobni stav, a i stav kluba jer u svom članstvu imamo popriličan broj ljudi koji će biti oštećeni ovim zakonom za koje ne bih rekao da to što imaju nisu zaslužili ni u kom slučaju, časni ljudi. I morate nas razumjeti da je kao i kod vas i kod nas i da sam čini mi se rekao jedno šire mišljenje da je teško uvijek dizati ruku za zakone koji reduciraju prava. To nije moguće uvijek izbjeći ali da je teško, teško je. I nije baš ono baš me briga tako da nitko ne misli da se mi ovdje igramo i da ne razmišljamo o posljedicama svojih odluka. Hvala lijepa.

HINA-ina vijest - branitelji pristali na smanjenje mirovina. Predstavnici udruga hrvatskih branitelja podržali su u ponedjeljak prijedlog mjera Hrvatske vlade prema kojima bi se braniteljske mirovine smanjile. Predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata je iskazao povjerenje Vladi. Kada nam je obrazložena situacija rekao je svaki hrvatski branitelj mora biti svjestan da preuzme dio tereta na svoja leđa. Kao i na početku Domovinskog rata i stvaranja domovine spremni smo odreći se dijela primanja koja bi pomogla u konsolidaciji državnog proračuna i izvlačenju iz krize RH poručio je HDZ-ovac Josip Đakić, inače predsjednik HVIDRA-e. Vijest HINA-ina nije od jučer ni od prekjučer. To je vijest od 20. srpnja 2009. godine. 2010. godine HDZ je predložio i svojom većinom prihvatio zakon koji se zove prijedlog Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona. Evo ga, imao je oznaku 545, današnji ima oznaku 554, koincidencija. Prema tom HDZ-ovom zakonu smanjene su mirovine HDZ-ovom zakonu smanjene su mirovine svim braniteljima, djeci poginulih branitelja koji su ostali bez oba roditelja i svim 100%, ne bili su izuzeti 100%-ni invalidi prve kategorije, samo prve kategorije ne svi 100%-ni. To je ono što je predsjednik HVIDRA-e tada zdušno podržavao. Djeca poginulih branitelja bila su izuzeta tek pred same izbore u rujnu 2011. kad je bilo očito da HDZ gubi izbore pa je bilo govorio, kada je HDZ predlagao smanjenje 10% za sve tzv. povlaštene mirovine, ja sam govorio u ime kluba SDP-a. Danas sam izvadio fonogram te rasprave, mogao bih ponoviti bez promjene ijednog zareza, bez promjene ijednog veznika. Što sam rekao tamo? Odmah na početku sam rekao kako će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakonskog prijedloga. Jer klub SDP-a je bio odgovorna opozicija koja je shvaćala situaciju i koja je podržala Vladu kad je predlagala ovakve mjere jer je shvatila da je to nužnost. Rekao sam tada bojali su se tuneli, prodavala se struja jeftino pa je novca nestalo. Umirovljenici pa makar i ovi koji su u mirovini po posebnim propisima morat će nadoknaditi taj novac, to je bit ovog zakonskog prijedloga. Vidite, ja sam tada naivno spominjao samo tunele i HEP jer tada još nisam znao za FIMI MEDIA-u, za Planinsku, za INA-u i za MOL. To su dodatni razlozi koji su nakalemili na ove zbog kojih i ova Vlada mora za istom mjerom Ta bezobrazna, drska pljačka. Rekao sam tada mirovine na teret Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje po godinama staža, po uplatama i nekakvog dodatka koji bi se isplaćivao iz proračuna a koji bi donio Hrvatski sabor e to bi bilo sustavno rješenje. Znači, izdvojiti za sve ove po povlaštenim propisima. Dio mirovine si zaradio radom, uplatama i taj ti dio nitko ne dira. Ali ovaj dodatak to mora ići iz državnog proračuna i to mora biti posebni dio mirovine. To sam tada govorio u ime kluba SDP-a, a danas prije podne smo raspravili zakon kojim to ova Vlada provodi. E tako se ponaša dosljedna stranka. dosljedna stranka. Koji su sada to sve i tamo sam tada sam govorio koji su to sada sve grupacije obuhvaćene. Prva i najbrojnija hrvatski branitelji, tada ih je bilo 68 630, sada ih ima 72 432, 3802 branitelja su razlika. Povećao se braniteljski korpus. Ti su se valjda u rat uključili 2010. Onda sudionici NOR-a njih je tada bilo 40 633, sada ih ima 23 973, pa Hrvatska vojska pa pripadnici Hrvatske domovinske vojske od '41.do '45.bilo ih je 19 000 sada ih je 11 114. Tada sam rekao ministre Mrsiću, tada sam rekao da ne znam zašto se ova grupacija zove pripadnici pripadnici Hrvatske domovinske vojske jer takve vojne formacije u 2.svjetskom ratu nije bilo. Postojali su partizani, oni idu u ovu grupu sudionika NOR-a, postojale su ustaše i postojali su domobrani. Pa ministre ja vam predlažem, ja ću ponoviti ono što sam govorio 2010.zatražite na Vladi da se ovo izmijeni, da se ljudi nazove bratu prema formacijama u kojima su bili. Pa neka napišu da su bili u domobranima ili da su bili u ustašama pa će biti lakše kada budemo znali koji su bili u ustašama bit će lakše organizirati da blokiraju predsjednika i Vladu kada bude polagala nekakav vijenac antifašizmu ako je takvih spomenika u Hrvatskoj uopće ostalo. 4. grupacija rekao sam tada radnici na određenim poslovnima unutarnjih poslova i pravosuđu, dobro, pa Hrvatsko vijeće obrane, građani koji ne žive u RH nisu u njoj nikada radili, nisu iz svojih plaća izdvajali ni lipu u mirovinski sustav RH ali RH eto nesebično, požrtvovno iz proračuna iz poreza građana i njima isplaćuje mirovine i to još povlaštene. Dobro. Kako je Odbor za ratne veterane tada ocijenio HDZ-ov prijedlog zakona? u ime Odbora za ratne veterane predsjednik odbora gospodin Josip Đakić, Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 19.sjednici održanoj 20.svibnja 2010.godine razmotrio je prijedlog Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. Odbor se ne protivi donošenju zakona po hitnom postupku, odbor prihvaća prijedlog zakona. Većina branitelja svjesna je trenutka u kojem se nalazimo i žurne potrebe za gospodarskim oporavkom, izlaskom iz krize za što postoji niz mogućnosti na raznim područjima, kaže Odbor za ratne veterane. U ime kluba HDZ-a tada je govorio Boris Kunst ako ga se još netko sjeća. rekao da HDZ zdušno prihvaća prijedlog zakona o smanjenju mirovina uključujući i ovih braniteljskih. Od HDZ-a je još govorio Stjepan MIlinković, razmišljanja su različita naravno ili sa lijeve ili sa desne strane što i zašto ali svakako je potrebito reći da se radi o odgovornosti i o odlučnom postupanju i u tom dijelu ja ću podržati ovaj zakon. ne znam hoće li i ovaj današnji. E onda šlag na tortu, govori i uvaženi kolega Đakić i kaže "Zasigurno da hrvatski ratni invalidi kao populacija stradalnika iz Domovinskog rata nisu ti koji gledaju na ovo samo iz perspektive materijalnoga nego gledaju i u stabilnost države Hrvatske, njezinog proračuna, njezinog opstanka itd. zasigurno su ovdje mjere nisu ni popularne ni lagane i kada smo raspravljali o njima i sa populacijom koju ja zastupam zasigurno smo imali dvojbi ali nismo imali dvojbi oko toga da je 10% nužno za sve linearno i jednako svima onima koji imaju preko 3.500 kuna, to nije bilo dvojbe. Svjesni i savjesni prema Hrvatskoj državi koju smo željeli i koju volimo i danas i koju želimo da i dalje funkcionira na pravnim osnovama. Solidarizirajući se sa svima drugima kako bi ostvarili svoja primanja želimo naglasiti da 10% smo prihvatili kao nužnu i potrebnu danas danas u donošenje". Dobro sada o stilu nećemo. Da, povlaštene mirovne stalna tema pojedinaca koji ne žele promijeniti svoju retoriku, koji ne žele zapravo biti suglasni da nitko se od hrvatskih branitelja nije borio ni za privilegije ni za povlastice, borio se za domovinu Hrvatsku jer je tada to bilo potrebno. Stoga vjerujem da su prije svega invalidi, obitelji poginulih, djeca, zamislite djeca, oni koji su bez roditelja svjesni situacije i da će zajedno solidarno sa cijelim hrvatskim društvom iznijeti teret ove krize itd., itd. Ova dva zakona taj HDZ-ovski i ovaj današnji, oni pričaju jednu priču. Pričaju priču o dosljednosti i o nedosljednosti, priču o ozbiljnosti i o populizmu, priču o odgovornosti. Tu priču trebaju čuti građani Hrvatske. Da li bi ovaj zakon uopće bilo potrebno donositi? Dali bi uopće bilo potrebno smanjivati bilo čije mirovine pa i te po povlaštenim propisima da Hrvatska tako temeljito tako bezobrazno opljačkana? Uvjeren sam da ne bi, kolega Đakiću zasigurno ne bi. Ali nakon te neprimjerne pljačke, nakon pustošenja Hrvatske ovoj Vladi ne preostaje drugo nego spašavati brod, spašavati brod u kojem ste izbušili rupe i u koji prodire voda. I dok se te rupe ne poprave, a trebat će vremena da se one poprave, moraju se uključiti pumpe, mora se voda izbacivati van. Mora, moram da bi se brod spasio. Nagnuli ste ga opasno, oštetili stravično. Zanima me šta ćete danas reći? Ja u ime SDP-a mogu ponoviti sve što sam govorio i onda. Zanima me kako ćete se vi odnositi danas prema vašim ondašnjim riječima prema vašim ondašnjim stavovima. Klub SDP-a nije sretan što se ovaj zakon mora donijeti. Nesretni smo, nesretni smo. I shvaćamo ga kao nužnost. Nužnost zbog vašeg djelovanja u posljednjih 8 godina. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Sada ćemo krenuti na replike. Prvi se javio Josip Borić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da, sve je točno što ste pročitali iz mojih nastupa i govora. I danas ću ja ponoviti jednako kao i onda. Da, nismo bili za prihvaćanje ali smo bili razumni i prihvatili smo u koordinaciji svih udruga, u raspravama koje smo vodili 10 puta za redom kako bi usuglasili stavove i mišljenja, kako bi pomogli državi Hrvatskoj. I nikada nismo kao vi nazvali hrvatske branitelje šovinistima, barbarima i neznalicama. To su vaše riječi koje ste uputili hrvatskim braniteljima, pogledajte. Sramite se tih izjava svojih i govora. Mi smo Hrvatsku državu stvorili u krvi, dijelovima tijela, znoju i našim ranama i toga se ne stidimo gospodine Staziću. Što ste vi činili u to vrijeme? Da niste možda za 7 kuna ljetovali na moru? Da niste besplatno, bespravno koristili državnu garažu kao što koristite i danas? Zar ste vi uopće lik koji smijete govoriti o nekim pravima hrvatskih branitelja? …/Upadica Batinić:

2 godine krpate rupe i produbili ste ih još više. Sa 16 milijardi proračunskog deficita, sa svim negativnim trendovima, uništili ste sve što se dalo uništiti. 25 tisuća obrta ste zatvorili i o čemu vi uopće imate više govoriti. Recite mi što ste vi to radili, gospođa koja dobacujete, vi se sjetite svog muža i onih tereta koji Imamo odgovor na repliku potpredsjednik Stazić. Odgovor, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ajmo od ove zadnje vaše uredbe. Suprug gospođe Sobol je pravomoćno oslobođen svih optužbi. Prema tome nekome tko je pravomoćno oslobođen svih optužbi supruzi njegovoj nešto prigovarati pa to može samo čovjek bez imalo obraza, bez stida. E sada ovako, sada dalje. Branitelji, hrvatski branitelji pa to su i Kotromanović, to su i Fred Matić kojima ste u Vukovaru onemogućili da zapale svijeće svojim mrtvim sudrugovima. Dijete poginulog branitelja to je Bojan Glavašević koga ste spriječili da zapali svijeću svome mrtvom ocu, to je vaš odnos prema braniteljima. Nisam ja branitelje nazvao barbarima jer bih onda barbarima nazvao i Freda Matića i Kotromanovića. Ne, ne, ne, ne, ja sam nazvao one koji ne znaju da je ćirilica hrvatsko pismo, da je njom, tom ćirilicom napisan Poljički statut, da su Franjevci u Bosni do 19. stoljeća pisali ćirilicom. Barbarima sam nazvao one koji razbijaju dvojezične ploče. Jer onaj koji čekićem nasrće na slova taj će sutra tim istim čekićem razbiti nekome glavu.

na početku jedne globalne ekonomske i financijske krize koja ovu zemlju trese evo već punih 4, 5 godina. Zaboravljate pri tome da ova Vlada gotovo ništa nije učinila niti ima bilo kakve rezultate na sanaciji takvog stanja. Zaboravljate činjenicu da je Hrvatska jedina zemlja u regiji koja nije još uvijek izišla iz krize, sve druge zemlje su izišle iz krize jedino Hrvatska nije izišla iz krize. I upravo branitelji su ti koji trebaju plaćati cijenu nesposobnosti ove aktualne vlasti koja nije u stanju niti je sposobna niti kompetentna da se suoči sa ovim ogromnim financijskim i ekonomskim izazovima. To je razlog i to je ključna stvar koja dovodi do ovakvog zakona i smanjenja mirovina od 10%. I zaboravljate jedne stvar, HDZ-ova vlast i HDZ-ova Vlada je uvijek imala dijalog sa braniteljima. I kada su se donosile najteže i najnepopularnije mjere barem se sa braniteljima razgovaralo. A vi niste u stanju ni sa braniteljima razgovarati iz jednostavnoga razloga jer se bojite branitelja. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Kolegice i kolege ja bih molio da se suzdržimo komentara, dobacivanja, u tijeku je rasprava i molim vas da se i mi držimo Poslovnika svi zajedno. Imamo odgovor na repliku. Kolega Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete ova Vlada nije učinila ništa. Pa netočno je. Deficit od 25,7 milijardi smanjila je na 17 koliko je mogla. Svi bi voljeli da je više i svi bi voljeli da toga deficita nema, deficita kojeg ste vi stvorili, zaduživali ste se po svijetu. I to zašto? Ma ne zato da biste nešto izgradili nego da biste to mogli pokrasti. Zato ste zaduživali Hrvatsku. Našao sam repliku koju sam tada 2010. izgovorio Đakiću i slušajte kolega Iviću što sam mu rekao. Kažete, dakle Đakiću, zasigurno ćemo izdržati ove mjere koje je pripremila Vlada Republike Hrvatske, u to uopće ne sumnjam, ali hoće li umirovljenici koji imaju 3400 kuna pa makar i po posebnim propisima ali 3400 kuna i kojima sada uzimate 10% Kažete borili su se za ovu zemlju, jesu, borili su se ne samo za slobodu ove zemlje nego i za Hrvatsku kao zemlju blagostanja. Kad ste osvojili vlast naslijedili ste BDP od Račanove Vlade od 6,5%, sve ste uništili, kao što ste '99. ostavili zemlju sa negativnom stopom rasta, tako ćete je ostaviti i nakon ovih izbora. To ste učinili građanima Republike Hrvatske pa i tim istim braniteljima jer i oni dijele sudbinu ove zemlje. Kao što vidite nažalost, bio sam dobar prorok, nažalost dobar prorok. Opet ste ostavili zemlju u dugovima, u padu BDP-a, pokradenu, opljačkanu, zapuštenu. Znate što mi je Đakić tada odgovorio, smijete se ko kreten jer tako i izgledate. To je razina vaših saborskih zastupnika. Hvala. Kolega Stazić, ja neću, ne želim i ne umijem razgovarat na ovaj način, ovakvim dijalogom kakav se ovdje vodi, ali ako se već vraćamo u povijest onda se vratimo zaista koju godinu unazad pa recimo da izgleda svakoj Vladi koja prolazi kroz ovu nesretnu zemlju izgleda da je po defaultu ako joj ne ide dobro, ako nema gospodarskog učinka da jednostavno skine braniteljima, skine obiteljima pa kako im Bog da. Tako se dogodilo i 2000., dapače tad su mirovine da ne kažem okrenute za 180 stupnjeva, ukinute su čak i osobne invalidnine koje se nikad nisu vratile. Dogodilo se 2010., ali evo događa se i danas, premda su branitelji uvijek bili … zadnja linija obrane. Zašto se to tako događa to moramo zapitati sebe, ne branitelje. I drugo, kad se vraćate u povijest i govorite o kojekakvim kategorijama, ustašama, partizanima, antifašizmu pa u kontekstu Vukovara nemojte govorit u kontekstu nego recite konkretno jer oni u Vukovaru za koje vi govorite da su spriječili Kotromanovića ili nekog drugog predsjednika, pa puno njih koji su tamo bili pokazali su svima ovdje što je antifašizam na način da su velikosrpske fašiste '91. spriječili da učine ono što su mogli i omogućili svima nama da ovdje sjedimo. Tako da nemojte u kontekstu govoriti nego ako govorite, govorite konkretno. Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Milas, vi znate da ja vas izuzetno cijenim. Vi ste jedan razuman čovjek, čini mi se i dobar čovjek, pošten čovjek. Nije isto, čak se nije isto radilo 2010. i sada. Tada ste smanjivali braniteljske mirovine sve iznad 3500 kuna, sad je donji limit 5000 kuna. Nije isto. Zagrabili ste više, zagrabili ste dublje. Ja sam i tada razumio i rekao sam u ime SDP-a sam govorio i shvatili smo to, razumjeli smo tu potrebu i podržali smo vas, podržali smo vas kao pozicija. Nismo htjeli na tome ubirati jeftine političke poene i nekakav jeftini politički ekstra profit. Nismo htjeli. Bili smo odgovorni. Ja vas pozivam, vas kojeg stvarno cijenim kao razumnog čovjeka, razumite vi ovu Vladu sada, razumite da je to nužnost i razumite da to ne predstavlja nikakvu zloću hrvatske Vlade ili nekakvu pakost nego neophodnu, nužnu mjeru da se spasi brod da ne potone. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Stazić, govorili ste i moralizirali ovdje i to baš vi i to ispred Vlade kako je već zovu Vlade neostvarenih političkih obećanja. Govorili ste i žalovali nad 2009. i kako su branitelji i ostala populacija trebali smanjiti svoje mirovine i što ste vi upućivali. Vidite, 2000. godine kad ste došli na vlast jednako tako ste bez ikakve skrupule 10 000 otpustili vojnih i policijskih djelatnika pa i ukupan dug za vraćanje tih tužbi Vladi nakon 2003. godine bio 6 milijardi,a onda ste govorili gospodine Stazić o tunelima koji su se farbali. Je, oni koji su farbali te tunele oni su sad u Remetincu, a dok su oni to farbali vi ste uredno sa nekim sad, tu su već to i ministrice, provodili svoja ljetovanja, to vas boli ali to je istina, za 7 kuna i vi tu stojite, oni su u Remetincu a vi stojite i moralizirate. A onda kolega Stazić nikako da zaplačete nad prosvjetnim radnicima, nad onima koji putuju izvan svog mjesta stanovanja pa nikako da se smilujete liječnicima, pa nikako da se smilujete 360 i više tisuća nezaposlenih, a kad ste došli na vlast bilo ih je 317 000. Dizali ste strašnu bunu, obećavali da će to biti ispod 200 000 zaposlenih, a eto vidite što je nesposobnost učinila i gramzivost. Nikako da upozorite na gramzivost kolega Staziću, nikako da na to upozorite vaše Vlade i ljudi iz vaše Vlade ljetovanja na Baliju, pa to je sramotno. U ovo doba. Auti, telefoni i ostalo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. ta vaša mantra o ljetovanju za 7 kuna na Brijunima prvo to nije istina, a drugo to se nosilo pretprošle političke sezone, potpuno ste de mode. Osim toga prigovarati 7 kuna nekome tko je pokrao 7 milijardi kuna je posve neozbiljno. Kažete da sam prigovarao tunele, farbanje tunela. Pa jasno da sam prigovarao farbanje tunela kad ste farbanje tunela plaćali po tri puta. Tada još nisam znao, kad sam govorio o tunelima tada još nisam znao koliko se pokralo na gradnji autocesta koje su koštale po km 10 puta više nego u Račanovo doba. A znate kad smo već kod tih tunela, možete vi farbat koliko god hoćete, možete probati farbati ali građani vam nisu tuneli da se daju farbati nekoliko puta.

Uvaženi kolega Staziću, pa ovo saborskim zastupnicima koji nisu u istom klubu je teško priznati neke stvari. Ali moram reći nisam nikad to izrekao odlično pripremljen govor. Tukli ste suparnika njihovim oruđem i u tom dijelu se u potpunosti slažem. Nismo toliko blisku da bi vam davao komplimente, politički mislim nismo toliko bliski. bliži sam s njim nego s tobom, jasno. Ono što vama nedostaje, Vladi Republike Hrvatske to je dijalog, to je dijalog koji nedostaje, a što ima viška HDZ to je manipulacija. I ne bi smjelo se voditi ovako užarena diskusija ne zbog toga što se bojimo, plašimo zato što to nije dobro. Zato ako nešto što je bilo 2010. čak znam da je jedna kolegica rekla da sa oduševljenjem prihvaćaju smanjenje, sa oduševljenjem. Sad toliko đonom napadati ono što se isto radilo. Mislim da nije dobro, nije dobro zbog branitelja, nije dobro. Mislim da i ono, da ne otvaramo rane Vukovara koje su bile i ove koje su sada, koje su se otvarale kad se manipulira pojedincima i kad je ta manipulacija uperena ne da bi se ostvarila neka prava, nego da bi se netko rušio. To nije lijepo, to nije dobro i to sasvim sigurno da ovdje ni nama kao Saboru ne priliči i da trebamo trezvene glave raspravljati o ovom zakonu. Je li to dobro ili nije? Moja kritika jest to na one 34 milijarde dobiti. Mene to boli, preraspodjela. Bogati imaju sve više, a siromašni sve manje.

Ne fali Vladi dijaloga, samo za dijalog je potrebno dvoje. Premijer je išao u Vukovar razgovarati sa tim famoznim Stožerom. Primio ih je kod sebe da razgovara sa njima, a kako su oni uzvratili na to? Da blokiraju cijeli državni vrh i da pokažu da zapravo uvježbavaju puč. Prema tome, sve je u organizaciji HDZ-a. Sa takvim teško možete ostvariti dijalog, oko toga ćemo se morati složiti. Hvala. Imam zapisano Sunčana Glavak, replika. Izvolite kolegice. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi potpredsjedniče Stazić vi ste vrlo teatralno ovo sve izveli. Upućujem komplimente na teatralnost, ali bojim se da ste vi bili ispred kluba upravo zato i zaduženi ali bili ste na vrlo tankom ledu. Kada ste se vraćali u prošlost i rekli ste da ste vi bili odgovorna opozicija i nas pozivate da mi budemo odgovorna opozicija. Uvaženi potpredsjedniče kada dođe neki prijedlog, budite uvjereni koji će biti u interesu građana Republike Hrvatske mi ćemo ga podržati. Međutim, žao mi je što ste apostrofirali branitelje u ovakvom kontekstu i dobro ste to smislili, da ovu raspravu odvedemo u jednom drugom smjeru. I molim vas, vodili ste se onim napad je najbolja obrana. Vi znate biti vrlo konstruktivni, ja to znam, ali danas imate nezahvalnu ulogu braniti ono što je teško obraniti. Kažete da ste ovdje da biste nas spasili. Ja vas doista molim nemojte nas spašavati ovakvim načinom, jer onda nam doista pomoći nema. Što se tiče ovakvog načina rasprave ja vas lijepo molim ja sam dijete radničke obitelji, ništa nisam ukrala kao i brojni moji kolege ovdje iz HDZ-a i prestanite već jednom svima nama govoriti da smo lopovi. Budite pošteni, ukažite prstom na one koji to jesu i molim vas nakon dvije godine vlasti budite odgovorni. Ako još jednom učinite ovo doista prema nama, onda vas molim da se ispričate jer ovakvim načinom vrijeđate i moje roditelje koji su pošteno radili kao radnici i sve nas koji pošteno iz HDZ-a zarađujemo svoju plaću i radimo svoj posao. Hvala lijepa. Glavak, isprika. Očekivao sam repliku. Ja vas molim da ne koristimo, da repliku koristimo za repliku. Imamo odgovor potpredsjednik Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Slušajte kolegice, sudi se HDZ-u. Ja za to nisam kriv. A kad smo mi ovdje upozoravali da bi do takvog procesa moglo doći, kad smo se raspitivali za satove, za slike, za to od čega je kupljena vila vi ste ovdje aplaudirali Sanaderu. Vi ste vikali ovdje, skakali po klupama koliko ste ga podržavali. Pa da ste rekli jednu riječ tada, da ste jednu, jedinu riječ rekli onda biste mogli govoriti Staziću nemojte generalizirati. Kažete nemojte nas spašavati jer nam spasa nema. Pa šta radimo? Pa nudimo blaži zakon nego što ste ga vi usvojili, blaži. Pa isto oruđe koristimo. Pa ako ste vi tada spašavali zemlju ovakvim zakonom, pa zašto sad nama uskraćujete pravo da ga spašavamo istim mjerama? Pa niste logični kolegice. Kažete nije da ste vi bili konstruktivna opozicija. Pa nego što smo bili nego konstruktivna opozicija. Pa razumjeli smo vas u tom momentu. Pa nismo vam kljucali jetru, nego smo vas podržali s tim zakonom, podržali smo jer smo shvatili da je nužan. Vi ste bili loša vlast, na žalost. Pokažite sada da možete biti bolja opozicija. Nemojmo dobacivati, evo lijepo molim. I posljednja replika, Ante Jerolimov. Izvolite kolega. **Jerolimov, Ante Kolega Staziću, govorili ste u ime kluba o zakonu, a ja ni slova o tom zakonu čuo nisam. Ja mislim da ni vi ne znate što uopće piše u tom zakonu jer niste nitijednu riječ o njemu rekli, citirali ste neke novinske članke, govorili ste o nekim izjavama, obračunavali se s pojedincima a niste uopće se dotakli tog zakona, samo ste pričali kako ste dosljedni u svojim izjavama. Pa vas ja pitam jeste li dosljedni da su branitelji šovinisti, barbari i neznalice i s obzirom da sam ja ovdje malo nov volio bih da mi citirate neku vašu izjavu iz 1990. ili 1991. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja ne znam na kakvu vi izjavu mislite iz '90., '91. da li sam dosljedan u tome što sam rekao braniteljima. Prvo ja to nisam rekao braniteljima. I to sam već ovdje, ja ne znam iz čega vi čitate čega vi čitate ali ja znam što sam rekao. A ja vam mogu donijeti, ja mislim da ga imam sačuvan i svoj govor u Istri. Pa da radite iz originala, a ne iz nečeg prepričanog. Već sam ovdje objasnio, smatram da je nepismen i barbar onaj tko neće naučiti da je ćirilica i hrvatsko pismo, dominantno hrvatsko pismo sve tamo do 19. stoljeća. Ja predlažem da u dvorcu grofa Eltz napravimo izložbu hrvatski ćirilični spomenici pa da dođete da svečano otvorite tu izložbu, Pozaić neka je blagoslovi tako da vidite što je ćirilica i da onima koji razbijaju ćirilične dvojezične ploče da im kažete ljudi vi napadate hrvatsko pismo. Izvolite naučiti nešto. naučiti nešto. Jer nemojte ostati tako nepismeni. Njima sam to rekao, a ne braniteljima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Josip Đakić, izvolite.

Klub HDZ-a ovaj put se ne može složiti sa prijedlogom ovog zakona i odbacuje ga u cijelosti s obzirom da hrvatski branitelji, invalidi Domovinskog rata, roditelji poginulih, djeca zatočenih i nestalih, sami zatočeni i nestali ne bi smjeli biti predmet krpanja rupa ili sanacije državnog proračuna. Državni proračun RH je u teškoćama, svjesni smo toga, ali hrvatski branitelji i populacija stradalnika koja je na tapeti krpanja proračuna njihovim sredstvima sigurno je populacija zaslužnih ljudi u borbi za slobodu, neovisnost protiv barbara, protiv okupatora i protiv onih koji su poharali Hrvatsku. Ta populacija ljudi koja je svojim dijelovima tijela, svojim životima, svojom krvlju, znojem i bolestima koje su zaradili u tom domovinskom osloboditeljskom ratu ne bi trebala nekoliko puta plaćati danak svih i svakoga. Teret krize smo platili jedanputa. HDZ je pitao i molio braniteljsku populaciju i tada je skupio nekoliko puta, nekoliko puta usuglašavao stavove oko tih pitanja koja su tako teška i koja zadiru u egzistenciju onih koji su najpotrebniji, koji više nisu u sposobnosti da nađu radno mjesto, da se zaposle ili privrede a ni njihovi bračni drugovi više nisu ti koji mogu se zaposliti s obzirom da su godine odmakle.

Mi smo bili protiv onih koji su krali, mi smo dozvolili da se ukoliko se ustanovi da su posegnuli u državni džep mi smo omogućili i dali instrumente zakonske da se sankcioniraju ali još nitko nije pravomoćno osuđen. I stoga klub HDZ-a i dalje koristi presumpciju nevinosti za svakoga dok mu se drukčije ne dokaže, hrvatski branitelji su oni koji po posebnim zakonima ostvaruju svoja prava, koji su učestalo predmet napadanja ovih ili onih, čim dignu svoj glas, čim jasno i glasno kažu čemu se suprotstavljaju, čim se ne slažu sa politikom određene aktualne vlasti onda se događaju problemi. Da, klub HDZ-a usuglasio je i ovaj puta stavove oko toga da nije primjereno i da neće polučiti nikakve efekte smanjenje 10% hrvatskim braniteljima. I tako smatramo da sve ono što je propušteno učiniti u RH u proteklom vremenu i što je izazvalo negativne trendove ne mogu pokriti populacija hrvatskih branitelja iako nije ona jedina. Po posebnim propisima 15 kategorija ljudi je u mirovinskom sustavu, ako se slažete sa mnom ministre i pomoćnici, vjerojatno znate da je to masa onih koji su na tom popisu sa raznih sfera. Ja mogu vam i pročitati koji su to, a međutim nije potrebno, mogu se vidjeti njihove mirovine i sve ostalo. Ali, nijedna od tih populacija ne može se sagledati sa populacijom stradalnika, poginulih, zatočenih, nestalih, ljudi bez ruku, nogu, slijepih, gluhih, bez dijelova tijela, izbušenih, izranjavanih i psihički stradalih. Od Pančića 2001. godine i tadašnje koalicijske vlasti ovo bi bilo 8.puta poštovane dame i gospodo da hrvatski branitelji budu po raznim osnovama i po dva i po 4% posebnog poreza i po 6% na određenu kategoriju i 10% i uzimanjem prava i s raznim, raznim odrednicama kojima su gubili svoja prava samo trenutno jer većinu toga je Upravni sud vrati u prvobitno stanje sa kamatama naplatio od Hrvatske države. Svaki pojedinac koji je podigao tužbu, no međutim izgubio je i živce i zdravlje dodatno u tim postupcima. I to je ono što danas ne treba nikome. Danas nikome ne treba da ponovo imamo populaciju koja će biti jedna zaštićena, a druga penalizirana. Zašto? To je diskriminacija prema skupini stradalnika koja koristi državni proračun, to je ono što se događa nesmotreno. U zakonu napišemo tako zakukuljeno kako ne bi shvatili možda jel onako kako nas pojedinci smatraju misleći ajde neće ni shvatiti da u oni predmet smanjenja. Piše, mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida s oštećenjem organizma od 100%, zarez je iza invalida tako da izgleda kao da su i svi drugi osim 100%-tnih ti koji neće biti predmet ovoga zakona. iako jasno u 1.stavku piše da je 5.000 granica od koje će nadalje biti svaki sa 10% umanjena njihova primanja. Jednako tako uspoređujemo te stradalnike Domovinskog rata sa rudarima iz Tupljaka, Kupljaka iz Labina, mislim da to nema nikakve veze i da nikako ne možemo biti u istoj kategoriji ljudi jer apsolutno ne potječemo iz istih ministarstava. Mi smo skrbnici određenih ministarstava i klub HDZ-a jednostavno ne shvaća zašto ministarstvo koje brine i skrbi zašto dozvoljava da se po 8.puta teret krize, recesije, ali ovaj puta i nesposobnosti stavlja na teret hrvatskim braniteljima. Hrvatski branitelji su jasno jučer rekli poruku, a prije svega želim ovu grupu koja je mogla biti njih par gospođu Nedu Balog i njezinu zamjenicu kao i gospodina koji su se kao iz braniteljske populacije danas pojavili na galeriji i prate ovu raspravu, vjerujem da udovice Domovinskog rata i stradalnici prate ovo i putem kojim jedino mogu, a to je preko MAX TV-a ukoliko ga imaju. Vjerujem da će shvatiti da ovo nije demagogija i mi ne prodajemo nikome demagogiju. Svjesni smo da se jedanput možemo složiti iako nevoljko smo se složili, da pretrpimo teret krize i recesije ali ne možemo dva puta ne možemo pet puta, ne možemo osam puta i ne možemo dozvoliti da se osam puta na istoj kategoriji ljudi upotrebljava ista formula. Ne možemo dva puta platiti Hrvatsku državu i krvlju i novcima. To ne možemo dozvoliti i ne bi više nikada bez obzira da je i HDZ sada na vlasti sigurni budite da ne bi govorio nikakvim drukčijim tonom nego jednakim pa makar izašao iz stranku. Za razliku od svih onih koji su, a ja ću to reći i koristiti ovaj puta zbog kluba zastupnika u pojedinačnoj raspravi ću vam pokazati i druge dokumente koji govore o tome kakva demagogija je u pitanju.

365 000 radnih mjesta, 25 000 obrta, da je BDP da je stopa nezaposlenosti 30 i nešto posto, da je apsolutno investicijski ciklus zaustavljen, da su sve one mogućnosti investitora, razvoja obrtništva, poduzetništva da ste se osokolili na doktore, na liječničko osoblje, na medicinske medicinske sestre da je ovih 303 milijuna kuna koje se predviđaju uštedama od ovih svih koji su po posebnim propisima neće sigurno biti to koje će pomoći u rješavanju krize. Politika koja se vodi sigurno ne može nadoknaditi sve što je izgubljeno. Nezaposlenost je tako strašna stavka koja puni mirovinski fond i sigurno ukoliko nje nema, mi smo svjesni da ne može biti dovoljno novaca u poziciji mirovina svih u Hrvatskoj pa tako ni hrvatskih branitelja. Ali zašto po dva puta po istoj stopi stavljamo teret baš na stradalničku populaciju? To je pitanje svih pitanja. Zašto nismo solidarno rekli da. Oni su svoje platili idemo svima drugima. Ako su naši ministri nesposobni idemo njima smanjiti pola plaće jer od dvije godine nisu podigli BDP, nisu uspostavili zaustavili rast nezaposlenosti, nisu ostvarili industrijsku proizvodnju, nisu podigli stopu rasta, nisu učinili nikakve korake koji bi Hrvatskoj doprinijeli punjenje državne blagajne. jasno se mora reći da hrvatski branitelji nisu krivi za ovo što im se događa. Jedino ukoliko smatrate kao što smo mogli čuti da su hrvatski branitelji šovinisti, barbari i nepismeni pa zbog okretanja leđa, zbog ćirilice ih kažnjavate sa 10% onda to jasno treba i reći. Treba jasno reći da kažnjavamo vas i nećemo vam oprostiti nikada to što ste učinili. Ali učinili smo samo ono što nam je bila građanska dužnost, učinili smo samo ono kao građani Republike Hrvatske da smo branili, oslobađali i časno se borili za Domovinu Hrvatsku ne žaleći svoje živote ni dijelove tijela, ne zaleći ni truda ni znoja, ni krvi niti misleći o bilo kakovim materijalnim primicima. Većina hrvatskih branitelja i danas radi. 360 tisuća ih je zaposleno, nezaposleno ih je preko 30 tisuća iako je bilo 26 tisuća pred dvije godine. I ovi koji su u mirovini njih 70 i nešto tisuća ukupno od toga 57 tisuća invalida Domovinskog rata a 47 će ih biti ovim zakonom obuhvaćeno, jasno govori i jučer i danas i sutra će. Nismo mi ti koji će krpati državni proračun zbog toga što aktualna vlast se ne snalazi u vođenju države. Klub Hrvatske Demokratske Zajednice jasno odbija ovakav prijedlog koji nema nikakvog utemeljenja da bi on stabilizirao državni proračun i da bi on bio ovakvim zakonom, bilo moguće staviti državni proračun u okvire koji su probijeni u 12 ministarstava. U 12 ministarstava su prekomjernom potrošnjom, neracionalnom potrošnjom prekoračili i ogriješili se o fiskalni zakon. Pa mislim da i sama nabavka novih automobila i novih telefona pametnih, jer naravno da trebaju pametni telefoni, što bi drugo trebalo hrvatski branitelji su predmet oko kojega ćemo se sporiti jer smo se i uvijek sporili. Nikada nije bilo baš jasno tko to uvijek uvijek potkapa i omogućava da hrvatski branitelji budu ti koji će prvi biti penalizirani od onih koji ih ne razumiju, koji ih ne cijene, koji ih nazivaju svakakvim pogrdnim imenima i koji sigurno nikada nisu ni željeli da ta populacija bude ona koja će zvučiti najčasnije, koja će biti u Hrvatskoj priznata, koja će biti opskrbljena i o kojoj neće se spominjati uvijek u negativnom kontekstu. Negativni kontekst je bio i kroz niz dosadašnjih rasprava i o registru i o izmjenama i dopunama i o sadašnjim promjenama Zakona o socijalnoj skrbi kao i o promjenama Zakona o hrvatskim braniteljima gdje je ova najniža moguća svota koju primaju opskrbnine prelazi u Ministarstvo socijalne skrbi i koja će sigurno biti nedostupna većini od njih.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Đakić, Hrvatska je ušla u mjere prekomjernog deficita a da to prevedemo na narodski jezik zbog nečinjenja ove Vlade, zbog ne provođenja reformi, zbog nestvaranja poduzetničke klime Hrvatska je došla do deficita od 17,5 milijardi kuna. Da li će 305 milijuna kuna spasiti Hrvatsku državu? Neće. Vidite kolega Đakić nekada je 2% poreza bio harač. Nekada kada se donosilo rješenje o smanjenju braniteljskih mirovina ja ću ovdje javno potvrditi vi ste se do zadnjeg časa tukli da se to ne dogodi ali se donesla odluka oko smanjenja i nekih drugih osnovica. Nisu branitelji bili sami, branitelji su bili u sklopu jednog cijelog ciklusa gdje su se smanjivala primanja. No, ovaj zakon je ovakav kakav je rasprava u ime Kluba SDP-a je pokazala sav očaj ove Vlade. I pitanje je s obzirom da će sljedeće godine trebati, mi više nemamo proračuna, nakon ove objave Europske komisije Hrvatska nema proračuna morati ćemo ga mijenjati. I pitanje je tko će se naći u drugom, trećem ili četvrtom mjesecu na listi za rezanje. Nema više harača, ovo je super, super harač samo što branitelji nisu raja nego jadni ljudi koji su iz domoljublja išli raditi nešto a danas im se netko osvećuje zbog nekih poteza. Neka vam bude ali javljajte se na vrijeme. Josip Đakić, odgovor na repliku. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker, jasno je da su svi trendovi negativni. Jasno je da to nisu krivi branitelji jer 460 braniteljskih zadruga radi i privređuje i plaća porez i stimulirano je od Hrvatske države no ne mogu pokrpati sve rupe na koje curi zbog nesposobnosti. Ne mogu pokrpati sve rupe na koje se ne pravovremeno ne reagira, ne mogu rastrošnost i bahatost, neznanje i netoleranciju pretvoriti u pozitivno. Ne mogu pozitivni trendovi doći sami od sebe, njih treba graditi i raditi. A dvije godine je pokazalo da nema pozitivnih trendova, dvije godine je pokazalo da idemo u ponor. I sada što govorite da proračun bi trebao već sutra biti promijenjen s obzirom da su parametri zadani. Kome sada? Da li ponovo 10%? Da li pola? Vlada nije položila ispit i Vlada sebi, prvo sebi mora uzeti cijelu plaću jer ju nisu zaradili. Dvije godine su radili bez efekta i bez učinka, znači da nisu ništa radili pa stoga moraju prvo sebi skinuti cijelu plaću, raditi 6 mjeseci besplatno kako bi nadoknadili ukoliko znaju a ako ne znaju neka podnesu ostavku. Peđa Grbin, replika. spominjanjem rudara iz Tupljaka od strane kolega Đakića i zbog čega se oni nalaze među onima koji su izuzeti. Pa prije svega zbog toga što je penzija, mirovina koju ostvaruju ti rudari izuzetno mala, daleko manja od one o kojoj sada ovdje govorimo. A kažete ne mogu se rudari uspoređivati sa braniteljima, ne mogu, drugačiji su to bili uvjeti. Drugačiji su bili razlozi zbog čega je netko išao braniti Hrvatsku od onih zašto je netko išao rudariti. Ali govoriti da su rudari Tupljaka na bilo koji način povlašteni to je smiješno. Svatko tko dolazi iz Istre zna u kojim su uvjetima živjeli kovari i tako da vas molim da ih ne spominjete na taj način i u tim okolnostima. E sad kažete zašto branitelji prvi moraju biti kažnjeni. Nisu branitelji prvi kažnjeni. Prvi su nažalost bili na udaru oni koji su radili u privatnim poduzećima i koji su zbog racionalizacije počeli ostajati bez posla. Nakon toga su kroz mjeru koju je uvaženi kolega Šuker spomenuo došli svi građani Republike Hrvatske, prvo oni sa plaćama od 3000 pa oni sa plaćama preko 6000 kuna jer je trebalo namaknuti sredstva. Sada moramo rezati i da, u pravu ste kad kažete da ova mjera od ovih koliko smo rekli 300 milijuna kuna neće biti dovoljna i da to neće spasiti proračun. Neće. Ovo je samo jedna od mjera koje moramo poduzeti da bi proračun spasili. A zašto, zato što se nekad nije radilo ono što se trebalo, a to je bilo '90.-ih kada je umjesto da se branitelje sa 30 ili 40 godina proglašava nesposobnima za rad i tjera u penziju tada smo sa njima trebali raditi, trebali smo im omogućiti da rade, trebali smo im pomoći, a ne reći vi niste nizašto, evo vam 5000 kuna, idite kući. E danas jedemo ono što smo tada zakuhali. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Peđa, znate ja mislim da niste vi dobro razumjeli mene, kao i puno puta što ne razumijete ni ono o čemu ste zaduženi i za čega se školovani. Znači kontekst rudara apsolutno nije trebao biti, oni nisu povlašteni, oni nemaju reko 5000 kuna i nisu uopće trebali biti u ovom zakonu i to je cijela stvar o čemu sam ja htio reći zašto njih Hrelja ili gospodin Stazić ili ne znam tko uspoređuje sa braniteljima. Apsolutno nisu trebali biti u ovom zakonu. Oni nisu povlašteni i oni imaju po posebnim uvjetima svoje mirovine, ali nisu tako velike da bi ih se penaliziralo na ovaj način i to niste vi razumjeli zašto ja, senzibilitet prema hrvatskim braniteljima je taj koji se ne može uspoređivati sa rudarima iz Tupljaka. Sigurno da vjerujem da sad shvaćate o čemu sam htio reći. Nenad (SDP)** Kažete kolega Đakiću da bi ministrima trebalo uzeti pola plaće sve dok BDP ne počne rasti. Joj kolega Đakiću, kad bi se taj princip primijenio vi iz državnog proračuna do kraja života ne biste smjeli primiti ni lipe ste 2003. godine preuzeli državu kad je BDP iznosio 6,5% u plusu, a predali ste je 2011. sa 6% minusa. Pa to kad bi vam izračunali ni lipe više.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Stazić, za razliku od vas ja sam radio i zaradio svoju mirovinu i prije nego sam bio branitelj i prije nego sam ušao u Sabor. Imam ja svoj radni staž, imam ja svoje mirovinske uplate i ne bojim se ja za svoju egzistenciju, bez obzira na vaša smanjenja. Da, ministrima bi trebalo oduzeti cijelu plaću ili bi trebali dati ostavku. Nisu ostvarili program i plan napretka, a 2003. ostavili sta nam 400 000 nezaposlenih i sada taj broj raste prema tome i ne znam, bojim se, ja ne bih želio ali bojim se da će do kraja godine ili početkom iduće u u 1. mjesecu biti isti. Što se tiče BDP-a, u vrijeme kada smo 2011. rast je bio 0,8% ali bio je rast, nije bio pad. Ja ne znam o čemu vi danas govorite, a danas je proračunska rupa samo takva. Pad BDP-a ja 6%, koliko je sada. O čemu govorite? Pa da, sami bi trebali sebe penalizirati, trebali bi priznati nesposobnost i reći ili nismo sposobni, idemo kući ili ćemo radit bez plaće, ali bolje da ne rade bez plaće, bit će nam još gore. Kolegice i kolege, kad već iznosimo neke cifre onda se očekuje od nas koji sjedimo u parlamentu da znamo točno o čemu govorimo. Samo toliko. Marin Jurjević, replika. Hvala. Kolega Đakiću, upravo ste sad rekli da ste sad rekli da ste ostvarili svoju mirovinu ne iz braniteljske osnove nego svojim radom jer ste u Saboru već dosta dugo. Ja sam stariji od vas, završio sam fakultet, magistrirao itd., radim ono normalno ka isti kad su počeli radit, radio po školama, na fakultet predavao. U Saboru sam peti mandat i vidite nisam … neki ljudi glasaju za SDP, vidite nisam ostvario mirovinu ni prava na mirovinu. Kako to? Razlika je jednostavna, vi se uzeli privilegirani mirovinu, a ja nisam i moji kolege i tu je razlika. … /Upadica se ne razumije./ … Nazovi je kako hoćeš. Dakle, iskoristili ste to pravo da uzmete što vam je pružao zakon, to je istina, u vremenu kad smo mi predložili da se to pravo oduzima, ukida saborskim zastupnicima. Za vrijeme HDZ-a mogli ste biti jedan jedini dan u Saboru, imamo takvih primjera, jedan jedini dan i ostvariti pravo na mirovinu. Danas ne možete, normalna stvar, jer to SDP nije dozvolio. Kad je SDP došao 2000. godine na vlast smanjio je plaće za 40% saborskih zastupnicima, ukinuli smo te "privilegirane" mirovine, ali tako ih narod zove. Zato mi nije jasno mislim sada vi kao dijelite tu sada nekakve moralne lekcije, a ipak čini mi se da ste tu mislili malo više na sebe. Ovo ne govorim kao branitelj, nema veze, nego ima veze sa ovim problemom o kojem sada pričamo. I sada spominjete kao treba ministrima pola plaće otkinit, a Boga mi možda bi trebalo onda nastavit skidati zastupnicima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa i vi kolega Jurjeviću niste me razumjeli. Nisam ja uzeo saborsku mirovinu, nisam je aktivirao. Ja sam umirovljen kao hrvatski ratni vojni invalid u posebnoj mirovini što sam zaslužio kao zaposlenik INA-e a posebno što sam dva puta ranjen. Za svojih 15 rupa dobio sam određenu invalidnost i tako sam umirovljen, a mirovinu sam stavio u stanje mirovanja i koristim saborsku plaću, ne koristim mirovinu. Nisam ovu privilegiju Sabora iskoristio, a ovo ako je privilegija što sam ranjen to sam počašćen. Počašćen sam što sam preživio i to mi je izuzetno zadovoljstvo. Ali privilegirane mirovine ne možete nazvati ni one koje su svoj život dale za Hrvatsku. One su po posebnim uvjetima i u posebnim okolnostima. Njihovo stradanje sigurno je opravdano i Hrvatska država uvijek za njih mora brinuti i skrbiti. Svaki onaj tko je bez ruku, nogu, slijep mi smo vam prikazali u jednoj knjizi, jednoj izložbi kako to stradanje izgleda baš zato da nikada ne bi spomenuli više privilegiju. Privilegija nije biti bez ruku, bez nogu, nije ni bez bračnog druga, nije ni bez sina koga ste poslali u vojsku. To nije privilegija. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Đakić, ovdje je osnovna premisa danas da nema novaca i da se mora štedjeti na hrvatskim braniteljima. 2011. imali smo prihode 107 milijardi i rashode 122 milijarde. Isplaćene su plaće koje su bile više nego danas, isplaćeni su svi dodaci, isplaćene su sve povlaštene mirovine, isplaćeno je sve ono što se moralo isplatiti iz proračuna na toj osnovi. 2014. proračun prihodovna strana 113 milijardi, rashodovna strana 130 milijardi. Znači, sa 6 milijardi više na prihodovnoj strani mi i dalje tvrdimo da nemamo novaca. To je jedna priča koja očito traje već punih 2 mjeseca gdje nam se stalno sugerira neuspjeh 2014. godine gdje glavni nositelj oporavka i svega što treba se desiti u državi trebaju biti svi oni koji se moraju odreći da bi država skupila više prihoda nego 2011. kada je sa manje mogla učiniti više. I govori nam se da je to uspješna vlast. A što se tiče citiranja. Kada je bilo 305000 nezaposlenih 2010. godine citiram uvaženu gospodu iz SDP-a, preko 300000 ljudi je bez posla. Dnevno 500 ljudi ostaje bez posla, Vlada tone sve dublje. Jedini izlaz su prijevremeni izbori. Drugi citat. Reforme se provode sa figom u džepu. Toliko smo uspješni da nam je zdravstvo u kolapsu, nema onkoloških lijekova, tražimo prijevremene izbore. I treći. Dok se ministri smiju svakog dana bez posla ostane 580 ljudi. Raste deficit, javni dug, tražimo prijevremene izbore. I kaže na kraju kolega Stazić "Pijetlovi kukuriču, cirkusu ide kraj." Na žalost vidimo da ovaj cirkus očito nastavlja u jednom drugačijem obliku i dalje, a hrvatski građani nakon ovakvih rasprava koje je potakao krug SDP-a jednostavno se mogu samo zgražati nad načinom na koji potpredsjednik Sabora pristupa problematici hrvatskih branitelja. Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega Boriću. Pa vi ste sve rekli točno i apsolutno brojke demantiraju svaku mogućnost da ima opravdanja u današnjem proračunu krpati sa braniteljskim mirovinama ono što je propušteno učiniti. Propusti koji su napravljeni trajat će dugoročno. Mi smo svjesni i onoga što se ponavlja i stavlja se nama na teret i kao stranci i kao pojedincima i osuđujemo to i nikad se nećemo posramiti da smo bili dionici toga da treba sankcionirati svakoga tko je potegnuo u državnu blagajnu. No međutim, danas kada ponovo po tko zna koji puta, rekao sam 8 put bi ovo bilo i bit će osmi puta da se hrvatski branitelji penaliziraju i da se iz njihovih mirovina, iz pokojnih tih ljudi i njihovim obiteljima i suprugama i nekoj djeci, ne svoj ali nekoj djeci i njima oduzima i tih deset posto. Znači, uzima im se egzistencija i žele stvoriti stvarno socijalnu kategoriju od njih. Zbog kredita koje imaju otplaćujući stanove jer nisu ih dobili besplatno, samo su im umanjene rate za postotak invalidnosti, zbog životnog standarda koji je otišao i košarice kako će preživljavati i živjeti i stvarno mislim da jedino što ima u toj SDP-ovoj i koalicijskoj vlasti je da želi imati cijelu državu na socijali. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Đakić, razumijem da su vas ovakve izjave i kolege Stazića i uznemirile kao branitelja. Ali sigurna sam da su uznemirile i sve hrvatske domoljube zato jer vrlo teško je ne reagirati na ovakvu jednu raspravu za koju evo neću reći jer bi me nazvali različitim imenima. Znate nisu samo hrvatski branitelji trn u oku ovoj Vladi. Trnu u oku ovoj Vladi je ja bih rekla intelektualci, pa to su i akademici, to su profesori, to su učitelji, to su liječnici. Jer eto nekako taj hrvatski intelektualizam ne bi bilo dobro da se širi, ne bi bilo dobro da čuje njihov glas. Pa treba ih poniziti naravno, da. A kad ste govorili o braniteljima i o stanovima, da imaju oni kredite za stanove jer na žalost nisu bili partizani i to vodstvo komunističko koje živi u stanovima u centru grada Zagreba i ostalih gradova i sada se bore jako da ostanu u tim stanovima bez obzira na Zakon o povratu imovine. Kako to riješiti? Kako to nitko o tome ne govori? Zašto se nije nijednom hrvatskom generalu i branitelju dao stan? Za badava. Tu digla bi se bura i oluja. Za to nema sentimenta. Djeca branitelja kad su imali eto uvjet pod istim uvjetima ali prednost upis u školu pa ovdje smo imali strahovite rasprave sa lijeve strane. Pa sramotno! A do četvrtog koljena su djeca partizana išla za badava, u domovima su bili za badava. Pa to nitko nije pitao. I o tome se više ne smije ni govoriti. Evo ja se izlažem kad o tome govorim da me se nazove ne znam nacionalistom. Pa ovaj Jovanović ne da mu ne bi trebalo dati plaću nego bi ga trebalo smijeniti jer on po ovoj Hrvatskoj isključivo traži ustaše. Ništa drugo ne radi. Eto, to samo. to baš i nije bila replika, ali dobro. Navikli smo se već na takve replike. Josip Đakić, odgovor na repliku. ja stvarno mogu biti smiren i tolerantan, mogu biti i normalan u svakoj prilici dok mi se onoj populaciji koju zastupam i one prijatelje s kojima dijelim mišljenje ne dirne u te svetinje. Rekao bih ja sam ovih dana puno vremena proveo s njima. Ja sam ovih dana puno razgovarao s njima. Ja sam ovih dana razmjenjivao mišljenje i viđenje kako oni gledaju na tu situaciju. 28 državnih udruga reklo je ne. Ne, nismo za to i nećemo to prihvatiti. Molim te reci im u Saboru da ne rade to jer još će nas više uvrijediti, još će nas više poniziti, još će nas više oslabjeti u ekonomskom smislu s obzirom da diraju u našu egzistenciju, a tada ćemo biti još žešći i vatreniji. I dogodilo se, okupljanje na Markovom trgu jučer jasno govori ovo su bili samo predstavnici udruga iz Domovinskog rata, ovo nije bila cijela braniteljska populacija. Nismo ih htjeli zvati da troše i to malo sredstava što im je ostalo za preživljavanje, ali ako bude trebalo pokazat ćemo snagu i jedinstvo i vidjet ćete da će branitelji vam pokazati do Božića još koliko ih smeta ova penalizacija koju sad provodite nad njima. Ja ne prijetim nikome, samo prenosim ono što oni misle i što će učiniti. A vaš podsmijeh ministre jasno govori o tome koliko vi o njima dobro mislite, jednako kao i kolega Stazić. Gordana Sobol, replika. i htjeli ste pokazati da vi valjda zastupate sve branitelje u Hrvatskoj. Ali to je samo dobar nastavak vas u HDZ-u jer to ste uvijek činili. Branitelji su vaše ekskluzivno pravo, valjda kao neka podružnica HDZ-a sve ove posljednje 23 godine. E vidite, ja vam to ne mogu dozvoliti i s ove govornice ću vam reći da se možete sramiti zbog toga što si dajete za pravo da govorite i obmanjujete javnost da govorite u ime svih branitelja, u ime mog šogora hrvatskog branitelja, u ime mojih rođaka, u ime mojih prijatelja hrvatskih branitelja vi danas ovdje niste istupali i nemate pravo na tako nešto. Kao što ni oni koji su bili u Vukovaru, taj krizni stožer, nema pravo govoriti da govore u ime svih branitelja jer oni su tamo samo kao pojedinci u ime interesa svojih grupacija i HDZ-a su onemogućili državni vrh da oda počast svim poginulima u vukovarskoj tragediji. A govoreći o ovom zakonu kako to da se niste sjetili svih ostalih kategorija kojima se također smanjuje ovim zakonom mirovine. Pa se niste sjetili pripadnika Domovinske vojske niste sjetili radnika koji su bili u MUP-u i u MORH-u i ostvarili su po posebnim zakonima svoje mirovine i također se ovim zakonom smanjuju mirovine. Ne, vi si dajete za pravo da budete ekskluzivan zastupnik. Ne možete to biti i ja kao zastupnica mogu reći ne smijete to biti, vi to niste. I prestanite na taj način obmanjivati hrvatsku javnost. **Zgrebec, Dragica Da točno je, ja ne zastupam sve branitelje. To je istina. Mene nisu svi branitelji ni izabrali. Ja sam imao prošlu subotu izborni sabor, 30 ljudi me nije potvrdilo, ali 130 jest. To je moja legitimacija. Ispred stradalnika, ispred invalida sigurno mogu govoriti. Ovaj zakon se tiče stradalnika, a ne svih branitelja, ne svih 502 tisuće i nešto jer je za 2000 narastao /Upadice se ne razumiju./… Gospođo potpredsjednice ja vas molim, ja nisam dobacivao nikomu, držao sam se reda i molim vas da opomenete gospođu Sabol zato što me ometala u raspravi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ona je gospođa Sobol, ali iz svih klupa dovikujete kad netko govori. Izvolite. Znači kolegice, imam pravo govoriti u ime 28 udruga iz Domovinskog rata koje su jučer nazočile sa svojim predsjedništvima ovdje na Markovu trgu. Dali su mi legitimitet, podržali su me. I oni su govorili. To što vaši mediji koje ste stavili pod kontrolu nisu prenijeli ni generale, ni Klema, ni čovjeka koji je iz Domovinske vojske koji je govorio tamo nikoga nisu prenijeli osim mene to je ono što je zabrinjavajuće u Hrvatskoj da ste stavili sve medije pod kontrolu, da govorite jednostrano, da apsolutno nema onoga što vam ne odgovara Hrvatska televizija segment i kraj priče. Doveli ste u partijski šah-mat sve, kako medije tako i državu. Ja ću govoriti u ovom Visokom domu jer sam izabran kao zastupnik u svojoj izbornoj jedinici, izabran sam kao predsjednik HRVI-ja i imam imam potporu iz svih drugih udruga koje su na državnom nivou ali ne vidim vaše predstavnike i zamjenika u Odboru za ratne veterane gospodina Sabu da danas govori ne vidim ni one koji su govorili braniteljima nećemo dirati u prava, a govorili su na tiskovnim konferencijama. Hvala vam mi često znamo replicirati ne na ovu temu nego na neke druge teme jer ovo što vi radite, ja ću to slobodno nazvati to je čista manipulacija. Prije svega vi možete govoriti u ime udruga, ali ne onih koje udruge predstavljaju. Vi ste ovdje govorili da se u Saboru govori protiv branitelja. Ja ni u dvije godine nisam čuo niti jedan govor koji je bio uperen protiv branitelja. Manipulacija jest protiv branitelja, to je kada se manipulira. Dolijevate čitavo vrijeme ulje na vatru, a sami kažete da je 8.penalizacija. 6 ste proveli vi znači, svaki puta kada je lijeva vlada, niste kritičniji ništa spram lijeve vlade kao što sam ja isto tako, u pitanju dižete branitelje i razne stožere. Ono što se u Vukovaru dogodilo to jest vrlo velika neugoda i nelagoda koja izaziva kod hrvatskih građana. I razgovarao sam sa nekim vašim kolegama iz vašega kluba oko toga, nismo se složili, ali smo razgovarali, htio sam razgovarati o tome, međutim dizati tenzije, dolijevati ulje na vatru, prijetiti da ćete vi dići branitelje još do Božića. Šta ćete izazvati građanski rat? što želite? Prije svega niti jedna država ne dopušta da se zvecka oružjem i da se poziva na pobune jer netko je prije rekao da se ne smije upotrebljavati termin puzajući puč. Ako ćete više puta to reći to će i biti jer ovo na taj način ako ste branitelj onda volite svoju zemlju, oni niti oni ne predstavljaju sve građane RH ali u njihovo ime vladaju pa prema tome ovo je i vaša vlast. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa nisam mislio jer stvarno nemam kome odgovoriti na repliku ali moram reći koga vi predstavljate? vama su građani rekli svoje mišljenje u Zagrebu. Vi ste demagog kakvoga par excellence nema vam većega. Najveći demagog u ovom Saboru ste vi. Vi ste specijalista za sve i što je i što nije. Vi koji ste pokazali svoje pravo lice kada ste uprli prste u HRT sa svoje pozicije, vi ćete dijeliti nekome lekcije. Pa mislim to je bespredmetno. Mene su izabrali tri puta u ovaj Hrvatski sabor i tri puta u HVIDRA-u, zapamtite, tri puta i u jedno tijelo ovo najviše hrvatsko tijelo i u hrvatske ratne vojne invalide, izabrali. Ne kooptirali ne nametnuli ne sa 1,8 glasova ili sa 0,8 da budem nečiji zastupnik. Vi se trebate sramiti uopće što govorite o svim temama jer baljezgate puno puta bez veze Pa pokažimo malo i tolerancije jedni prema drugima. Petar Baranović replika. **Baranović, Petar Kolega Đakiću na početku svoje replike moram vam dati kompliment jer rijetko je da se kolega Vukšić i ja potpuno slažemo, to su stvarno rijetke prilike u ovom Saboru. Kada sam '91.obukao uniformu Zbora narodne garde bio sam neizmjerno ponosan, kada sam dobio prvi čin kao mlad čovjek i onda sam bio ponosan i danas sam ponosan jer je moja generacija otišla u rat sanjajući pristojnu, uljuđenu zemlju, zemlju odgovornih i moralnih ljudi, a posebice odgovornih i moralnih političara. Slušao sam vas jučer na radiju, slušao sam riječi koje govorite i prva misao koja mi je prošla kroz glavu jel moguće da neko tko je časnik hrvatske vojske može na ovakav način govoriti. Slušao sam vas danas u Saboru i ponovo mi je prošla ista misao. Da li je moguće da časnik hrvatske vojske na ovakav način govori u hrvatskom državnom saboru da na ovakav način besramno laže, manipulira i koristi one koji su najviše dali za ovu zemlju, koji su se borili za njenu stabilnost, mir i slobodu, funkcioniranje pravne države mir i prosperitet. Tko vam daje pravo da govorite u ime svih hrvatskih branitelja? Odakle vam taj placet? Odakle gospodine Đakiću? Kada sam ušao u Hrvatski sabor bio sam isto tako ponosan, smatrao sam da je to kruna, da ulazim u red onih ljudi koji su vrh i vertikala hrvatskog društva. Danas dijeleći ovu sabornicu s vama gospodine Đakiću časniče hrvatske vojske sramim se što sam saborski zastupnik. Ova vaša sramota intonacija govora vas i replika vaših kolega je sramota za hrvatsku politiku.

To je ono što se događa iz ovih redova konstantno i o brojkama i u mislima i o stvarnosti u ovom Hrvatskom saboru ako dolaze laži, dolaze iz vaših usta. Ja sam časno i pošteno uvijek zastupao interese hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata naglasit ću i svih onih koji mi daju mogućnost i suglasnost, a pokazali su njih 1 200 jučer predstavnika udruga iz cijele Hrvatske sa svojim predsjedništvima koji su došli i dali mi potporu u nastojanju da ovaj zakon stavimo van rasprave. Da, ovakva nadobudna poniženja kao što je kolega Baranović uputio a onda pobjegao sigurno služe samo njemu na čast. On nikada nije ni stupio za ovu govornicu da nije izokrenuo teze i slagao o činjenicama. Kolegice i kolege raspravljamo o Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima u mirovinskom sustavu. Počeli smo raspravu na jedan ne dobar način. Pa tko je počeo a tko se priključio ali ja vas pozivam, raspravljamo o zakonu i nemojmo na takav način govoriti o hrvatskim braniteljima. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Jozo Radoš. Hvala Ovaj zakon koji donosimo on se tiče 10 kategorija građana Republike Hrvatske. Ako sve one koji se smatraju političkim dužnosnicima kumulativno svrstamo u jednu kategoriju onda je to 10 kategorija građana Republike Hrvatske a hrvatski branitelji su samo jedna od tih kategorija, vjerojatno politički najzanimljivija, vjerojatno najbrojnija, ali ipak samo jedna od kategorija kojih se tiče ovaj zakon kada se tiče onih koji su dirnuti ovim zakonom u užem smislu. U širem smislu ovaj zakon je dirnut svaki građanin Republike Hrvatske jer se ovim zakonom pokušava konsolidirati proračun Republike Hrvatske a to je dugoročni uvjet, stabilnosti, održivosti javnih funkcija i naravno svega onoga što građani od države i očekuju. Dakle, ovim zakonom su dirnuti svi građani Republike Hrvatske. I ovo je jedan od rijetkih zakona koji u sebi ima odredbu koliko on financijski teži. Naime, ovim se zakonom u 2014. godini kani i uštedjeti 303 milijuna kuna. Jedna mala sitnica u odnosu na 16 milijardi deficita koje Republika Hrvatska ima ali ipak 300 milijuna kuna. A u idućoj godini 326 milijuna kuna i o toj brojci kao malo prije u zakonu o kojem smo govorili o 16 milijardi kuna koje trebamo iz proračuna dati umjesto u obrazovanje, umjesto u razvoj, u poticanje investicija dajemo za mirovine, o toj brojci ovdje uopće nije bilo govora. I sve dok budemo govorili o mjerama štednje a onda kada se govori o tome koje su to mjere onda se otvara pitanje gospodarske politike. A kada se otvara pitanje gospodarske politike onda se govori o deficitu proračuna i o potrebi štednje. I to apsolutno nije rasprava koja nas može dovesti na put bilo kakvog rješenja ni u pogledu gospodarske politike niti u pogledu štednje. Ovaj zakon dakle ima ambiciju da smanji i troškove državnog proračuna defacto, ne mirovinskog sustava jer to je taj višak koji vjerojatno ide iz proračuna a ne iz mirovinskog sustava makar ta dva sustava nažalost nisu odvojeni i slažem se da bi ih trebalo odvojiti. I kada se pitamo a znamo da je mirovinski sustav, zapravo najteži u pogledu mogućnosti izlaska Republike Hrvatske iz pretjeranog deficita i iz svih ovih mjera o kojima je ovdje bilo govora a sigurno će ih biti jer upravo ovih dana ulazimo u taj tretman prekomjernog deficita onda je mirovinski sustav onaj na kojeg se prvo pomisli i mi saborski zastupnici, vjerojatno i građani Republike Hrvatske a pogotovo oni koji o tome I ako treba u tom sustavu štedjeti a tko bi to bio? Koja bi to kategorija građana bila u uvjetima prosječne mirovine od 2200 kuna koja je 38% prosječne plaće. Pri tome se prošle godine povećala za 1% ne zato što je ona realno rasla nego zato što je realno pala i plaća a dijelom i mirovina. Samo što je plaća više realno padala pa su se približili sa 37 na 38%. I kome, kome bi trebalo skinuti tih 10% mirovine? Ovim ljudima koji imaju 2200 kuna plaću sa 40 godina radnoga staža? Je li to rješenje? Ako je to rješenje onda recite to je tako. Pogodite milijun i 100 tisuća građana Republike Hrvatske i zaštitite kategorije za koje vi smatrate da ih treba zaštiti a imaju mirovinu mirovinu veću od 5 tisuća kuna. Visokoobrazovani nastavnik, učitelj sa 40 godina staža u Republici Hrvatskoj, sa 40 godina staža ima mirovinu oko 2,5 tisuće Ove skupine o kojima govorimo, skupine građana i nakon smanjenja ove mirovine za 10% će ostati iznad 5 tisuća kuna, imati će dva puta veću mirovinu nego što je čovjek visokoobrazovan koji je odgajao našu djecu, učio ih 40 godina pošteno u uvjetima u kojima je to bilo. I takva je situacija. I mi naravno možemo voditi raspravu o braniteljima, vodili smo ih ovdje na desetke zadnjih 20-ak godina. Nismo ih vjerojatno nikada na pravi način vodili, nismo se znali suočiti, nismo znali pogledati, pa čak se nismo znali na neki način dobro ni potući, ni dobro sukobiti. Ali voditi raspravu o braniteljima, o svim pitanjima rata, o moralnim podlogama koje iza toga stoje, o porukama, o simbolici, na ovom pitanju mislim da nije najbolji put kako možemo tretirati neko pitanje uključujući dakle i ovaj zakon. Usput budi rečeno o ratu moje iskustvo govori pravi ratnici vrlo malo govore. Nisam sreo pravoga ratnika koji se hvalio time što je bio u ratu. Najbolji, uključujući one koji su teško stradali, najčešće će o ratu šutjeti. O tome treba govoriti, ali za to treba postojati vrijeme kada se o tome govori i onda se trebaju adresirati prava pitanja sa svim političkim razlikama i svim sučeljavanjima koja u tom kompleksu pitanja postoje, a ne svakom prigodom prigodničarski otvarati ovo pitanje. Ovim zakonom se dakle mirovine koje su 2010. godine smanjene, iz kojih su izuzeti hrvatski branitelji, smanjuju ponovo za 10%. Ja bih se osvrnuo na jednu posebnu kategoriju, ali samo usput i samo parcijalno, neću tome posvetiti cijelo izlaganje, mirovina koju su pod posebnim uvjetima, a ne spadaju u uvjete koji bi bili otegotni rad ili oštećenja tijela kao što su HRVI, dakle to su ove na neki način posebno povlaštene mirovine. One se smanjuju ovim zakonom za 10% kao i sve ostale, po četvrti puta u zadnjih 4-5 godina i možda bi trebalo razmisliti kako se te mirovine zapravo sad približavaju onim mirovinama koje ljudi koji ih imaju, dakle to su više mirovine, tu ne govorim o braniteljima odnosno o HRVI, približavaju njihovim stvarnim mirovinama temeljem načela uzajamnosti. Doista bih da se to pitanje konačno zatvori javnosti trebalo razmislit i o tome da se te mirovine zapravo de facto i u potpunosti ukine i da nema nikakvih povlaštenih mirovina. I pozicija HAZU sa relativno visokim mirovinama i dodatkom koji sad naravno odlazi iznad mirovina ostalih do sada uvjetno rečeno povlaštenih je isto pitanje. To je isto skupina sa vrlo visokim osnovnim mirovinama, ljudi koji mogu raditi duže nego što rade drugi, imaju poseban dodatak u iznosu obračunske osnovice i sad smanjujemo samo taj iznos, sad ne smanjujemo kompletnu mirovinu, što je opet pitanje pravednosti pa i mjera štednje i doprinosa i te kategorije mjerama štednje u uvjetima u kojima se država danas danas nalazi. Pri tome naravno treba reći da smanjenje mirovina temeljem ovoga zakona nije trajno. Ono se tiče samo razdoblja do izlaska iz recesije, a to znači da nakon tri uzastopna tromjesečja rasta po 2% BDP-a i u uvjetima deficita od ispod 3% BDP-a ovi ovi uvjeti, dakle smanjenje mirovine prestaje, dakle to je privremena mjera, o tome ovdje također nije bilo govora. Zato potpuno razumijevajući što je predlagatelj ministar Mrsić, odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava htjelo s ovim zakonom očekujući da ćemo se više posvetiti tome kad ćemo doći do ovih uvjeta kada ćemo moći ukinuti ovaj zakon, a to znači da budemo imali rast BDP-a u tri tromjesečja uzastopno veći od 2% i deficit manji od 3% BDP-a u tom razdoblju, tome se treba posvetiti. Ako budemo vodili političke rasprave i ne budemo se fokusirali na meritum zakona nego na parcijalne interese skupina koje nas politički podržavaju ili čiji smo politički glasnogovornici tada ćemo duže čekati to vrijeme u kojem ćemo moći ukinuti ovaj zakon i sva druga ograničenja koja smo morali uvesti zadnjih nekoliko godina, uz napomenu naravno da je 2010. godine prvi zakon ove vrste uvela Vlada koju je tada vodio HDZ. Dakle razumijevajući intenciju predlagatelja, Klub zastupnika HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Ingrid Antičević-Marinović, replika. kolega uvodno da je ovim prijedlogom zakona dirnut svaki građanin u Republici Hrvatskoj. Naravno, mislili ste i na ove, pogotovo ove privilegirane što ste kasnije elaborirali, odnosno po posebnim uvjetima. Treba sada citirati, dakle ja neću sada citirati neke tobože po ocjeni desnice i onih koji od centra naginju prema desno, nekih tobože ljevičarskih novina nego novina, list politički zatvorenik koji evo i dan danas izlazi. I u broju 2001. godine naći ćete što piše politički zatvorenik, što pišu politički zatvorenici jedni o drugima, ću probati otprilike, nemam ovdje taj politički zatvorenik ali možete dobiti na cd-u, sve je objavljeno, dakle tko nema stare primjerke. Oni koji su bili suđeni poslije '45. do '48. bila je moguća kazna između 15 i 20 godina, dakle i od 16 i 18 godina. Kada je donesen Zakon o političkim zatvorenicima mnogi su prionuli da ostvare svoja prava pa tako i mirovinu ali je jedan uspio, rijetki su onda uspjeli iz tadašnjeg zatvora … pobjeći, ali jedan je uspio i pobjegao u Australiju. Čim je dočuo, to piše u tom političkom zatvoreniku i vratio se da bi ostvario ta prava i mirovinu, a bio je svega nekoliko mjeseci, a bio je suđen 16 godina, a sve 6 ili 7 mjeseci je odslužio, a naplatio 16 godina. Ja molim gospodine, evo replicirajući vama želim da čujete to i gospodin ministar i da se naprave i revizije tih mirovina političkih zatvorenika koji su ostvarivali tako mirovine samo na riječ bez da su priložili potvrdu o izvršenoj kazni zatvora. I kada su to politički zatvorenici koji su odrobijali do dana dočuli ovaj je pobjegao, netragom nestao i ponovo se vratio u Australiju. I evo ja bih volila da se i o tome povede računa. **Zgrebec, Dragica Pa kolegice Ingrid ja načelno podržavam naravno vaš stav da se u svim od važnosti poslovima za javnost da se provede revizija. Ali na žalost naša iskustva sa revizijama nisu osobita ne samo kada se radi o reviziji hrvatskih ratnih vojnih invalida. Bile su dvije revizije – jedna '97. koju je vodio HDZ i koja je bila neuspješna. Druga parcijalna, još parcijalnija od prve 2001., druge godine također neuspješna. Tada sam ja izišao sa stavom da zapravo se bojim da su nam rijeke u tom smislu protekle. I kako vrijeme odlazi to će sve manje biti potrebe, a sve više zapravo i vjerojatno nevelike političke koristi od bilo kakovih revizija. To se vjerojatno tiče i na revizije o kojima vi govorite, ali evo ministar je to čuo, pa ako smatra da je oportuno, korisno politički i financijski i bilo kako drugo i moralno provesti reviziju o kojoj govorite ja naravno načelno nemam ništa protiv revizija i revizije bi trebalo dovesti do toga da se ustanovi nekakvo pravno stanje u bilo kojem području o kojem govorimo.

umirovljenika, dakle ljudi koji danas najvećeg broja te populacije koji žive od dvije do tri tisuće kuna. Pa naravno da nitko niti spomenom ne želi Hvala vam

da mirovina koju najveći dio ljudi koji će doživjet smanjenje ovim prijedlogom zakona nije mirovina u klasičnom doslovnom smislu riječi. Dakle, to je mirovina koju je velik broj ljudi dobio po najtežem kriteriju, dakle po poginuću, po ubojstvu koja njima služi upravo za svakodnevne potrebe, za svakodnevnicu, za skrb, uopće za brigu upravo o onoj djeci koju su ti profesori školovali, kojima su pomagali da postanu pravi ljudi. Dakle, ne možemo govoriti o mirovinama u doslovnom smislu riječi koju je čovjek zaslužio nakon 40 godina i koja mu koristi ako mu Bog da zdravlja za neki bolji, lakši život u starosti, nego govorim o nečem sasvim drugom o kriterijima i okolnostima koje ne bih zaista nikom poželio. Hvala lijepo. Odgovor na repliku Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Hvala vam lijepa kolega Milas što ste mi omogućili da kažem ono što sam kanio reći u raspravi, a nisam, a to je da se s ovim zakonom izuzimaju posebne skupine osobito …/Govornik se ne razumije./… građana po procjeni predlagatelja s kojima se ja slažem među kojima su i sto postotni hrvatski ratni vojni invalidi i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Dakle, prema tim posebnim skupinama koje doista jesu najteže ugrožene ovaj zakon ima senzibilitet i to treba naglasiti, tu dimenziju treba naglasiti. Što se tiče tereta krize polako dolazimo na to da svaki teret, svaki trošak koji ugradimo u zakon da to netko plaća. Bila je situacija u kojoj se i lideri, a i građani su osjećali kao da taj novac dolazi od nekuda, pa samo je nečija volja da li će taj novac dati ili neće dati. I tako su se i političke elite prema tom javnom novcu ponašale. Danas polako sazrijeva svijest i kod političkih vođa, a i kod građana da svaku kunu, svaku lipu koju date nekome da nekome morate uzeti ili da je netko mora zaraditi. Prema tome, ako pokušavamo riješiti situaciju ne možemo je riješiti tako da izmislimo da nam padne od nekuda 16 milijardi kuna, nego taj novac moramo ili zaraditi ili ga moramo nekome uzeti. I meni je drago da, čini mi se da ako sam u pravu, da ta svijest o tome da je novac javni nečiji novac, a ne pada sa neba da ta svijest polako prodire i u Hrvatski sabor i u hrvatsku javnost. Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Radoš ja bih se složi sa vama da ste u pravu, ali niste u pravu kolega Radoš jer iz skupine od 15 onih koji se tretiraju kao povlaštene mirovine samo tri skupine su onih koji imaju preko 5000 kuna, od onih 15 koji se tretiraju kao povlaštene mirovine samo tri skupine su koji u prosjeku prelaze 5000 kuna. 5000 kuna prelazi pripadnici bivše jugoslavenske, a nisu oni, oni imaju 3 i nešto. Nego su zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade, suci Ustavnog suda i glavni državni revizor 8870 Dalje, prosjek hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 5366 je prosjek mirovine i 7807 imaju radnici, imaju redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Evo to su tri skupine koje su obuhvaćene po prosječnoj plaći, po prosječnoj mirovini. Da su hrvatski stradalnici iz Domovinskog rata izuzeti kao što ste rekli, poginuli nisu. Ni udovice poginulih nisu izuzeti ovim zakonom. U ovom zakonu se ne vidi koja populacija i koliki broj točan je onih kojima će se umanjiti za 10%. I ne može nikako biti vaša riječ da bi vam bilo drago da su parametri drukčiji, ali vi ste u koalicijskoj Vladi koja nije ostvarila rezultate pa stoga ste trebali glasovati i tražiti i biti uporniji u tome da ministri koji su prekomjerno potrošili i probili i napravili rupu u državnom proračunu ili deficit od 16 milijardi da si smanje plaću ili da im se obustave primanja. I da se pokazatelji u punjenju državnog proračuna, u rastu zaposlenosti, u rastu BDP-a, u rastu industrijske proizvodnje i u svemu ostalom pokažu valjanima onda da dobiju plaću. Kolega Đakiću opet radi istine, dakle ove tri skupine o kojima vi govorite njihova prosječna mirovina u tim skupinama je iznad 5000 kuna. Ali pretpostavljam da u svakoj od tih skupina, od tih 10, odnosno uvjetno rečeno 15 skupina, postoje pojedini pripadnici tih skupina koji imaju više od 5000 kuna i na njih se odnosi taj zakon jer zakon se ne tiče prosječne mirovine jedne skupine nego tiče se svakog pojedinca koji toj skupini pripada.

Ministarstva obrane, djelatne vojne osobe, to su policijski službenici, to su službenici pravosudnih poslova, svi od njih koji imaju preko 5000 kuna će biti nažalost dirnuti ovim zakonom. Oni koji imaju mirovine manje od 5000 kuna neće biti. Što se tiče ovoga da nisu zaštićeni, to mi i kolega Milas govori iz klupe makar njemu sada ne repliciram, ja ne znam što vi čitate. Ovdje u članku 4.a zakona piše smanjenje mirovina prema članku 3.a ovog zakona ne podliježu. Spominju se 100%-ni HRVI-ji i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Kolega Radoš vi ste u svojoj raspravi spomenuli da treba raspravljati o meritumu stvari, a ne o parcijalnim interesima i onda ste kasnije dodali da treba konačno znati ako se nekome daje da drugom se treba uzeti. Međutim, problem je u tome što niste inzistirali da se cijela ova rasprava temelji na činjenicama nego se onda koriste pojedini podaci koji naprosto nisu ono što bi trebali biti. Pa ste govorili o malim mirovinama, ali niste rekli da unutar ove kvote umirovljenika postoje kategorije koje primaju mirovine na temelju solidarnosti zato što nisu uplaćivali u hrvatske mirovinske fondove. To su časnici, to su oficiri JNA, pripadnici saveznih institucija i službi, određene kategorije poljoprivrednika koji nisu uplaćivali, to su oni pobunjeni Srbi kojima su priznati radni staž bez obzira što nisu uplaćivali u hrvatske fondove i onda dobivamo podatke e samo 12% umirovljenika je radilo puni radni staž. A tu se recimo ne ubrajaju niti 140 tisuća onih umirovljenika koji su radili u inozemstvu pa je vjerojatno onda taj postotak sasvim drukčiji. Prema tome, bez cjelovitih podataka naprosto ne možemo raspravljati o meritumu stvari. A kad smo se zalagali da za svaki prijedlog zakona ima analizu stanja to ste odbili i niste dozvolili da uđe u Poslovnik Hrvatskog sabora. Isto tako u najmanju ruku kad se govori ovdje o 35 tisuća umirovljenika na koje bi se ovo odnosilo nije rečeno i nije dato na koje se kategorije to odnosi. kategorije to odnosi. Prema tome, naprosto treba jedna faktografija da bismo mogli o meritumu stvari raspravljati, a do te faktografije naprosto ne možemo doći. S druge strane sasvim je neumjesno govoriti ovi koji su članovi akademije ili profesori koji primaju mirovinu takvu kakvu primaju jer su odradili 40 godina radnog staža pa kaže e sad njima ne skidamo cijelu mirovinu nego samo na ovaj podatak

je najčešće onaj koji govori o tome. Dakle ne simulacije, simulacije su vrlo komplicirane ali simulacija troškova bi vjerojatno bila lakša. Međutim, naša se ministarstva i to je praksa u kojoj funkcioniraju naša ministarstva zadnjih 23 godine, ne znam kako je bilo prije nisam sudjelovao u tom poslu, jednostavno nisu usvojila tu tehnologiju. I sada opteretiti ovu Vladu a da niste infrastrukturu pripremili da bi ona tako mogla postupati to je veliki teret. I zato smo, ne dakle ja ali zato je odbijen taj prijedlog. Ali ja sam zagovornik toga i uvijek ću vas podržati i bilo bi mi drago da i vi mene podržite i onda kada ste u poziciji da branite Vladu u kojoj sam poziciji danas ja. Što se tiče JNA, ta pravila su donesena nakon rata, vjerojatno još u vrijeme rata i ta mirovinska pravila bivših pripadnika JNA je donijela HDZ-ova Vlada vjerojatno sa nekim razlozima. Dakle, ti su razlozi vjerojatno bili u temeljima politike koja je vođena, ne u negativnom smislu, jer to je bio vjerojatno optimum nekih stavova, razmišljanja taj sustav mirovina bivših pripadnika JNA uglavnom nije doživio ozbiljniju reviziju od časa kada je postavljen tamo početkom '90-ih godina, a postavila ga je ponavljam HDZ-ova Vlada. I što se HAZU tiče na kraju još jedine povlaštene mirovine koje nisu vezane uz uvjete rada, uz beneficirani staž i uz invaliditet su mirovine HAZU, jedine koje su preostale.

s načinom na koji razmišljate jel' tako. Slažem se i s tim da kada ste rekli da je dobro da neće oni koji imaju 2 tisuće kuna mirovinu snositi ovaj teret krize itd. ali ću vas samo podsjetiti da kada je donesena odluka o kriznom porezu od 2 i 4% da 800 tisuća umirovljenika od milijun i 100 koliko je tada bilo u RH bilo izvan te kategorije pa ste svejedno, ne možda vi osobno, ali stranka iz koje dolazite i koalicija iz koje dolazite o tim mirovinama govorili kao o pljačci, haraču itd. Isto tako ću vas podsjetiti da teret krize itekako plaćaju i ovi koji imaju 2 tisuće kuna mirovine kroz povećanje PDV-a ne za 2% nego za 8, nešto posto jel tako, kroz povećanje trošarina kroz povećanje cijene energenata druge načine. Također volio bih da mogu dijeliti vaš optimizam kada kažete da ovo nije trajno smanjenje mirovina, da makroekonomski pokazatelji i procjene ne govore potpuno suprotno da jedno dulje vrijeme će vjerojatno ovaj zakon biti na snazi jer ne vjerujem možda će i biti gospodarskog rasta ali teško uz ovakav ovakav deficit od 17 milijardi da ćemo mi biti ispod 3% deficita državnog proračuna. Hvala. **Zgrebec, Dragica kolega Iviću mirovina koja je veća od 5 tisuća kuna zapravo i nije mirovina koja čovjeka čini bogatim čovjekom. I sa tom mirovinom se ne može ne može živjeti dobro pogotovo ako ne netko preuzeo razne kreditne obveze što većina ljudi jesu očekujući da će to biti njihov trajni prihod. Ali ovo što vi govorite o trajnom pogoršanju uvjeta života tih ljudi, to se pogotovo tiče onih ljudi koji imaju 2.200 kuna mirovinu. Dakle oni ne 3 puta ili 4 puta u 5 godina oni gotovo svakodnevno trpe pad životnog standarda, a sa 2.200 kuna opet možda nekim kreditom su na samom rubu egzistencije i oni teže podnose taj kontinuirani pad životnog standarda. Naravno da nije dobro da se uopće ulazi u ovakve mjere bez obzira na povijest donošenja takovih rješenja i na njihovu održivost, ali ako treba to raditi, a mislim da se to mora raditi radi poteškoća proračuna onda je logično da idete na onu skupinu koja ima više mirovinu.

Gospodine ministre ne vidim od laptopa vas ovdje sa pomoćnicom i kolegice i kolege zastupnici. Ja sam se naoštrio naelektrizirao se. Naime rekao je dobro jednu rečenicu kolega Radoš u odgovoru na repliku. Ako već kaže moramo sjeći onda ne možemo sjeći onima koji imaju 2 tisuće i 2.200 kuna. Postavljam protupitanje, kako bi to bilo lijepo da prosječna mirovina u RH iznosi 5.500 kuna, a minimalna 3 tisuće. Jel to cilj našega rada političkog djelovanja i cilj političkih elita u Hrvatskoj? To se priupitajmo. Nadalje, kako to je moguće izbjeći ovakve nepopularne mjere, neću govoriti o onome što su govorili ovdje, zašto ne popularne prije svega zbog branitelja i invalida Domovinskog rata negoli nečem drugom.

poljoprivrede gospodina Jakovine od 330 strana popraća sa 327 strana primjedbi. I onda kaže nećemo mi sjeći ministrima plaće, zato što se tako neodgovorno odnosi prema svom ministarstvu i prema svome poslu. Da ja kao kirurg da sam tako radio i da imam iza sebe mrtvih plejadu sasvim sigurno bi bilo upitno ili bi završio kao dr. Šimić. A ovdje nitko ništa ne pita. Đuro Đaković naša firma slavna se ponaša i njen direktor se ponaša Holdinga po principu onog srpskog pjesnika Radičevića Branka rođenog u Slavonskom Brodu btw. Pjesma koja počinje "Mnogo hteo, mnogo započeo", a ništa nije napravio za dvije godine. Da tak ide pjesma "Mnogo hteo, mnogo započeo". Tako i on 100 programa, a nijedan se nije ostvario za dvije godine, a bitno je da se izvjesnoj osobi, hoćete da kažem ime, plaća uredno 35 tisuća kuna mjesečno, gospođa se zove firmu ima Biznis kliniku tako se zove "Biznis klinika" vlasnica preziva se poput naše vrlo potpredsjednika Sabora ovdje. Željeznica, sada smo odlučili od trošarina dati 450 milijuna na gorivo. I što se događa? HŽ Cargo u stečaju, onaj Rumunj kojega su Crnogorci jer su rekli imamo i mi naših lopova uporno vrpa oko našega Carga i ministar Dončić uporno inzistira da baš on mora kupiti Cargo. Kupili kolosijek koji nikud ne vodi, niti ima Dioki-a ni više tamo ni INA-e kupili kolosijek. Zadužili se, digli kredit i otišli u stečaj. Gredelj u kojeg je uloženo 800 milijuna kuna ova Vlada je odvela u stečaj, ova Vlade ne HDZ-ova. Naše tramvaje kupujemo preko švicarskih firmi, a ovdje se proizvode zato što trojica mangupa imaju švicarsku firmu za uvoz tramvaja hrvatskih. Reći ću vam ja poslije Šuker koji su. Što se ovdje radi u ovoj Vladi, osim što se ide svaki dan na ručak na karticu u restoran TAČ na Vrhovcu. Što drugo radi Vlada Ovo je uvodni dio kojim sada govorim da se moglo drugačije ponašati, drugačije raditi i onda ne bi došlo do ove mjere. O tome govorim. Hoćete li još da vam kažem što se radi u ovoj državi, kako se gotovo planski uništavaju gospodarski subjekti u ovoj državi koji bi mogli biti proizvod i mogu biti proizvodni kapaciteti ove države koji bi onda, u kojem bi radili radnici. Luka Rijeka, pad prometa za 26%, Luka Ploče 40% pad prometa. To je rezultat ove Vlade. Umjesto da Cargo bude sa svojim dakle novim vlasnikom nositelj svega toga, HŽ-Cargo govorim jer on nema donacije od države. Tko je direktor HŽ-Infrastrukture i čiji je on kum? Postavljaju se ljudi koji nemaju blage veze o željeznici ni o Cargu. To se radi. A željeznica je odlukom Europskog parlamenta i Europske komisija treba sada nakon cesta koje smo prilično izgradili preći zapravo, odnosno postati glavni pokretač gotovo hrvatskog gospodarstva. To je rekao i ministar, sad idu željeznice na red i sad je nastala željeznička groznica, ne zlatna nego željeznička groznica i sad se krčmi, sad se krčmi, a tu stradaju svi naši gospodarski značajni subjekti. Ali još toga ima, neću ja još sve iznositi, doći će vrijeme i za to, bit će i za Bajića posla. Dakle, solidarnost kojoj smo govorili i u onoj točki prije se odnosi izgleda prema ovoj replici gospodina Tuđmana prije svega na one koji nisu uplaćivali u fondove mirovinskog osiguranja, a to su upravo oficiri i da ne kažem tako doslovce jer nisu oni bili časnici nikada, to pogotovo nisu bili, nego oficiri JNA, osim nekih iznimaka i oni koji su radili u saveznim tijelima. Savezno izvršno vijeće i skupština Jugoslavije itd. Oni su uplaćivali u savezno mirovinsko osiguranje, ne u hrvatsko. Dakle, smatram da smo mi mogli provesti i ova Vlada takve mjere da ne bi trebalo dolazit do ovoga. Pa uzmite gospodo vašega socijalista Francois Hollande, što je napravio Francois Hollande kad je došao na vlast, ukinuo sva protokolarna vozila i prodao ih na aukciji. Time je dobio novce za izgradnju infrastrukture u pojedinim predgrađima. Svim državnim poduzećima ukinuo službena vozila, zaradio 600, pardon, sad ću sad ću govorit dalje, dakle povećao je porez svim dakle porodicama koji prelaze sa prihodom 5 milijuna eura. Povećao porez, ali onima koji zarađuju 5 milijuna eura. Uveo olakšice na tzv. bonus kulture, ukinuo je vladine i državne revije, novine, fondacije, izdavačke kuće i postavio ih kao zadruge. Bankama koje investiraju domaću proizvodnju, domaću privredu daje poreske olakšice, a bankama koje se bave isključivo novčanim transakcijama je povećao porez na dobit. Što je uradio gospodin Orban u susjednoj Mađarskoj? Još drastičnije mjere. I ovaj proračun i ova Vlada rad su poput kamilice, mlake vodice u tom smislu, ne poduzimaju ništa, pustili su da kako u nas kažu u Hercegovini teče voda niz livadu, tako i to i valjda čekaju kraj mandata ali bojim se da će ovakve mjere kao što je ova ili prijedlog zakona koji se zove o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisom o mirovinskom osiguranju, s konačnim prijedlogom zakona plus sve ove mjere koje smo donosili i ovih dana i ove dvije godine dovesti do velikog nezadovoljstva. Već sad je nezadovoljstvo ogromno, depresija, apatija, nezadovoljstvo. Samo što je uspjela ova Vlada, to je razdijeliti hrvatski narod. Razdijeliti na svjetonazorskom, ideološkom polju i to počevši od ovog referenduma, od ćirilice, od Vukovara i tvrditi da je ćirilica hrvatsko pismo mislim to stvarno ono nije već 600 godina hrvatsko pismo, ako ćemo pravo, ali ajde nekada se bosančica, bosančica se zvala a ne ćirilica, dakle to pismo koje ima uglata i tzv., znamo mi sve i ne treba nam držat predavanje ni o glagoljici ni o ćirilici ni o latinici. Prema tome, na modulu 4 smo se zakačili svi skupa ovdje, onome obrazovnom, na ćirilici, na obitelji i braku, sad proizvodimo još i novi, evo jedan je čovjek pokrenuo rat križarski odnosno antikrižarski rat Vatikan i Hrvatska Vlada i sad ćemo se svi podijeliti i bit ćemo podijeljeni tko je za sporazum sa Vatikanom, tko je protiv. Ništa drugo. To su rezultati, žalosni rezultati kojih nema zapravo. Koliko su povukli sredstava iz Europe, 6 milijuna eura više nego što smo uplatili ili aplicirali. To je rezultat o kojemu je rekao jasno i glasno i potpredsjednik Vlade Grčić, 6 milijuna eura. Jel' to uspjeh? Najbolje građani znaju. Kada idete Radićevom ulicom u ovaj naš Hrvatski sabor onda lijepo možete vidjeti od dvoje prosjaka, od troje od trga Jelačićevog do kamenitih, do pred kamenita vrata, do stepenica, a od onoga sv. Jure koji bode kopljem onu neman ima jedno četvero koji sjede. No, oni koji se voze u automobilima, koji su valjda i zaboravili voziti jer su, to su valjda već sada rudimentarni ostaci sposobnosti. Oni to ne vide. Oni njih ne vide. Ne samo da njih ne vide, ne vide i ne znaju kako zapravo građani žive, ne kreću se među njima. I zato sam spomenuo na žalost evo ovaj restoran i karticu itd. Dakle, i ni tu se ne vidi takvih o kojima sam pričao. O tome da se unatoč takvoj situaciji u državi nabavljaju, sad će netko reći da sam ovako maliciozan ili zločest 8000 smartphona. Pa u Đuri Đakoviću je rečeno da će svaka čistačica dobiti smartphone. Pa koji vrag njima trebaju smartphoni, hajde sad to mi recite. A kamoli ne bi Vlada nabavila 8000 komada. O Toyotama, o automobilima za Vladu, o svakom ministarstvu, o prenapučenim ministarstvima, o neučinkovitoj javnoj upravi. Hoćemo li ovdje izlistati koliko ima agencija u Republici Hrvatskoj, koliko ima ravnatelja agencija, koliko u pojedinim ministarstvima ima zaposlenih službenika. Za dva ili tri puta veće nego u Finskoj, Norveškoj ili bilo kojoj drugoj zemlji ili Sloveniji. Sad neću govoriti namjerno imena, a mogu vam reći ako hoćete počevši od Ministarstva poljoprivrede pa nadalje. Tu mi tražimo uštede i onda nećemo trebati donositi ovakve zakone. I da oni koji su na mjestima u javnim poduzećima da rade kako treba za hrvatski interes, za hrvatskog radnika, a ne kako da prevare hrvatski narod, a zapravo rade kako bi sebi osigurali što bolju budućnost i egzistenciju. Isto je bilo i prije, jednako. Ništa bolje nije, nisu bolji ni ovi nego Vlada HDZ-a. Dok se braniteljima i invalidima režu prava i mirovine u Proračunu za 2014. podignuta je stavka za Ured Vlade za 22%. Je li to primjer ljudima našim? 22% Ured Vlade ima više novaca za 2014. a narodu ćemo rezati sve živo što možemo. Pa to je najbolji, odnosno najgori primjer što može biti da vam ga ponudim. Srezali su jasno i kapitalne investicije za Slavoniju i Baranju. Hvala ti Bože to je uobičajeno, pa se kažem bojimo razno raznih funkcionalnih promjena na ekstremitetima pojedinih koji su obećavali Slavoniji i Baranji. Barem ravnopravnost i ravnomjeran razvoj ako ništa drugo. I na kraju ovo može biti netko proglasiti demagogijom. Dajte gospodo u ovakvoj situaciji kada govorite i govorimo i znamo da je Hrvatska dužna, kada Linić ide u Ameriku po kredit od milijardu i pol dolara. Pa dajte osobnim primjerom. Šta ste se stisli? Dajmo 10% od plaće, donesite uredbu, nema problema i sebi prije svega i nama saborskim zastupnicima. Dignut ćemo ruku svi za to. Ne, ne pomišljaju oni izgleda na to uopće. Nije im palo na pamet. A rezat će se ljudima koji su dali za svoju državu ono što je najvrednije neki život, a neki dio tijela ili dio organa. U svakom slučaju s obzirom da među onima koji primaju mirovine po posebnim uvjetima … …/Upadica Zgrebec:

ali imate 8 replika zato. Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega evo smanjujemo ovdje naslabijima, najsiromašnijima, najviše onima koji su najviše dali, smanjite sebi. Dakle, ukinuli smo saborske mirovine, smanjili smo plaću i da vas malo razveselim za Božić smanjit ćemo ponovo saborske i sve dužnosničke plaće. To je jedna stvar. Mene je jako razveselilo da ste rekli nešto što je cilj zaista svakog dobrog političara i svake dobre politike, da cilj naše političke elite kako kažete bude 3000 minimalne mirovine i 5000 prosječne mirovine. Tako je, svi ćemo se složiti oko toga. Ali u ovakvom, u neoliberalizmu to nije moguće. Citirate Olanda, meni je drago što njega citirate i niz ovih mjera koje je sam poduzeo i koje smo i mi mnoge poduzeli. Cijena mu je ta što je najnepopularniji političar, ali baš njega briga za to. Ali zato nam je prilika da upravo poslušamo i riječi Pape, da svijetu treba, a pogotovo Europi, nama treba prije svega nova ekonomska politika, napuštanje kapitalizma ovakav kakav je danas i pravednija raspodjela dobara ne kasnije u rezanju poreza, nego u startu u raspodjeli. I kažete da je ova Vlada podijelila. Ne, nije. Njoj je u interesu i poštivanje manjina, poštivanje različitog mišljenja, ali njoj se prave i fizičke opstrukcije, težnje za militarizacijom Hrvatske, razdor sa srpskom manjinom, odustajanje od načela EU. Pa dajmo se dogovoriti. Imamo toliko dobrog u prošlosti da prihvatimo ono što je dobro, a da osudimo sve ono što je bilo loše i što je bilo zlo. Ja mislim da smo i kao narod i kao građani sposobni za tako nešto. **Zgrebec, Dragica Lijepo ste to rekli kolegice Ingrid, pa evo čini mi se da ste zapravo i afirmativno govorili i o mom izlaganju ovom koje sam rekao. No evo primjera. EBRD EBRD - Europska banka za obnovu i razvoj ponudila je Hrvatskoj željeznici kredit sa 1% kamata uz to da se dio dijelova ugradi iz Siemensa jel', ali to je na kraju nakon 4, 5 pokušaja političke diplomacije i angažmana njemačkoga veleposlanika propalo. Zato Zato što je nesposoban čovjek bio od vaše Vlade postavljen za šefa Hrvatske željeznice i on je rekao da on mora ići na more žuriti da ne može razgovarati sa njemačkim veleposlanikom. Evo, to su primjeri, imam ih još, reći ću vam ih još ako hoćete. Imam napisano sve to pa ću vam reći. Ili gospodin u Đuri Đakoviću jel' koji kaže evo sad će uzgajati lavandu na poljima u Đuri Đakoviću jer više neće proizvoditi PATRIA-e borbeno vozilo itd., kaže da se to više isplati, sad će poljoprivredne proizvode početi raditi u Đuri Đakoviću jel'. Dakle, upravo ono što sam rekao mnogo hteo, mnogo započeo. Ali njega podržava stalno zamjenik predsjednika Vlade, a nesposoban čovjek. Pa dajmo sposobnim ljudima da rade, a ne se netko poigrava ili taj …/Govornik se ne razumije./… kako se zove iz Rumunjske pa to je hohštapler koji je u Crnoj Gori odbijen uz obrazloženje pa imamo i mi naših lopova što će nam rumunjski lopov. Pa Rumunjska mu je osnovala povjerenstvo za istraživanje njegovih mutnih radnji. MMF ga progoni, ali naš ministar Hajdaš Dončić je uporno da on kupi HŽ Cargo. To mi nije jasno zašto je, e baš me zanima zašto je? Eto takve štetočinske poslove ovu državu vode u propast. I zato donosimo mjere koje svi građani RH plaćaju takve krive i loše poteze

koje primaju mirovinu po načelu solidarnosti. I to je nešto što ne bi trebalo biti sporno s obzirom da smo mi definirani kao solidarna država. Međutim, problem je u tome što se ove tzv. privilegirane mirovine, odnosno mirovine po posebnim propisima uzimaju kao jedini argument za to što su mirovine niske, a ne uzima se i ovaj drugi podatak koliko ta solidarnost utječe na prosjek mirovina. I onda se tu stvara jedan procjep sa manipulacijama pojedinih kategorija. S druge pak strane imali smo kod ove rasprave maloprije odnosno u ovom prethodnom zakonu da smo vidjeli da se koeficijenti za ove mirovine, recimo konkretno oficira JNA-a da su veći nego koeficijenti za mirovine ne samo saborskih nego invalida i branitelja. Prema tome, naprosto nemamo cjelovitu sliku nego svatko uzima podatke onako kako njemu odgovara da bi promovirao ili zastupao svoja kako je predsjednik Vlade Milanović rekao svojega svjetonazora, a kaže po tom svjetonazoru to nije protuustavno pa se nameću samo jednostrana rješenja koja odgovaraju samo jednom svjetonazoru ne vodeći računa uopće o

svojom solidarnošću uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje zapravo je ostvario mogućnost upravo oficirima JNA i ovih drugih službi koje su bile savezne da imaju da kažem u neku ruku u odnosu na ostale, ne govorim da su to neke velike mirovine, rekao sam da bi bilo najbolje kad bi prosječna bila 5500 kuna. I tome trebamo i težiti jel'. A što se tiče onih mirovina o kojima, akademika, o kojima ste govorili zaista kada uzmemo sve, nećemo sad govoriti jer premalo vremena imamo o tome što su akademici i kako su zaslužili taj dodatak na mirovinu onda bih rekao poput Arhimeda ne dirajte mi moje krugove, ne dirajte nam naše akademike. Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjednice. Uvaženi kolega Grubišić, evo budući da ste vi raspravu proširili pa će i moja replika, iako će biti kratka, biti nešto šira od teme koja je. Riječ je o Hrvatskim željeznicama, dakle infrastrukturi i svemu onom što vi dobro znate da se infrastruktura nalazi u iznimno teškom stanju jer se godinama nije ulagalo u obnovu i modernizaciju pruga. I sve ono što se u zadnje dvije, a znate što je najveći problem zapravo? Najveći problem su projekti, priprema dokumentacije. Jer mi nismo imali čak ni projekte za remont pruga jer dvije trećine pruga kasni u remontu i to je kašnjenje I u tom smislu evo moja replika je usmjerena tome da nije korektno, čovjek nije niti ovdje, ovakve kvalifikacije da čovjek nema blage veze sa željeznicom, ako ste govorili o predsjedniku Uprave infrastrukture, ako sam vas dobro razumio. Takve kvalifikacije nisu dobrodošle. Neću se obazirati na one kvalifikacije da nitko u Vladi ništa ne radi i da samo piju kavu. Radi ozbiljnosti ove rasprave i ovdje u Domu mislim da to nije korektno jer svatko tko se našao u takvoj situaciji posebno u takvim sustavima gdje je potrebno puno stvari napraviti i puno stvari koje nisu popularne, nisu u tom trenutku baš za

Žagar jel'. Naime, kako bi vi objasnili da je u Upravi HŽ-a čovjek koji ima 7 pravomoćnih kaznenih djela, pravomoćno presuđenih kaznenih djela. Hoćete da vam kažem ime toga čovjeka? Hoćete da vam donesem presude ovdje? Što vi kažete na to? Kako da vam kažem da je gospodin iz Češke, sedmi na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi u svijetu tražio da Luka Rijeka zajedno sa željeznicom i HŽ Cargom bude glavna osovina transportno lučka u ovoj regiji i da je nudio novce, ali ne, odbijen je. Vi znate da se to zove, da je gospodin Zdenek Bakala tako se zove čini mi se, šta još da vam kažem? Da je na redu prodaja privatizacija pružnih građevina u HŽ infrastrukturi, jel to znate da je? vidjet ćete kako će to teči i još niz drugih stvari, ružnih stvari. Željezna groznica će postati nekome izgleda i zlatna ali ako hrvatski narod to dopusti onda stvarno je. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Boro, lijepo ste konstatirali da neće još dugo Hrvatska izaći iz krize pa tako neće se ni vratiti ovih dok sve zemlje u okruženju bilježe gospodarski rad i Bosna i Srbija i Crna Gora i Kosovo i Makedonija i Albanija u prvoj polovici ove godine izašle su iz recesije i to povećanjem izvoza. To je objava svjetske banke za prvo polugodište, sa -0,7% došli su na 1,8% BDP-a, povećanja BDP-a i proizvodnje. Mislim, a mi govorimo danas o tome da Vlada nije kriva zbog ovog stanja. Dvije godine lutanja, nepoduzimanja, neinvestiranja, ne nastavka gradnje u projektima koji su započeti, ne osiguravanja novaca, ponovnih natječaja, rastrošnosti i bahatosti od 20 Ministarstava koje revizija češljala 13 je dobilo mišljenje koje je vrlo upitno, koje govori o tome da su prekoračili proračunska sredstva u trošenju, da su se razbacivali svim i svačim, da su bez natječaja nabavljali robu i usluge i nikome ništa, da su tu ušparali sigurno ne bi bilo potrebe na ovim stradalnicima na žrtvi koja je dala živote za Hrvatsku i njihovim obiteljima ne bi se trebalo šparati,

pa oni to nisu ni napisali da će vratiti, neće ih vratiti, jedino ako se ponovo ne uspostavi dakle tih 10% kada BDP bude rast, kada na vrbi bude svirala zapravo. E tako, možete vi napisati koliko hoćete da vam je BDP, kako vam tri tromjesečja uzastopce kolko ja sam čitao ovdje u ovom materijalu. Tako da neće se nikad vratiti ta sredstva koja su oduzeta samo može se ponovno uspostaviti ovih oduzetih 10% ako Hrvatska bude imala rast BDP-a u tri uzastopna tromjesečja po 2% jel tako ako sam dobro, eto tako nekako. Kad Kad će to biti to, zato sam i govorio o onome što nam to ruši BDP, što nam to onemogućava da imamo bolje mirovine, što nam to onemogućava da imamo sigurniji sustav, to onemogućava nesposobnost i nerad prije svega u u javnim poduzećima ali i u Vladi. I to je tako. Hvala poštovana potpredsjednice. Kolega Grubišiću ovako spomenuli ste samo jednu kategoriju oficiri koji su uplaćivali u savezne fondove mirovinsko osiguranje, da vas podsjetim ja ću reći, imam 38 godina radnog staža, ja sam uplaćivala u taj savezni fond, ne znam u koji ste vi fond uplaćivali kad ste počeli raditi, u koji mirovinski fond ali po onom što ste rekli, znači njima bi trebao oduzeti dio mirovine ili možda cijelu mirovinu ali ne samo njima nego svima koji su tada i radili, problem nije u tom djelu ljudi i svim onim ljudima koji su radili prije nego što smo dobili Hrvatski mirovinski fond. Problemi su daleko širi, problem je u tome što nažalost nemamo proizvodnje, premalo ljudi je zaposleno a preveliki broj umirovljenika. mi imamo fond generacijske solidarnosti ali ako se nastavimo tako tim tempom nažalost za mene i za vas vjerojatno neće biti mirovine. Prema tome trebamo se potrudit da imamo što više zaposlenika, što više da osnažimo privredu a što manji broj umirovljenika s tim da ne želimo i da nestanu sa scene ali dapače neka dugo žive mirovinu ali da i te mirovine budu što bolje i što efikasnije odnosno da dođemo na oni nivo koji ste vi spomenuli prije, minimalna tri a maksimalna pet, daj Bože i više.

A ono što ste vi govorili, dakle slažemo se obadvoje da ostatak dakle dohotka i novostvorena vrijednost dakle razvoj gospodarstva će valjda omogućiti nekakav pomak s mrtve točke. No ono oko čega se ne slažem s vašom replikom, to je faktor dakle, cijela Hrvatska je solidarno na principu i načelu solidarnosti sudjelovala u kreiranju svih mirovina pa i onih u kojima ste i vi govorili ali faktor je 0,9 a ovdje je 0,40 ili 0,50 to je problem za naše invalide Domovinskog rata i branitelje, jel? Znači kao da su ovi vredniji od ovih. Zašto različiti faktori? Ne znam. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grubišić, vi ste se upitali zašto u svojoj raspravi, zašto najosjetljivije skupine moraju plaćati neuspjeh ove Vlade, to je činjenica. I ponovo treći put danas ponavljam, sa 107 milijardi prihoda i 122 rashoda u 2011.isplatili smo veće plaće, veća davanja, sve kolektivne ugovore, prijevoze i sve što je išlo iz državnog proračuna. Stvorio se sustav nakon tri godine vlasti koji sa 113 milijardi prihoda i 130 milijardi rashoda traži daljnja odricanja svih u ovoj državi. To je takav sustav. I da ne govorim o povećanju i poreza, itd. Znači, to su rezultati kakvi su projicirani. Kad govorimo o prometu, spominjali ste i HŽ, danas smo imali tematsku sjednicu. Ministar je prvi put danas rekao jednu činjenicu. Tko nam izrađuje Strategiju prometnog razvitka infrastrukture? Mađarsko-španjolski konzorcij. To je istina. Znači, strategiju za sljedećih 10-ak godina izrađuje nam mađarsko-španjolski konzorcij. Što unutra piše saznat ćemo, rekao je, za nekoliko mjeseci. A što se tiče, ali vidljivo je vrlo jasno iz onoga što nam je danas prezentirano, prvi veći projekti počet će 2016. godine na infrastrukturi osim dionice Dugo Selo-Križevci. Za sve ostalo ništa nije spremno. Promet nam je pao za 40 milijuna putnika u HŽ prijevozu. Nema načina na koji će se reintegrirati više prometno ni jedan ruralni dio RH. Odustaje Odustaje se od autocesta, a državne ceste postaju konkurencija autocestama. Sad ćemo ulagati sva sredstva u državne ceste. I kad to usporedim sa jednom izjavom, a danas se dosta toga citiralo, pogotovo potpredsjednik Sabora, onda jedna njegova iz 2010. Mnoge Vladine mjere štite 200 najbogatijih obitelji iz 90-ih godina

Dakle gospodine Borić, 3 poduzeća Hrvatskih željeznica, dakle, infrastruktura, putnički promet i HŽ Cargo. Moglo su biti, ja bih rekao, jedna kralježnica kralježnica ili stožerna jedna, ajde da kažem, osovina razvoja gospodarstva. Naime, na te Hrvatske željeznice vezane su luke i Rijeka i Ploče i Šibenik i Zadar. Dakle, luke. Za HŽ Cargo su vam vezani velike mogućnosti prijevoza za Petrokemiju, za INA-u, za šećerane, za Hrvatske šume. Dakle, svi oni imaju interesa u tome. Dalje, jedan od onih koji su htjeli uložiti u HŽ kargo, kupiti ga, je htio premjestiti svoj transport koji sad ima, iz Trsta i Kopra u Rijeku, zašto? Pa zato što je jeftiniji iz Rijeke prijevoz do Češke nego li iz Kopra gdje kroz Austriju i Sloveniju plaćate vrlo, vrlo skupi prijevoz umjesto kroz Hrvatsku i Mađarsku. Ali, oni koji odlučuju su zapeli za toga Gruju i što da kaže čovjek? Čovjek bi morao posumnjati i upitati se, a zašto? Ali možda će to doć vrijeme. Poštovani kolega Grubišić, nekom izgleda čudno vaša rasprava budući da spominjete željeznicu, govorite o željeznici, a u biti mi govorimo o zakonu, o smanjenju ovih povlaštenih mirovina, itd. Međutim, ja ću vam a propos ovoga što ste rekli pokazati koja je to povezanost ovog o čemu vi govorite i tog zakona. Planira se smanjenje 800 zaposlenika pružnih građevina, 403 zaposlenika kroz poticajne mjere, 300 zaposlenika kroz ovu godinu, 700 do 2016., 2203 zaposlenika u HŽ-u. Ovo što je gospodin Borić rekao studiju nam rade Španjolci kao da Hrvatska nema niti prometnih niti ekonomskih niti drugih Ali ono o čemu govorimo kada govorimo o štednji i o programu ove Vlade i kamo nas to vodi, danas na toj zatvorenog famoznoj sjednici za promet promet gdje je po prvi put nakon 2 godine bio ministar, doduše, u vrlo kratkom vremenu jer je imao odmah sastanak kojeg nije mogao odgoditi sa ministrom Grčićem, govori da HŽ infrastruktura ostaje sama jer sve tvrtke kćeri izlaze van. Jednu od njih su dokapitalizirali ove godine sa 134,3 milijuna kuna i sve ostale poslove više neće obavljati putem tih svojih društava jer su ih dokapitalizirali, maknuli, nego će obavljati putem postupaka javne nabave, možda preko tih Rumunja, Španjolaca, Mađara. E sad se postavlja pitanje, ovdje štedimo, a bila je žestoka rasprava i o braniteljima, i o invalidima, o onima koji imaju te i takve mirovine, kamo sa ovih 2203 zaposlenika kojima će se isplatiti otpremnina, koji će se smanjiti? Što će raditi ta tvrtka pružne građevine kad se postupci budu putem javne nabave? Govori se o 44 vlaka koji ste vi spomenuli da se proizvode u Gredelju, a uvozi se preko ovih bisera. To je ubiti

ali su zanimljive ove konzultantske tvrtke koje se tako naručuju. Ja nisam prije vidio nikada, ni u vašoj Vladi nije bilo stranih konzultanata. Prodaja, monetizacije autocesta, … /Govornik se Prodaja Zračne luke Zagreb, strana tvrtka. Prodaja Croatia osiguranja, strana tvrtka, konzultantska. Pa vrlo je zanimljivo, i opet moram reći vrlo sumnjivo, da su tolike odjedanput navalile, savjetničke ili konzultantske tvrtke u Hrvatsku kao da mi ne znamo, još je jednu potjerao ministar, ovu za Zračnu luku Zagreb, potjero ju je. Pa ako je on njih potjero, znači on zna bolje od njih. Njemu je ta materija poznata, više poznata nego što oni znaju. I sad, neću ništa govoriti, cijene su ogromne, pare se troše nemilice, novci građana RH, poreznih obveznika, a sad ovdje imamo ovakav zakon. Zato i jeste dobro spojili zapravo sve ovo skupa, i ja sam to pokušao spojiti, ali evo, vaše objašnjenje je prihvaćeno. Hvala vam gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Bez obzira na kritike da niste u temi bili ste jako u temi kolega Grubišić u svojoj raspravi jer ste upravo naveli sve ono što je dovelo do ovoga. I sjetite se parole naš je posao da osiguramo vaš posao, to je bila jedna od parola između ostalog Kukuriku koalicije i eto ga sa 300 tisuća nezaposlenih eto nas na 365 i svaki dan tisuću novih. Obzirom da

i da se sjete i profesora kojima treba isplatiti i učitelja putne troškove, da se sjete liječnika koje su tako ponizili da je to prestrašno, da se ismijavaju ne samo dnevnicama od 35 kuna nego kaže ministar Linić neću ja njima dati ni 7 kuna, neće oni dobiti ništa odnosno za čekanje. Znate hrvatski narod a slažete se s menom uvijek je bio solidaran i rado su bili svi solidarni i branitelji su bili solidarni kada su vidjeli da ima nekog smisla, pa i akademici i svi ostali i učitelji i svi drugi, ali ako ste vi solidarni a netko svu tu solidarnost gazi i jače i jače pada u provaliju pa ja mislim da bi bilo najsolidarnije da oni fino sa hrvatskim narodom da ova Vlada ode i da kaže oprostite, nemojte se ljutiti nikad više nećemo. Hvala vam Slavonci neka ne pjevaju bećarce nego neka idu radi svoj posao govorim o Slavoniji ukupno, branitelji šovinisti i to smo čuli, učitelji neka se strpe, … dok trava naraste za Božić

ja ih nisam uopće čitao to me nije zanimalo te njihove parole, svaki dan su se mijenjali nisu ni imali puno, dakle parola je bila naš posao je osigurati vaš posao, a na to bi se moglo samo ona talijanska zapjevati Parole, parole, parole. Prelazimo na pojedinačnu raspravu kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa evo ja ću pokušati malo se držati zakona. dakle vrlo je interesantno obrazloženje ovoga zakona koje kaže naime predloženim zakonom postiže se ušteda sredstava državnog proračuna namijenjenih financiranju mirovine i to približno 303 milijuna kuna. E sada kada bi uz ovo išlo još set zakona onda bih vjerojatno o ovom zakonu raspravljao drugačije iz jednostavnog razloga što iz ljudskih, političkih ne bi imao pravo govoriti drugačije. ovaj zakon se donosi samo za jednu skupinu ljudi. Ovaj zakon tangira poprilici negdje oko 8,4 ili 8,5% ukupnog sredstva za isplatu mirovina i ovaj zakon nudi nekakve nedoumice, osobito nakon intervencije tu ministra. Dakle počet ću sa člankom 6.a

i onda sljedeća zakačka koja je vrlo bitna, a to je deficit državnog proračuna u istom razdoblju od 3%. E sada gledajte kolegice i kolege, kad pogledate dokumenat Vlade a to su smjernice fiskalne ekonomske politike onda vam ovdje kaže da će deficit u 2016.godini iznositi 4,5%. To znači da ovaj zakon sigurno u primjeni do 2017. Međutim gospodine ministre ako želite ovaj zakon predicidirat onda morate definirati da li se ovaj 35 deficita odnosi na projekciju proračuna ili na izvršenje proračuna jel može vam se dogoditi da u prva tri mjeseca jedne godine imate gospodarski rast 2%, a da po ovakvoj definiciji kao što stoji u zakonu vi do drugog ili trećeg mjeseca sljedeće godine nećete znati koliki je deficit državnog proračuna tj. do trenutka dok ovaj Visoki dom … o izvršenja proračuna za prethodnu godinu. I tu će vam se dogoditi jedna vremenska diskrepanca ili razmak kako god hoćete od 8 do 9 mjeseci. Prema tome, ako hoćete da ovaj zakon onda možete ići sa izrekom projicirani deficit, on je takav ovaj Dom ga je usvojio i on je takav do trenutka dok nije izvršenje proračuna. i na takav način će branitelji i ove sve ostale skupine kojima će biti smanjena mirovina biti uskraćeni sigurno najmanje 9 mjeseci neće dobivati umanjenu mirovinu. Dakle ja vam govorim čisto iz formulacije jer onog trenutka dok Hrvatski sabor ne usvoji izvješće o izvršenju proračuna vi ne znate koliki je deficit, pa dapače s obzirom da ćemo biti u mjerama prekomjernog deficita morat ćemo čekati potvrdu iz EUROSTAT-a iz Bruxellesa da li je to što je hrvatska Vlada prikazala tako ili nije i dogodit će vam se godinu dana Tako da po ovim projekcijama i što će se događati u Hrvatskoj to znači da prije 2017., 2018.ovaj zakon neće prestati važiti. Sljedeća stvar koja me buni i vrlo je čudna, a to je članak 3.stavak 2.veli svote mirovina odnosno dodatak mirovina smanjen na temelju stavka 1.ovog članka ne može iznositi manje od 5 tisuća kuna. I sada gledajte gospodine ministre što imate, sve mirovine i ovdje ne bi smjelo stajati 5 tisuća nego bi moralo biti 5 tisuća jer 5 tisuća kuna je niža kategorija, 5 tisuća 1 kuna je viša kategorija, dakle od 5 tisuća 1 kune do 5 tisuća 550 kuna vi imate ili proporcionalno ili nominalno, kakvo god hoćete oporezivanje. I recimo netko tko ima mirovinu 5100 kuna njemu će se mirovina umanjit za 100 kuna ili 1,96%. Netko recimo tko ima 5300 njemu će se mirovina umanjit za 300 kuna ili 5,66% i sve tako do 5555 kuna gdje će se njemu umanjiti mirovina za 555 kuna i on će u principu doći na 5000 kuna. I vi morate to zakonski definirat jer vi ćete za sva ova smanjenja morat izdat nekakvo rješenje ili … automatizma. Ako idete automatizmom u onu kištru u koju se upucavaju podaci ćete morat navesti kako će se rješavat i izračunavat ove mirovine, da li će to bit nominalno oduzimanje i onda bi bilo dobro da ovaj stavak 2. promijenite i da kažete do iz nosa toga i toga to je 5555 kuna, mirovine će se umanjivat nominalno za onaj iznos koliko premašuju iznos od 5000 kuna, a tek iznad 5555 kuna imate smanjenje od 10%. Dakle, vi morate jasno zakonom definirat hoćete imat nominalno ili postotno smanjenje, a postotno smanjenje znači svaka mirovina koja je lipu veća od prethodne ima drugačiji postotak, dakle vi ćete morat ići na nekoliko decimala. Dakle to je oko jedne vrlo teške primjenjivosti ovoga zakona, ovoga članka 3.a tim više što je ostalo vrlo malo vremena jer vi praktički mirovine koje ćete početi isplaćivati 5. siječnja ćete morati počet isplaćivat po ovome. Čisto sumnjam da će informatičari moći prilagodit jer se radi o nekoliko desetaka tisuća ljudi. Pogledajte si stavak 2. kako on glasi, 5200 znači umanjuje se 200 kuna. Je li to postotno umanjenje ili nominalno umanjenje? Ne možete ići na dva različita modela umanjenja. ako idete na to onda morate naznačit mirovine do tog i tog iznosa umanjuju se nominalno za razliku između 5000 i iznosa mirovine, a mirovine iznad 5555 kuna umanjuju se za 10% iznosa. Jer ako to ne napravite svatko tko vam pokrene postupak će dobiti spor jer niste definirali zakon. I druga stvar gospodine ministre, svota nije niti hrvatski niti financijski niti nikakav izraz. Dakle svako rješenje koje je dobio je dobio svaki korisnik ove mirovine dobiva je na iznos, ne na svotu i sve ove stvari gdje spominjete svotu naprosto treba maknut van jer svota ništa ne znači, iznos nam znači sve. to samo pokazuj koliko se ad hoc i na brzinu napravio ovaj zakon i on može stvoriti … pa čak i da netko pokrene pitanje njegove ustavnosti zbog ovoga pitanje je kako bi Ustavni sud reagirao. To vam govorim zbog kriznog poreza. Kad se pokrenulo pitanje njegove ustavnosti koliko se na sitnice inzistiralo. Prema tome dakle zakon je i nomotehnički i tehnički loš, a primjenjiv vrlo teško. Dakle, vratit ću se na početak svoje rasprave. Što nas je dovelo do toga da je Vladi vrlo bitno da za 303 milijuna smanji primanja za nekoliko desetaka tisuća ljudi gdje su jedna populacija na koju je u proteklim godinama izvršena hajka. Najprije su nazivani lažnim invalidima pa lažnim braniteljima i ja bih volio danas vidjet nakon svih tih silnih godina prozivanja koliko je procesa završeno i koliko je to utvrđeno lažnih ratnih vojnih invalida i lažnih branitelja, iako ja nikada neću reći lažni branitelji, lažni ratni vojni invalid nego je to lopov, prevarant. Nema lažnog, ili je invalid Domovinskog rata ili je branitelj, a onaj koji je to koristio taj je prevarant i prevario je državu. Dakle, može se govoriti o promilima i dolazimo na ono gdje je Hrvatska danas. Hrvatska je danas u mjerama prekomjernog deficita i Hrvatska u ovom trenutku nema proračun. Iz Bruxellesa nam je jasno poslana poruka da mi sljedeće godine projicirani deficit, a pitanje je dal će on bit 3,5 milijarde kuna ili će on bit preko 5 milijardi kuna povećanja u odnosu na ono što govore ekonomski analitičari, dakle on neće bit 17,5 nego će bit negdje oko 21 milijarde kuna. Vlada će morati predložit novi proračun o kojem ćemo mi raspravljati za mjesec, dva ili tri. I zato ovaj zakon ja ne vidim uopće njegov smisao jer mi moramo smanjiti 10 puta više proračun nego što se predlaže ovim zakonom. Pa onda je logičnija stvar da ako je Vlada znala da će upast u mjere prekomjernog deficita da je onda predložila sve mjere i da se o tim mjerama u paketu raspravlja. Tu neke rasprave od nekih kolega sa suprotne strane Sabora su naprosto pokazali da nemaju nikakav argument za ovo. Oni koji pričaju što se radilo prije neka pogledaju odluke, nikada se braniteljske mirovine nisu same smanjivale, nikada. Dapače, bile su paket mjera, najprije smanjenja 6% svim umirovljenicima pa između ostalog i njima i svim plaćama, a nakon toga smanjenje dužnosničkih plaća i povlaštenih mirovina 10% ali u dogovoru sa 18 udruga proisteklih iz Domovinskog rata, u dogovoru s njima i to treba reći. I bez obzira koliko je nekome teško nešto palo na ovakav potez se nije predsjednik Vlade smio odlučit prije nego što je sjeo sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata i kao što su pristali prethodnih godina tako bi pristali i sada jer kao što su bili spremni dat svoj život za Hrvatsku, oni su spremni u mirovini se žrtvovat za Hrvatsku. I koliko je nedosljedan ovaj zakon kolegice i kolege, prije nekoliko mjeseci smo raspravljali o tome da ravnatelju HZMO-a treba povisiti plaću jer on upravlja sa trećinom mirovinskog fonda, znači njemu koji upravlja treba povisiti, a onima koji dobivaju treba treba smanjiti. To je politika ove Vlade na koju mi ne možemo pristati. do 2017. bilo što se pomaknuti s obzirom da je sam premijer za ovom govornicom jasno priznao prilikom donošenja proračuna da ova Vlada neće izvući zemlju iz krize još za naredne tri godine. To je jasno rekao ovdje i poručio Hrvatskoj što nas čeka. Da su ovim zakonom određene skupine hrvatskih stradalnika diskriminirane to je činjenica. Jedne smo stavili u poziciji da budu izuzete, to su 100%-tni invalidi kojima stvarno je teško. To su djeca bez oba roditelja i to je sve od skupina koje su ovim zakonom izuzete. Obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, roditelji i udovice, hrvatski ratni vojni invalidi bez ruku, nogu, slijepi, gluhi, sa ranama. Oni su predmet 10%. Da, bilo je prije mjera i 2% poreza i 4% i 6% i 10%. Svega je bilo. 3 i pol tisuće obespravljenih koji koji su bili 2001. godine koji su svi dobili na upravnom sporu i Hrvatska im je platila za to i kamate i svu odštetu i sudske pristojbe i sporove, sve živo je plaćeno. Opet se događa da će se morati ta populacija koja sigurno nije ničim zaslužila, a na njoj se koplja lome sukobiti i pravno, ali svakako drukčije suprotstaviti ovim mjerama koje sigurno nisu dobro dobro prihvaćene u populaciji hrvatskih stradalnika iz Domovinskog rata i invalida, a mjere su također na one koji imaju preko 5000. Radi se više o časnicima, generalima i dočasnicima, jer njih kao takvu kategoriju sa većim primjerima najviše se tiče ovo kao i invalida iz Domovinskog Da kolega Đakić. Problem je kada imate ovako loše definiran zakon koji za sobom povlači sudske tužbe. Te sudske tužbe će platiti netko drugi i znamo iz proteklih godina koliko je sudskih tužbi bilo i koliko je plaćeno iz državnog proračuna i zato jesam rekao da članak 3a. i članak 6a. treba jasno definirati. Jer članak 6a. ovakav kakav je nam govori da 2014., 2015., 2016. i 2017. će se uzimati braniteljima i ostalim korisnicima kojima se smanjuje mirovina i to je negdje po prilici oko milijardu i 300, milijardu i 400 milijuna. Međutim, članak 3a. jasno govori na to da svatko kom se umanji mirovina temeljem ovakvog prijedloga zakona gdje nije definirano da se onima koji imaju mirovinu ispod 5000, između 5000 i 5550 mirovina mirovina umanjuje za nominalni iznos do 5000, a onima iznad 5550 za 10% imaju pravo na sudsku tužbu i sigurno će dobiti tužbu jer zakonom nije definirano koliko se njima umanjuje mirovina. I njima ne može netko umanjiti mirovinu ako u zakonu stoji tako. No, da se ovo događa, ne događa prvi put kad je ova Vlada u pitanju, zapravo politička opcija sjetite se Sporazuma sa MMF-om 2000., sudske tužbe, pa kasnije neisplata je određenih naknada policajcima. Dakle, prosvjetarima i policajcima država je platila preko 2 i pol milijarde kuna i zato je bila dobronamjerna sugestija ministru da ovaj članak 6a. i članak 3a. 3a. jasno definira iz jednostavnog razloga ako hrvatskim braniteljima se već uzima da znaju do kada i koliko im se uzima. Njemu je to smiješno, ali onome tko će plaćati sudske tužbe uopće neće biti smiješno. Ivan (HSP AS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Šuker, spomenuli ste umanjenje mirovina hrvatskim braniteljima, lažne invalide, lažne branitelje. Ovim se prijedlogom još jednom potvrđuje i iskazuje odnos Vlade i države prema hrvatskim braniteljima, prema onima koji su zapravo temelj ove države. Jer ne zaboravimo da njih nije bilo, njihove žrtve, hrabrosti, ponosa vrlo vjerojatno ni mi danas ne bismo ovdje sjedili. U izvorišnim osnovama našeg Ustava kojeg u zadnje vrijeme stalno spominjemo i izazivamo stoji da osnova naše samostalne države stoji u pobjedi Hrvatskog naroda i naglašeno hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Također kad smo već kod Ustava Vlada osnovu za donošenje ovakvog zakona pronalazi u članku 16. stavka 2. Ustava koji kaže da svako ograničenje prava ili slobode mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. A valjda je zaboravila pročitati stavak 1. istog članka koji kaže da se slobode i prava mogu ograničiti kako bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Stoga mi nikako nije jasno kako se smanjenjem mirovina braniteljima štiti pravni poredak, javni moral i zdravlje. S obzirom na te okolnosti kojih smo svi vrlo svjesni, koje često zaboravljamo, smatram da ostvarene povlaštene mirovine hrvatskih branitelja treba poštovati jednako kao i same branitelje i njihovu žrtvu jer oni su te mirovine časno stekli. Naravno da u svakom žitu ima kukolja, pa tako postoje i oni koji su te mirovine stekli na nezakonit način i svakako je to za svaku osudu. upravo je ova Vlada naglašavala da će objavom registra branitelja očistiti tu situaciju, jer kako je ministar Matić jednom prilikom izjavio svaki lažni branitelj državu stoji milijun eura.

Kolega Šimunović, dobro ste primijetili. Pompozno je najavljivan Registar hrvatskih branitelja i pričalo se bit će desetine tisuća lažnih branitelja. Pa evo objavljen je registar. Koliko je to ljudi kojima tamo nije mjesto i nema lažnih branitelja. Ima prevaranti s jedne strane, s druge strane hrvatski branitelji. I naprosto nitko nema moralno ljudsko pravo hrvatske branitelja nazivati lažnim braniteljima. Imaju lopovi i prevaranti kao i u svakom segmentu društva. Dakle, od 500 i 2000 ja ne znam da li je 2000 pritužbi došlo i koliko je slučajeva riješeno. Ali kažem, bitno je PR-ovski, marketinški zabavit naciju da bi s tim prikrili neprovođenje nekih drugih mjera. I na žalost takva priča, takva politika nas je dovela do prekomjernog deficita. Jer ako se i pričalo da je možda u deficitu 2012. bilo nekih ostavština iz prethodne godine, deficit 2014. isključivo posljedica činjenja ili bi rekao nečinjenja ove Vlade. Nema više tragova prošlosti. I prema tome, mjere prekomjernog deficita i sve ovo što će se događati u sljedećoj godini ide isključivo na dušu ove vladajuće nomenklature koja nije bila u stanju provesti strukturne reforme, koja nije bila u stanju pokrenuti hrvatsko gospodarstvo i danas imamo situaciju kakvu imamo. I možemo mi imati ružne rasprave kao što su nažalost bile danas u ovom Visokom domu međutim i nakon tih ružnih rasprava mi ćemo opet biti u mjerama prekomjernog deficita, imat ćemo 357 tisuća nezaposlenih, imat ćemo preko 800 tisuća umirovljenika koji će biti ispod 3000 i da dalje ne nabrajam. A mi se možemo tu častiti koliko god hoćemo, no ta čašćenja bolje govore o onima koji to iznose, koliko nemaju argumenata za pravu stvar nego o onome kome je to upućeno. gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Šuker vi ste spominjali članke 3.a i 6.a u ovom predloženom zakonu. Naime, kada govorimo o članku 6.a, njega bih komentirao, o tome dakle kada će prestati se primjenjivati se dakle ovih 10% na mirovine preko 5000 kuna, na mirovine po posebnim uvjetima, a preko 5000 kuna onda se kaže da je to kada bude tri tromjesečja kalendarske godine preko 2% rast BDP-a. Dakle, rekao bih ovako i tko zna kad i tko zna gdje. Nadalje, kada ste govorili o tome što je izrečeno sve verbalno, a svašta se govori verbalno ovih dana i onda se kaže pa se povuče. Zakon o radu je rečeno kako će biti pa se nešto povuklo Rečeno je od premijera da je diranje u mirovine zadnja linija, mislim da Upravo je tako rekao jel'. A evo, 20 dana poslije te izjave obrane zadnje crte socijalnih prava već imamo ovaj zakonski prijedlog. Odgovor na repliku, Zvonko kolega Borić se prije 3 tjedna poprilično figurativno izrazio oko prekomjernog deficita. I vidite tada je predsjednik Vlade rekao da on priča skečeve, da je to sjajan skeč, da bi se mogao prikazivati na BBC-u. Međutim, gledajte kolega Grubišić danas Hrvati zbog toga skeča plaču jer definitivno on je figurativno rekao da nas je izručio briselskoj administraciji a danas je nama briselska administracija poručila kako se trebamo ponašati sljedeće tri godine. Vidite skeč, neki su se smijali, ali nažalost zbog skečeva ove Vlade Hrvati itekako plaču. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege.

kod ovakve recimo ekonomske i financijske vrlo analitične i precizne za što zahvaljujem gospodinu Šukeru do burnih kakvih su bile prije ja bih u svojoj raspravi htio pokušati ukazati više na okolnosti koje su prethodile umirovljenju i svemu onome što je prethodilo dakle onima koje nazivamo korisnicima tzv. povlaštenih, odnosno mirovina po posebnim propisima. Dakle, prema predlagatelju kako se pokazala i kako već dugo traje potreba za uštedom sredstava dakle na smanjivanju ukupnih prihoda, odnosno rashoda državnog proračuna tako isto u mirovinskom dijelu moramo početi štedjeti. I na kome ćemo štedjeti nego na kategorijama ljudi koji imaju mirovine prema posebnim propisima. I u tu svrhu imamo ovakav prijedlog zakona gdje htjeli ili ne htjeli ali najviše se moramo referirati na najbrojniju skupinu, a to su hrvatski branitelji, odnosno članovi njihovih obitelji. Prvo pitanje koje ovaj prijedlog zakona nameće je što je to što je Vladu nagnalo, natjeralo da razlikuje invalide i ubijene hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Dakle, one koji su se borili za obranu suvereniteta i koji su stradali na istom mjestu u isto vrijeme od istog neprijatelja i nažalost jedan je mrtav, a drugi je 100%-ni invalid. I njihovi kriteriji danas, njihovi uvjeti i njihove okolnosti izgleda po ovom prijedlogu zakona nisu isti. Kako se to uopće može razlikovati i kako uopće usporediti sve te mirovine, odnosno okolnosti koje su prethodile mirovinama po posebnim propisima. Pitam, da li ima uopće teži kriterij ili uvjet, teža okolnost koja može nekog staviti u ulogu korisnika mirovine od smrti, ne znam ubijanja ili nečeg sličnog tome? Mislim da o tome moramo razmisliti pa ćemo možda moći trezvenije, drugačije razgovarati o cijelom ovom prijedlogu zakona, a možda ga ne bi ni bilo. Postavlja se pitanje zašto uporno stavljamo te grupacije kao teret poreznih obveznika i zašto građane na neki način jednostavno huškamo protiv te grupacije? Jedina posebnost u izračunu tih mirovina proizlazi iz zaista posebnih okolnosti, ona proizlazi iz okolnosti koje se zovu agresija, odnosno suprotstavljanje toj agresiji. Ili da je drugačije, većina svih tih ljudi bila bi danas ili u radnom odnosu ili bi možda imala već mirovinu u punom iznosu, dakle zahvaljujući svom radnom stažu ili bi možda imala čak puno obitelji dva prihoda ili čak i dvije mirovine. Ovako je predlagatelj, a i resorno ministarstvo, jednostavno odrezalo ovako 10% pa pa nek ostane 5000 i to je otprilike mirovina koju bi danas svatko poželio. Međutim, i ministarstvo i predlagatelj zaboravili su na jedan dio koji se zove pravni aspekt da oni koji imaju oštećenje organizma, oni koji su nažalost poginuli i ubijeni jednostavno njihovu mirovinu nije moguće uspoređivati s mirovinom po općim propisima. Dakle, oni su zaustavljeni u najproduktivnijoj životnoj dobi bilo smrću, bilo ranjavanjem bilo oboljenjem, gubitkom radnog mjesta. A vjerujte često upravo ti koji jesu danas u toj kategoriji spadaju u kategoriju i onih čiji su domovi razoreni, čije obiteljske kuće su nestale u razaranjima rata, koji su doista taj rat podnijeli u onom najtežem i najgorem smislu, zajedno sa svojim obiteljima s kojima su živjeli onda da bi bili razbijeni razbacani po cijeloj Hrvatskoj i opet skupljeni i zakrpani isto kao što krpamo ovaj proračun. Dakle, vrlo teško čak i nikako. I dobro je jučer na odboru kratka digresija, dakle upravnom odboru jučer gospodin Đakić je pozvao predstavnike udruga gdje su bile i udruge udovica poginulih branitelja i roditelja poginulih branitelja i veterana i ako se ne varam gardijskih, dakle cijeli dan niz udruga koji dovoljno govori oni su predstavnici braniteljske populacije. Koliko ta populacija koju oni predstavljaju, koliko je velika mi to ne znamo. Ali činjenica je da kao što smo mi predstavnici ljudi ovog naroda koji nas je izabrao tako oni predstavljaju i hrvatske branitelje i jučer su vrlo jasno pokazali što mislimo. Jučer je lijepo gospođa Neda Balog koja predstavlja udrugu udovica poginulih branitelja pitala zašto sve to što se dogodilo i što je prethodilo toj teškoj situaciji u kojoj smo i danas, zašto se taj račun ne ispostavi nekom drugom, agresoru, Srbiji? Zašto o tome ne razmišljamo? Dapače, razmišljamo o tome da ćemo možda povuć optužnicu jer ne znam otkrili smo 11 ili 12 naših poginulih, nestalih, ubijenih dapače u Između ostalog treba naglasiti činjenicu da najveći broj svih onih koji su korisnici danas tih mirovina nisu korisnici samo po posebnim propisima, to su ljudi koji imaju u prosjeku 15 i više godina radnog staža prije početka agresije, prije početka Domovinskog rata koji su, čiji su doprinosi uplaćivani u proračun i koji su tim dakle, jednim djelom sav sav ovaj teret koji danas se nosi podmirili i ima ljudi koji bi, dakle ima obitelji gdje danas nemamo pojedinih članova koji bi zajedno sa stažom ne znam koji je on ostvario, njegova supruga vjerujte mi ostvarili više nego što danas dobijaju ovom mirovinom za koju kažemo da je povlaštena odnosno po posebnim propisima. Između ostalog možda je trebalo napraviti, ne možda nego sigurno analizu i pokazatelje pa da vidimo što je umanjenje koje je bilo 2010., što je ono doprinijelo ukupnom punjenju državnog proračuna, što je doprinijelo? Možda bi tad bili malo pametniji pa znali što će sve iz ovoga proizaći. A evo kako je kolega Šuker rekao da će se to vratiti ne moramo vjerojatno očekivati do 2017. po projekcijama proračuna do 2016. Naime, u skladu s programom Vlade RH za razdoblje 2011.-2015. Vlada tvrdi da je identificirala ključne strukturne mjere i utvrdila njihova praćenja i kaže da je za ekonomski rast i nužno ubrzavanje, inteziviranje strukturnih reformi potrebno te uvođenje dugoročno održivih kriterija za stjecanje i ostvarivanje mirovinskih prava. Dakle, realna održivost mirovinskog sustava. Međutim, da li netko zna što će biti potrebno za ekonomski oporavak obitelji hrvatskog branitelja nakon 1.siječnja 2014.godine. Kriteriji za stjecanje mirovina su vrlo važni. I mi moramo znati da različite okolnosti koje su doprinijele možemo se samo nadati da više nikad neće biti onakvi kakvi su doprinijele odnosno kakve su bile za ove za ove ljude o kojima danas govorimo, dakle o najvećoj grupaciji ovih kategorija govorimo, dakle o hrvatskim braniteljima drugim riječima možemo se nadati da više nikad neće biti rata niti stradavanja kakvo je bilo. Da li je predlagatelj vodio računa o socijalnom ekonomskom statusu i održivosti korisnika nakon smanjenja, kakvi su to podaci, što je s korisnicima zaštićenih računa odnosno onih računa na koji imaju ovrhu, ne znam zbog čega, da li zbog kredita ili zbog neplaćenih režija, ali ima ih takvih. Dakle, od smanjenja se mora izdvojiti mirovina i ostvarena od sudjelovanja u stradavanju obrane domovine, rata i okolnosti rata nisu i ne mogu biti povoljniji način za ostvarivanje mirovinskih prihoda jer time degradiramo i osobu i njegov čin i ustrojno mjesto i sve ono što on je i što je bio u onom djelu koji se zove stvaranje domovine i suvereniteta. Na koncu gospodin Šuker je pitao a to je i moje pitanje jer nisam vidio u zakonu što je s rješenjima za ovakve mirovine, da li ćemo ih dobiti odnosno da li će ih korisnici dobiti ne što ukoliko nekome njegov izračun mirovine ne bude točan na temelju čega će se žaliti i kako će to izgledati u pravnom smislu. Da li to znači da žalba neće biti moguća. Na kraju bih molio evo kao čovjek, kao branitelj i onako duboko ljudski da Vlada dakle resorno ministarstvo a i Ministarstvo branitelja koje je dužno skrbiti se i ukazati na probleme populacije koje zastupa i još jednom promisle o okolnostima i kriterijima koji jesu uvjet da branitelji odnosno članovi njihove obitelji postanu korisnici mirovina o kojima danas govorimo. Dakle, te mirovine su njihova svakodnevica, to nije mirovina za čovjeka koji je proživio svoj radni vijek, nego to je njihova svakodnevica i njihova skrb za djecu koja danas kad ostanu nakon škole nemaju posla, oni i dalje skrbe za njih, za bolesne roditelje a i sami su već bolesni. **Zgrebec, **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega s pravom, tu se s vama slažem da treba o ovim pitanjima razgovori vrlo trezveno da nije bilo gubitka radnog mjesta, da bi oba u obitelji da ne bilo potrebe ni za tolikim mirovinama, al trebate se sjetiti jednako tako da ti ljudi koji su branili domovinu, kad su se vratili ako su uopće imali sreće da se vrate nisu se imali gdje vratiti, ne samo o razrušenim domovima o kojima govorite nego nije bilo ni više njihovog radnog mjesta, pa su se tako humano preselili u umirovljenike. preko 200 000 neplaćenih doprinosa imamo zadnjih 10-ak godina, preko za 200 000 ljudi. Koliko smo se borili da neisplata, ne samo plaće nego i doprinosa, bude kazneno djelo, a upravo kada se to radilo onda je to tajanstveno i nestalo iz Kaznenog zakona. da evo, da se ovim Prijedlogom zakona degradira sve ono što zovemo stvaranje Hrvatske domovine. Ja ću vas podsjetiti, tada još niste bili u Hrvatskom saboru, ali 28.05.2010. godine bio je petak kada je ovako zborio naš kolega, Josip Đakić. Evo, gospodine predsjedniče, moram reći da se uvijek zdušno, ponekad i emotivno i srčano branim interese hrvatskih invalida Domovinskog rata i Hrvatskih branitelja i danas ovo smanjenje od 10% budite uvjereni, donijeli smo tu odluku jednoglasno na glavnom odboru HVIDRA-e RH na izvanrednoj sjednici, mi smo donijeli i također i odluku, ova zadnja četiri mjeseca za 4% ovog ovog posebnog poreza i zato mi je teško i žao, sve što sam učinio, ali razgovarajući sa svim mjerodavnim, i ministrom i Šukerom i Ivićem i predsjednikom Vlade, sad slušajte ovo, zasigurno su ove mjere neophodne, nužne i vjerujem da će i moji prijatelji suborci razumjeti moja nastojanja.

prema ovome svemu što ste vi rekli, meni ispada kao da kategorija, odnosno populacija Hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, ispada za ovu državu kao nekakva kolateralna žrtva. Sami ste rekli da su izgubili radna mjesta, ja još uvijek držim da to najvećim djelom zbog agresije jer dolaze iz takvog područja gdje je zaista bilo sve porušeno, a vidio sam i po cijeloj Hrvatskoj svega što je bilo. Na koncu ako je Đakić i ako je tako donešeno 25.10. u dogovoru sa, uvjetno rečeno, populacijom branitelja, a ja pitam vas zašto nema dijaloga i na ovoj strani? Zašto i vi ne razgovarate s tim istim ljudima, zašto ih ne okupite, zašto ne dođete među njih? Nitko vam to ne brani niti ne morate strahovati od tih ljudi, dapače. Puno ljudi je u populaciji Hrvatskih branitelja koje je glasalo i za ovu Vladu. Zbog čega se toga libite? Možda bi nam tad sve bilo lakše da malo više razgovaramo. kolega Milas, vi ste govorili i o onima koji nakon što ostvare mirovinu i primaju mirovinu, a i ja sam govorio u svom govoru, dakle, troše mirovinu i žive u inozemstvu. Pa vidite, u svakom slučaju svakoga branitelja, udovicu, majku, poginulog Hrvatskog branitelja ili pak djece, sasvim sigurno vrijeđa kada vidi, poglavito u Vukovarsko-srijemskoj županiji, vidi, čuje, zna ili susreće osobe koje su vrlo aktivno sudjelovale u pobuni i velikosrpskoj agresiji, da ne kažem četničkoj, a danas rade u policijskoj postaji Tovarnik, u Iloku i u drugim općinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji i uredno će, dakle, imati, primati svoju mirovinu koju će trošiti u svom drugom mjestu, ne prebivališta, nego li boravka, a i danas putuju mnogi iz Bačke palanke ili Novoga Sada ili Šida na posao u Vukovarsko-srijemsku županiju, i zarađuju mirovinu na području RH. Za njih nema problema, ali nisu obuhvaćeni ovim mjerama, najvjerojatnije, većina njih, ali eto, žalosno je da Hrvatska država 10% mirovina šalje u inozemstvo. ja mislim da je i to odgovor na onu tezu da moramo biti velikodušni u pobjedi. Zar time Hrvatska država nije upravo pokazala isplaćujući mirovine, abolirajući sve po redu, koliko je velikodušna u toj pobjedi i koliko je stalo da u ovoj zemlji vlada mir, prosperitet? I to upravo su pokazivali Hrvatski branitelji, time što 20 godina, ne mogu se sjetit da je negdje bio prosvjed ili nešto slično tome dok nije došlo do ove nesretne ćirilice. Pa upravo to je odgovor, čak je i predsjedniku Vlade, kad je rekao trebamo biti velikodušni, pa mislim velikodušni već 20 godina. 20 godina, pogotovo u taj dio zemlje. Šuti, čak ću reći, trpi i ponižavan i u teškom životu, ali nikada nije to pokazao na nekakav neprimjeren ili nepristojan način.

Kolega Milas, dobro ste konstatirali da postoje načini kako nervirati Hrvatske branitelje i kako im osigurati siguran, stabilan i normalan život bez stalnih napada na njihovu egzistenciju. Da, ratna šteta koju treba Srbija kao agresor isplatiti RH ne smije biti nikada zaboravljena. Ne smije nikada biti povučena i tužba za genocid iz koje će proizići to isto tako mora biti uvijek u mislima svakoga koji vodi ovu državu. Kada govorite o legitimnosti naših zahtjeva koje upućujemo kao udruge iz Domovinskog rata, a i mi kao zastupnici koji prezentiramo njihovo mišljenje, koji smo razgovarali s njima za razliku od onih koji se smiju na sve naše najave, koji nisu proveli ni javnu raspravu ili je trajala na internetu šest dana o ovom brzom prijedlogu zakona. To je ono o čemu nitko ne želi govoriti. Šest dana na internetskim stranicama je rasprava o smanjenju mirovina. Udruge se nisu složile u razgovoru sa ministrom i dalje kad su raspravljale sve su negodovale o tome da žele da drugi puta budu po istoj mjeri po 10% umanjene mirovine. Ja ću u svojim nastupima i dalje braniti i štititi interes stradalnika iz Domovinskog rata i svih onih koji će mi dati mandat da govorim o njihovim stradanjima, o njihovim ranama o njihovim životnim teškoćama i o svemu onomu što ih prati kroz život, a pogotovo ovim smanjenjima i nerazumijevanju prema njihovom životu.

Sve grupacije, sve kategorije ovog društva uvijek imaju nekoga tko ih predstavlja, tko iznosi ono što oni misle, što zastupaju, ono što ih tišti, na koncu kao i ovdje. Rekao sam mi mi smo predstavnici onih koji su nas izabrali da zastupamo njihove interese i nemoguće je uvijek Hvala i vama. Međutim legitimno, legalno imamo tu vlast koja je došla demokratskim putem izborima i ona je donijela takvu odluku i mi je moramo poštovati. Dakle mi dok god budemo imali mandat, vi kao predstavnik HVIDRA-e, gospođa Neda kao predstavnica udovica imat ćemo ne samo mogućnost nego prije svega zadaću i obvezu zastupati interese i ono što ti ljudi promišljaju, a prije svega ja kako ste rekli da ćete štititi interese tih ljudi, ja ću također prije svega štititi interese cijele Hvala i vama. Poštovani zastupnik Ivan Šuker i njegova replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Milas meni je drago da ste vi kao branitelj vukovarski trezveno raspravljali o ovom zakonu i o tome što bi ovaj zakon mogao donesti na one na koje će se primjenjivati. I drago mi je da ste za razliku od kolega koji nisu … za ovaj zakon služili se raznoraznim napadima otvorili nekoliko tema, jedna od ključnih tema je kolike su stvarne ratne štete u RH. Ja mislim da kada bi sada pitali tu kolege nitko od njih ne zna da već dobrih 14, 15 godina svake godine se iz hrvatskog proračuna što kao direktne što kao indirektne posljedice rata u RH izdvaja skoro 9 milijardi kuna. I da možda razgovaramo na takav način, možda se danas razgovaralo o nekoliko tema koje ste vi nametnuli, možda ne bi bilo ove masovne histerije, masovnih optužbi nego bi razgovarali o stvarnim problemima. Da li itko razgovara koliko je Hrvatska izgubila u ljudskom potencijalu, koliko je izgubila u stvaralačkom potencijalu svih onih koji su ranjeni koji su ubijeni? Pa na kraju krajeva koliko je Hrvatska demografski izgubila, koliko je poginulo mladih Hrvata i Hrvatica u dobi kada su trebali stvarati obitelj i rađati djecu? I kada to pretvorite, možda je malo grubo rečeno, u proračun jer oni kada stvaraju onda plaćaju poreze i pune državni proračun. I kada bi na takav način raspravljali i ovoj temi

ovim brojkama, ne žele ih prihvatiti kao činjenicu onda razgovaraju na način na koji se razgovara. Ali kolegice i kolege, preko 9 milijardi već 15 godina nažalost ta cifra zbog ovih skoro 6 milijardi koliko su mirovine koje se odnose na hrvatske branitelje one će se samo povećavati, ta cifra će biti kontinuitet i Hrvatska je jedina članica EU koja ima.

kada su u pitanju ovakvi zakoni odnosno teme koje se tiču ove i sličnih populacija, naglašavam posebno ovu, dakle posebno osjetljive, ne možemo jednostavno pa bit ću do kraja grub reći birokratski nešto odrezati i reći to je tako ostat će im to i to je to. Mi zaista moramo promisliti o tome da te mirovine, ponovit ću još jednom, nisu mirovine kao što će nadam se doživjeti svatko od vas ovdje, to nisu takve mirovine. To su ne znam ni kako bi to nazvao, vi imate razbijene obitelji gdje imate ženu koja ima troje djece o kojima skrbi, koja s tom mirovinom školuje. Kada završe školu nemaju posla i dalje ih s tom mirovinom drži u životu i još ako ima roditelje bolesne kraj toga pa ja ne znam uopće da li imamo pojma kako ti ljudi žive. Ja osobno ne mogu reći da potpuno to sve razumijem, a onda mogu misliti kako to druge strukture društva pristupaju odnosno koliko su u cijeloj toj priči. Zato velim ne znam da li je ta cijena od nekoliko stotina milijuna ako je tolika cifra koja se tiče te populacije, da li je vrijedna zaista toga da na ovaj način danas raspravljamo o cijelom ovom problemu. Hvala Hvala i vama. Poštovani zastupnik Josip Đakić i njegova rasprava. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice i kolege, već smo puno toga u raspravama i replikama rekli. žao mi je što oni koji predstavljaju braniteljsku populaciju u Odboru za ratne veterane su ostali danas nijemi. Neki drugi govore u ime njih, neki drugi govore i raspravljaju u ime branitelja, neki drugi govore one stvari koje apsolutno danas nemaju veze sa stvarnošću. Ja kao čovjek jasno ću reći da sa teškom mukom sam razgovarajući sa svojom populacijom u toj 2010. godini donio da se solidariziramo sa krizom koja je bila u punom jeku i da je to zadnji puta kada ćemo pristati da se smanje mirovine za 10%. Jesmo, rekli smo to, apsolutno se ne sramimo ničega. Ali današnji teret krize koja nastavlja svoj tempo sve žešće i sve jače, dok druge države izlaze iz krize i recesije smatramo da nismo odgovorni i da ne možemo dva put teret krize plaćati. Ja danas govorim o tome i branitelji govore o tome da ne žele dva puta plaćati istom mjerom teret jedne iste krize i recesije jer ne mogu shvatiti da svi trendovi koji govore da o tome da gospodarskog rasta nema, da zapošljavanja nema, da industrijske proizvodnje nema, da nema investicija, da nema ničega, da su cijene nabujale, životni standard je teško održati, košarica je preskupa. Sve su to mjere koje su zadesile nas u ovom proteklom vremenu od 2010. do 2013. Danas je kraj, danas je već skoro 2014. Danas kada uzimate braniteljima još 10% onda to nije isto kao i u onom vremenu. Platili smo teret krize, nevoljko smo se suglasili, nevoljko naglasit ću, tako piše u mojoj raspravi ali to neće nitko pročitati, nema veze. Izvade se segmenti koji pašu i odgovaraju nekomu. Ja se ne stidim svojih riječi nikada, ja sam jasno stao i poslije toga u braniteljsku populaciju i dobio ponovo potporu. Znači da postoji razuma kada se radi sa ljudima, postoji razuma kada se uvažava ljude, postoji razuma kada se sa tom populacijom koja je puno toga spremna dati, a najviše život bila kad se radi s njome, kada legitimni predstavnici sa legitimnim objašnjenjima govore o tomu što se događa. No ne može se onda kada ih se zove šovinistima, radikalima, desničarima, nepismenima, bahatima ili tko zna kakvim pogrdnim imenima, ne može se razgovarati onda kada se nema nacionalnih vrijednosti u svom izričaju, jeziku i poštivanju. Nema onda kada se zaboravlja što je to Domovinski rat, naročito nema od onih koji nisu učestvovali u Domovinskom ratu. Oni koji su učestvovali primijetio sam i vidio da imaju i senzibiliteta, da imaju i zajedništva, da imaju i osjećaja da dijele sudbinu te populacije, no međutim u puno slučajeva ne mogu se othrvati onim zahtjevima i onim prijedlozima koji su pred njima. Ja kao pojedinac sigurno se neću složit s ovim, neću se ni kao … kluba, no međutim morate shvatiti da je ovo sasvim drugačija priča ovih 10% nego one 2010. kad je kriza i recesija bila u najjačem tempu i najjačem jeku. I tada smo rekli, HRVI, udovice, roditelji poginulih ne bi trebali biti taj predmet ali evo još ćemo jedanputa za tu Hrvatsku državu se usuglasiti i zajednički podnesti teret. No ovaj puta se to nije dogodilo. Ja vas moram izvijestiti ministre i predsjedniče Sabora i kolegice i kolege, nisu se udruge suglasile oko toga, nisu. Ne bi ja nastupao zbog politikanstva, ne bi ja govorio zbog toga, ne bi trošio vrijeme, ne bi vikao na megafon da je to drugačije, da su rekli razumijemo, dogovorili smo se, pozvao nas je predsjednik Vlade, ministar mirovinskog osiguranja, ministar branitelja, zajedničku sjednicu napravili sa predsjednicima udruga, rekli molimo vas evo budite s nama u rješenju toga i mi ćemo sebi skinuti određena prava, mi smo sebi skinuli određene privilegije pa ćemo zajednički podijeliti teret ove krize. Možda bi bilo razumnih rješenja. No međutim, svi oni kažu sljedeće. Ne možemo razumjeti danas da opet smo mi predmet 10%. Zašto nisu ministri u Vladi sebi 10% skinuli? Ocjena je Europske komisije, europskih procjenjivačkih kuća i revizorskih kuća rejting nam je smeće. Ako je rejting smeće kako možete isplaćivat sebi plaće, na osnovu čega? Niste postigli nikakve rezultate, sve je u banani kao što bi prijašnji neki rekli, sve je otišlo na dno. O čemu govorimo danas, danas govorimo o tome da će ta populacija koja je najviše dala za domovinu Hrvatsku opet biti učesnik u krpanju rupa iliti sanaciji proračuna. Ja smatram da to da to ne možete opravdati ničime nego samo nesposobnošću aktualne vlasti da Hrvatsku pokrene, da gospodarstvo u Hrvatskoj pokrene, da ima jasan odnos sa braniteljskom populacijom, sa gospodarstvenicima, sa poduzetnicima, sa obrtnicima, sa liječnicima, sa učiteljima, sa svima, sa sindikatima, da se nalazi zajedništvo, da se ne plasiraju one teme u hrvatski eter i u Hrvatski sabor na kojima gubimo vrijeme i novce i živce i sve ostalo koje ne bi trebale biti predmet cjelodnevnih rasprava, ideološke stvari koje bi trebale bit davno kako bi rekli zaboravljene i prevaziđene i ne bi trebale bit predmet ni Perkovići ni promjena Ustava ni referendumi ni bilo šta. Razumom se više toga postiže i rješava. Odgodom primjene zakona ne bi bilo troškova referenduma, ne bi bilo prijepora oko ćirilice, ne bi bilo zamjerke HRVI-a, branitelja svih vrsta, stožera u Vukovaru, ne bi bilo vjerujem ni ove kazne koja dolazi kao božićni poklon božićni poklon HRVI-a, obiteljima poginulih, zatočenih i nestalih, udovicama i kategoriji koja je dala nesebično sebe za slobodu naše naše domovine. Smatram da to nije primjereno i da to sigurno danas nije isto kao i prije. Nije isto vrijeme, nije ista kriza. Trebalo je davno već poduzeti mjere. Dvije godine su iza svih vas ministre koji upravljate državom koji bi trebali naći rješenja izlaska iz krize. Ako su to našli u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, na Kosovu, Makedoniji, Albaniji i povećali BDP sa plusom od 1,8% ako ih procjenjuju europske procjeniteljske revizorske kuće, ako im Svjetska banka daje takve ocjene pa znači da stvarno ova ova vaša garnitura nije postigla ništa osim svih negativnih trendova zamjerke sa svima, zavade i ratovanja, prozivanja i vrijeđanja. To su aduti kojima vi nastupate. I onda kada se pojave ovakovi zahtjevi za izuzećem ovog zakona i za izuzećem penalizacije ove kategorije ljudi vi ih dalje želite diskriminirati. I budite uvjereni o ovom ćemo svemu budite uvjereni i pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom i pravobraniteljstvu i Ustavnom sudu i europskim nadležnim sudovima poslati obavijest kako se odnosite prema stečenim pravima hrvatskih branitelja, kako ih zbog svoje nesposobnosti i dalje diskriminirate, diskriminirate populaciju koja ničim to ne zaslužuje, diskriminirate one koji su vam omogućili da budete na čelu Hrvatske države, da ju vodite pravim koracima, pravim gospodarskim oporavku, uvažavanjem svakoga tko je dao svoj obol u Domovinskom ratu, a naročito od stradalničke populacije. Jer ona ne zaslužuje da se na njoj bilo tko osvećuje, da bilo tko šnjom ispire usta, da bilo tko krpa proračun baš s onima koji su stradali i kojima je najviše potrebno. Njima je potrebno i zbog toga što im se umanjuju druga prava, lječilišta, proteze. U tom postupku 145 milijuna je smanjen proračun Ministarstva branitelja tako da neće bit ni za stambeno zbrinjavanje više, ni za lječilišta, ni za proteze, ni za prijevoz, Hvala lijepa. Jedna replika poštovane kolegice Ingrid Antičević-Marinović. oni najviše razumiju. I slažem se s vama kad kažete da treba više razgovarati. To sigurno i to nam svakom nedostaje, svakom od nas, nitko od toga nije, od toga nebitno. Međutim, ne treba manipulirati, ne smije se manipulirati. Ne smije se manipulirati tima koji su upravo patili, ne smije ih se huškati. Dapače, i onda kad se ne slažete sa politikom, sa određenim prijedlogom zakona na takav način i ne treba huškački pristupiti. Ja mislim da ni vi ne želite više gledati scenu gdje su hrvatske ruke o vratu hrvatskog policajca. To sigurno ne želite, vjerujem. Sjetimo se i riječi generala Gotovine koji je predano, bez riječi za vrijeme vaše vlasti nitko nije ni zucnuo i koji je lijepo mirotvorski rekao kad se vratio kad se vratio rekao je rat je gotov, okrenimo se budućnosti. I kad kažete nije, kad sam ja glasao da se smanji mirovina za 10% ali to su, onda nisu bile mirovine iznad 5, nego već one obuhvaćene iznad 3000 kuna. Kažete nije isto, nije ista kriza. Kriza je i teža. Teško je izvlačiti sve te minuse, teško je to i preteško i ja vjerujem da i to sigurno znate. Nego očito je da vas boli nešto drugo, da je druga. Sve je u biti, težina je gotovo ista, ako ne i teža ali je druga vlast. ali je druga vlast. I evo ja još jedanput apeliram na mirotvorstvo osim ovih generalovih riječi. Sjetite se i poslanice po Mateju "Blago mirotvorcima oni će se sinovima božjim zvati." **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa lijepo je čuti od vas tako dobre namjere, ali bih rekao da ste htjeli u prijevodu reći tjeraj konja koji hoće vuči. Jer uvijek taj će i dalje biti solidaran, povući će, solidarizirat se sa svima. Ali ako kaže o problemima, onda ne valja. Ili ako se nespretno izrazi opet ne valja. Što bi rekli premijeru koji na moje jučerašnje pozivanje da smo 2 put platili ovu krizu i recesiju i da nećemo i ne možemo dva put plaćati, da smo platili krvlju, a sada i financijski plaćamo kaže da je lijepo vidjeti čovjeka sa toplim namjerama. Nego ove niskosti će izazvati još moje veće. Danas u Saboru neću, ali bit će prilike, sigurno ću mu vratiti trostruko onoj "Tko tebe kamenom ti njega kruhom" lijepo je živjeti, ali teško preživjeti. Gospođo i kolegice, rat je gotov da, okrenimo se budućnosti. Kakovu budućnost će imati hrvatski branitelji ako su stalni predmet nečijih kresanja. Pa jesu, osmi put je od 2001. godine, osmi put. Tri puta u vlasti u kojoj sam ja bio saborski zastupnik također 2%, 4%, 6% i 10%. Četiri puta, evo četiri puta reći ću sada. Ali zašto dva puta, zašto sada ponovo. Zašto ponovo recite mi? Zbog nečije nesposobnosti ne možemo prihvatiti. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Evo prošli tjedan smo u ovom Domu imali raspravu o izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja gdje se potezom pera ukida pravo koje su imali nezaposleni hrvatski branitelji i oni koji nisu bili sposobni za privređivanje, a to je opskrbnina i koja se prebacuje na ono što se po novom Zakonu o socijalnoj skrbi zove zajamčena mjesečna naknada i u kojoj će izmjenom dakle tog zakona barem 1000 branitelja koji su dosada imali to pravo, to pravo izgubiti. A oni koji ga budu mogli ostvariti po novom Zakonu o socijalnoj skrbi to pravo će im biti umanjeno za gotovo 300 kuna jer najveći broj korisnika opskrbnine su bili samci. Tu se pričalo o tome da će obitelji dobivati više nego dosada. Ja se slažem s tim, ali većina hrvatskih branitelja koji su koristili opskrbninu su samci. I evo prošlo je par dana od te rasprave i dobivamo novi prijedlog zakona u kojem se hrvatskim braniteljima koji su korisnici mirovina i čija mirovina je iznad 5000 kuna od 1.01. iduće godine mirovine smanjuju za 10%. I to će obuhvatiti 36 250 hrvatskih branitelja. Prosječno će smanjenje biti oko 600 kuna i državni proračun iduće godine će uštedjeti na hrvatskim braniteljima 258 milijuna kuna. naravno da se postavlja pitanje hoće li ova ušteda od 258 milijuna kuna spasiti Proračun RH, hoće li ona doprinijeti stabilizaciji proračuna? Naravno da neće, to su priče za malu djecu. Ako za iduću godinu imamo planiran minus od 17 milijardi kuna u državnom proračunu što znači 258 milijuna kuna? A taj minus će biti sigurno veći od tih predviđenih 17 17 milijardi kuna. Što znači tih 258 milijuna kuna? Hoće li se država spasiti za tih 258 milijuna kuna? I ono što kaže, i tu se potpuno slažem, i gospodin Šuker je u pravu da se ovakve mjere nikada nisu donosile pojedinačno ili sami nego da je to bio niz mjera. Pa i zadnji puta kao što je rekao kolega Šuker kada se raspravljalo o smanjenju braniteljskih mirovina tu je bilo tako i uvođenje kriznog poreza od 2% i 4%, pa je bilo smanjenje primanja za dužnosnike i još neke druge mjere. Danas raspravljamo samo isključivo o hrvatskim braniteljima. I još ono što sam rekao jučer na odboru ministru, da ste to predložili na početku mandata još bi mi bilo jasno. Imate viziju, imate plan, znate što treba napraviti. Ali vi na sredini mandata kada su vam svi planovi pali u vodu posežete za ovakvim mjerama. To je dokaz da branitelji sa ovih 258 milijuna kuna plaćaju nesposobnost Hrvatske vlade, nekompetentnost Hrvatske vlade da se suoči i da što je najvažnije rješava ekonomsku krizu, financijsku krizu. 2 godine ste potrošili a da nikakvih opipljivih rezultata nema. Dapače, svi pokazatelji su puno gori nego što su bili 2011. godine kada ste preuzeli vlast. I posebno što boli svakog hrvatskog branitelja, posebice njihove predstavnike, da o ovome sa njima gotovo nitko nije razgovarao. Kada smo donosili prije tri godine tu, gotovo četiri godine, tu mjeru imali smo nekoliko sastanaka u Vladi u Vladi RH sa tadašnjom predsjednicom Vlade uz nazočnost ministra financija. I nije bilo naravno lako i nismo bili oduševljeni. To je bila jedna od najtežih mjera koju smo donijeli u tom mandatu, ali smo imali snage i otvorenosti prema predstavnicima braniteljskih udruga da sa njima zajedno sjednemo i da kažemo moramo ići u to. I na kraju smo se uspjeli usuglasiti o tome, nevoljko, naravno nikome nije drago kada mu uzimate 10% od plaće. A sada nema nikakvih razgovora, predsjedniku Vlade ne pada ni na kraj pameti da sjedne s predstavnicima braniteljskih udruga pa da razgovara o smanjenju. Ne bi bilo ni onog svega što se događalo u Vukovaru da se razgovor sa braniteljima nije odgađao gotovo godinu dana. Naravno da se onda dođe do problema. Isti slučaj je i sada ponovno sa ovim Zakonom o smanjenju povlaštenih kako ih zovete često mirovina. Nije to put, nije to način na koji se trebaju rješavati problemi, posebice kad su u pitanju oni koji su najzaslužniji za stvaranje države, oni koji su stvaranje države plaćali vlastitim životima, vlastitom krvlju, koji imaju ozbiljne posljedice psihičke naravi i koji traže poseban senzibilitet. Pogotovo, dragi moj ministre, ove najave da će se ovo pravo u skoro vrijeme vratiti su priče za malu djecu kada znamo sve ove financijske projekcije, kada znamo Proračun za 2014. 2014. godinu, kada znamo da je za 2014. godinu planirano 17 milijardi kuna deficita. Pitanje je koliko će biti u 2015., 2016. i pitanje je sa ovakvim radom kada ćemo doći u situaciju da deficit državnog proračuna bude manji od 3%. Iz svega ovog što sam rekao naravno da ne mogu podržati ovakav zakon. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Mi o ovom zakonu raspravljamo u trenutku kad je definitivno Europska komisija objavila da će protiv Hrvatske poduzeti mjere prekomirnog …/Govornik I sad je evidentno da ovaj proračun koji smo izglasali prošli tjedan u ovom Visokom domu naprosto više ne pije vodu jer po onome što je došlo iz Bruxellesa rashodovna strana proračuna ili prihodovna strana samo ne znam od kud će se uzet to na ovakav predloženi proračun se mora sljedeće godine smanjiti 3,5 milijarde kuna i onda je bilo logično ako to Vlada već mora napraviti da je išla sa paketom mjera. Druga stvar, danas je nažalost bilo tu puno i ružnih stvari i citiranja iako mislim da bez obzira koliko ovaj zakon težak i bolan da naprosto s obzirom na koje se odnosi to nije trebalo biti tako. Međutim, kad se zadnji put smanjivalo 10% i kad se najedanput razgovaralo sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, to se radilo negdje 2 i pol mjeseca prije kraja kalendarske godine u trenucima kad se proračun završavao i ti razgovori su trajali mjesec i još nešto dana iskreno govoreći na početku niti jedan predstavnik tih udruga nije htio pristati na to što je logična stvar. Teško je svakome tko predstavlja jednu određenu udrugu doći pred članove te udruge i reći čujte mi ćemo vama uzet 10% ali razgovor, razgovor, razgovor. Na kraju smo došli do toga da su svi jednoglasno prihvatili tu mjeru Vlade al u sklopu svih ostalim mjera i vjerojatno da sad Vlada predložila paket mjera i da se razgovaralo sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata vjerojatno bi priča bila opet ista. Jer tim ljudima je prije svega Hrvatska na srcu a onda sve poslije toga. Međutim, kad se predlaže ovo kao izdvojena mjera iskreno govoreći mene zanima kad će Vlada ići sa Rebalansom proračuna da se uklopi u ove kriterije koji postoje u Bruxellesu, pa možda je i taj zakon trebao ići u tom sklopu a ne ovako kakav je i ja se iskreno nadam da se u ovom visokom domu nikad više neće ponoviti ružne rasprave kao što su bile danas popodne. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Tomislav Ivić. pri donošenju ovog zakona je upravo izostajanje te komunikacije između Vlade i braniteljske populacije odnosno predstavnika, predsjednika braniteljskih udruga. Mi smo imali nekoliko sastanaka u to vrijeme i to na razini predsjednika odnosno predsjednice Vlade a kolko znam sada nikakvih gotovo razgovora nije bilo, pa čak ni jedan zajednički razgovor ministra branitelja ili je bio, a to ne znam. Ispričavam se ako je bio ali ovaj o toj temi se trebalo puno više i puno ozbiljnije razgovarati i ja vjerujem da bi se jedno prihvatljivo rješenje i za Vladu i za branitelje pronašlo. Nisu branitelji protiv ove države i ne mogu oni po definiciji biti protiv ove države i uvijek su bili spremni podnijeti teret za ovu državu. To su uostalom pokazali tijekom Domovinskog rata ali i u ovim zadnjih 23 godine i u pravu je kolega Đakić kad kaže ovo je osmi puta da se ozbiljno zadire u braniteljska prava i kada bi čovjek usporedio sada ova prava koja branitelji imaju 2013.godine sa pravima koje su imali do 2000.godine i kada bi uzeli u obzir inflaciju i sve ostalo što se događalo onda bi ja vjerujem došli do zapanjujućeg podataka koliko u biti braniteljske populacije skinuto od njihovih primanja i koliko su u biti oštećeni. dakle spomenuli ste da će pojedini branitelji na ime opskrbnine na to sam mislili imati 300 kuna manje šta smo raspravljali prethodne sedmice ali isto tako zaboravili ste spomenut da se ministar obvezao i da se Ministarstvo obvezalo da će svima namiriti tu razliku. Takvih nema puno sa druge strane obitelji koje imaju i više djece će dobiti veći iznos sad i radi se o usklađenju sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Što se tiče prigovora da mi ovo radimo u drugoj godini mandata, pa nitko sretniji da to uopće ne radimo, vjerujte nitko sretniji od nas. Ali vi ste to radili nakon dvije i po godine mandata 2010.i mislim da taj vremenski faktor da to nije bitno uopće. Gledajte, cijela ova današnja rasprava po meni je išla u poprilično pogrešnom smjeru jer ovo je pitanje socijalnih prava, čistih socijalnih prava, pitanje mirovina, pitanja socijalnih prava, ne ljubavi prema domovini, ne ljubavi prema braniteljima, ne ničega o čemu smo ovdje lamentirali. Pa čak i vaša rasprava na kraju evo sa ovim podacima mi je izgledala kao ajmo ubaciti još jednu cjepanicu pa neka vatra bude veća. Mislim da je to vrlo žalosno i da te stvar doista trebali bi kao odgovorni političar u ovom Domu visokom prestao raditi i da bi to trebali izbjegavati. Ja ovo govorim znate iz koje perspektive ja jesam senzibiliziran za probleme Hrvatskih branitelja. Meni je iskreno zbog ovoga žao ali kao odgovoran političar teškom rukom kao što je rekao i kolega Đakić na kraju krajeva 2010. teško ću ruku dignuti za ovaj zakon ali ću je dignuti jer moram. pravo je ukinuto. Ministar je tu u obrazloženju rekao da bi on za iduću godinu osigurao u pričuvi 5 milijuna kuna i da svi oni koji budu dobivali manje da će biti namireni sa jednokratnom novčanom pomoći. Jednokratna novčana pomoć za njih nije zakonsko pravo nego je to dobra volja ministra i ne znači da ako je u 2014.godini osigurao 5 milijuna kuna da će osigurati i u 2015. godini. A sasvim je drugo, kolega, kada imate zakonsko pravo ili kada očekujete od nekoga da vam isplati jednokratnu novčanu pomoć. I rekao sam da je točno da oni koji imaju obitelj će kroz zajamčenu mjesečnu naknadu dobivati više, ali da je njih najmanje, da većina korisnika opskrbnine su samci. Dakle, hrvatski branitelji koji žive sami, koji će realno dobivati 300 kuna manje. Onu mjeru od 10% tako smanjenja mirovina, kada je donesena, donesena je kada je započela u biti globalna ekonomska kriza i kada su te posljedice te krize bile najžešće. I kao što sam rekao to smo donijeli komplet mjera, da tako kažem, koje su se odnosile, jel tako, na sanaciju državnog proračuna. A ova mjera se donosi nakon dvije godine što se na vlasti. Kada su sve zemlje u regiji izišle iz krize, jedino je Hrvatska ostala još debelo zakopano u glibu krize i pitanje je kad ćemo izaći iz krize. I to je bitna, kolega, razlika u vremenu kad se donosilo prije četiri godine i uvjetima u kojima se donosi danas. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Ivić, da, nije isto i nije moguće dva puta po istom obrascu učestvovati u krpanju proračuna, učestvovati u krizi i recesiji. Zašto hrvatski branitelji, stradalnici, zatočeni, nestali, poginuli, roditelji, zašto oni? Zašto oni moraju biti predmet ponovno 10% smanjenja? Zašto ta populacija kada su se zaklinjali da je to zadnja linija obrane i da neće biti ništa od toga? Potpredsjednik Odbora za ratne veterane i gradonačelnik Vukovara Sabo rekao prava prava branitelja neće se smanjivati, jednako tako i njegov kolega Damir Rimac na tiskovnoj konferenciji, nepunih godinu dana, nema šanse da to dozvolimo. Gdje su sada? Danas su pobjegli kao i svi ostali koji nemaju što reći o tome. Jasno je da je ovo nasrtaj na hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, jasno je da tu nema osnove i da to neće biti sanacija i stabilizacija proračuna. Jasno je tih 303 303 milijuna kuna je kap u moru onoga što je dato u sanaciji samo jedne banke, što je dato u sanaciji brodogradilišta, što je dato u razne rupe bez dna koje su otišle zauvijek i koje se neće moći nadoknaditi. Ništa od ovoga nije objektivno i ništa nije slučajno. Sve se događa po obrascu. Nagazite ih, vratite im, kaznite ih zato što su neodgovorni prema nama. A da smo odgovorni, treba nas pozvati, razgovarati, treba uspostaviti dijalog, treba predsjednik Vlade reći dođite u Vladu,

Rekao sam kolega Đakić u svom izlaganju da do ovoga nije trebalo doći i da ušteda koja će se na ovaj način napraviti u državnom proračunu neće spasiti državni proračun niti će stabilizirati financijsko stanje Hrvatske države. Uštede su se mogle i morale tražiti na drugim mjestima i neki od kolega, mislim da je kolega Grubišić o tome, ovaj govorio je, isticao da prostora za uštede ima u državnoj upravi, u agencijama, u javnim poduzećima itd. gdje bi se moglo uštediti puno, puno više novaca od 258 milijuna kuna koliko će se uštediti sa ovim zakonom. Točno je da je pala zadnja linija obrane, to su govorili i premijer, to je govorio i resorni ministar, ne znam što još mora pasti i toga me je strah što će iduće biti na redu da se kreše kada je u pitanju ova populacija. Hvala lijepa. Na kraju ministar rada i mirovinskog sustava u ime predlagateljice Vlade Republike, poštovani Mirando Mrsić. Poštovani predsjedniče Sabora, evo dugo traje rasprava, ja ću biti vrlo kratak, samo da pojasnim koja je razlika između zakona koji je donesen nakon dvije i pol godine mandata HDZ-ove vlade i koja je razlika između ovog zakona koji je donesen sad. Dakle, mi smo u ovom zakonu izuzeli članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, oni su nepravilno bili penalizirani od 10% jer ostvaruju prava na dohodak u visini utvrđene proračunske osnovice u Hrvatskoj za godinu kao i prethodnoj godini u kojoj se ostvaruju prava na mirovinu. Dakle, dodatak mirovini ne usklađuje se prema propisima u mirovinskom osiguranju njegova visina, odnosno osnovica utvrđuje se Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH. Mirovina redovitih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti proizlazi iz radnog odnosa i financira se u cijelosti, to je razlog zašto nema u ovom zakonu članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a bio je u zakonu od 2010. Također u Zakonu od 2010. bili su izuzeti samo djeca bez oba roditelja, nismo izuzeli svu djecu. A to na razini godine godine iznosi 23 milijuna kuna. Prema tome toliko je u onom Zakonu od 2010. bilo uskraćeno djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida. Da budemo jasni i čisti. prema tome mi smo u sadašnjem prijedlogu zakona izuzeli svu djecu bez obzira gdje i šta. I za kraj ovaj zakon je bio u Ustavnom sudu dakle zakon 2010.je bio u ustavnom sudu i sud je svoje rekao. Hvala lijepo, nadam se da ćete podržati zakon kao što smo podržali vas 2010. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva replika poštovanog zastupnika Josipa Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine ministre, demagogija je tako providna da apsolutno ne morate ništa više govoriti. Vama su na odboru predstavnici stradalačkih udruga sve rekli. trebali ste iz toga izvući pouku, trebali ste to razumno shvatiti. To nije govorio ni Đakić, ni Ivić, ni Milas, ni Šuker, govorila vam je Neda Balog, govorila vam je gospođa Lucija KOber, gospođa Alvir, govorio vam je predsjednik gardijskih brigada koji se također tiču s obzirom da su časnici u ovom postupku također svi obuhvaćeni. Niste ništa izvukli izvukli pozitivno nego i dalje govorite o tome što ste učinili. Kažnjavate roditelje poginulih, kažnjavate udovice, zatočene, nestale i invalide Domovinskog rata, to činite, to jasno priznajte po drugi puta. Ona vlada Jadranke Kosor sada vi. Ne možemo dva puta trpjeti ono što se zove kriza i recesija jel to nije za nas više, nismo mi više u mogućnosti i ta populacija da trpi bilo kakve sankcije, bilo kakva oduzimanja i bilo kakvu penalizaciju. Govorite da ste oslobodili djecu, obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja osim sukorisničkih dijelova ovih mirovina koja pripadaju djeci koja su rođena u braku ili izvan braka sa drugim roditeljima odnosno udovici. Pročitajte do kraja ono što ste napisali, pročitajte do kraja što piše u zakonu. Zašto obmanjujete javnost? ne znam koji tekst zakona je uvaženi zastupnik imao pred sobom jel u članku 4.a kaže osim ovoga što ste pročitali što je bilo u vašem zakonu "obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, obiteljske mirovine udovica koje su sukorisnice tih mirovina s djecom smrtno stradalih hrvatskih branitelja ukupno 3124 mirovine te djece". Vi ste u svome zakonu oslobodili svega 51 dijete. 51 dijete. Mi smo oslobodili, nismo oslobodili nego smo priznali da trebamo to uskladiti ako već se odričemo da ne radimo to što smo radili. A mine govorimo niti o braniteljima, govorimo o mirovinama iznad 5 tisuća kuna i to je ono o čemu cijelo vrijeme govorim. Hvala lijepa. Rasprava o tekstu zakona ovime je završena. Glasovat ćemo o zakonu kada se steknu uvjeti za to. **Leko, Josip